Hvala.

Hvala gospodine predsjedavajući.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici.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

Prije nego što počnete, evo ga, zastupnik Bulj je u ime Kluba Mosta zatražio stanku, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** U ime Kluba Mosta tražim stanku od 10 minuta o vrlo bitnoj temi, Zakon o vodama, osnovnom ljudskom pravu. Ovdje vidimo u ovome zakonu da se navodi da svaki čovjek triba imati dostupnost vode, pitke vode i ko to ne podržava, svi podržajemo, međutim što je u stvarnosti? U stvarnosti vodovodi koji su dužni opskrbljivati, a ne bit profitabilne tvrtke, su opterećene električnom energijom, cijenom. Ja ću još jednom napomenuti, vodovod cetinske krajine ne samo da napada to vodopravno područje nego i splitski vodovod dijelom, 1/3 i omiški vodovod. Prošle godine u jednome mjesecu prije mjera, o tome sam govorio, je bila u jednom mjesecu veća cijena za električnu energiju nego cijelu godinu prije, cijelu godinu i naravno šta se događa? Strateški bitna tvrtka, vodovod koja provodi aglomeraciju preko 700 milijuna kuna na tome području da se zaštiti rijeka Cetina je u problemima, mač joj je oko vrata. Državni tajniče, upoznati ste s ovim, u HEP je se upumpalo milijardu, nešto manje od milijardu eura zbog mjera, zašto je vodovod opterećen cetinskog kraja i ostali vodovodi jer mi dajemo i drugim, drugim vodopravnim područjima, moramo dizati vodu na visoku razinu i to je ogromna električna energija i sad bi to tribao plaćati ko, narod i onda ministar kaže bilo je to na natječaju da se natječemo i da prihvatimo cijene. Ne, za vodovode mora biti cijena ista kao i za kućanstvo, a ne vi ga privatizirate i uz ovo još ste nametnuli, Oleg Butković je nametio pravo služnosti Hrvatskih cestama, Županijskim cestama…/Upadica Reiner:

i zastupnici. Pred vama je u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Isti je raspravljen na radnim tijelima Hrvatskog sabora Odboru za zakonodavstvo i Odboru za poljoprivredu. Ovim putem zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnoj raspravi i danim prijedlozima u prvom čitanju, te uvaženim članovima oba odbora na daljnjim sugestijama u cilju poboljšanja ovog zakona. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o vodama bilo je neophodno pristupiti radi preuzimanja određenih odredbi Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja je donesena u prosincu 2020. godine. Većina odredbi ove direktive preuzeta je propisima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, odnosno nedavno donesenim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju koji je ovaj Visoki dom donio na sjednici 3. ožujka 2023. godine, a stupio je na snagu 16. ožujka ove godine. Ova dva zakona čine svojevrsno međusobno usklađeni paket zakona kojim se u cijelosti u nacionalno zakonodavstvo transponira predmetna direktiva. Kratko bih ponovio što je predmet ovog konačnog prijedloga zakona. Propisuje se obaveza javnih isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave da poboljšaju pristup vode namijenjene za ljudsku potrošnju za sve stanovnike u Republici Hrvatskoj a posebno za ranjive i marginalizirane skupine kao što su socijalno ugrožene osobe, ruralno, otočno, brdsko-planinsko i drugo stanovništvo zatim izbjeglice, migranti, beskućnici koji nemaju osiguran pristup vodi za ljudsku potrošnju putem vodne usluge i javne vodoopskrbe. Javni isporučitelji javnih usluga nadležni su za osiguravanje pristupa vodi, priključenje stanovništva na sustav javne vodoopskrbe, te mobilnom isporukom autocisternom ili vodonoscem, dok su jedinice lokalne samouprave nadležne za osiguranje pristupa vodi postavljanjem i održavanjem javnih slavina, te postavljanjem javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina na odgovarajućem javnom prostoru kao što su trgovi, ulice, parkovi ako je to tehnički izvedivo na način koji je razmjeran potrebi u takvim mjerama. Jedinice lokalne samouprave mogu izgradnju i održavanje javnih slavina povjeriti svom javnom isporučitelju vodnih usluga kao i trećim osobama. Međutim, odgovorne su za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode koja se iz njih koristi. Upravo putem javnih slavina, zdenaca i crpki osigurat će se pristup svim koji nemaju pristup vodi putem sustava javne vodoopskrbe. Dodatno cilj je potaknuti stanovništvo na korištenje vode iz umjesto iz plastične ambalaže što bi trebalo pridonijeti smanjenju upotrebe plastike i nastanka plastičnog otpada, da tako imati pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena i na okoliš u cjelini. Nadalje ovim prijedlogom zakona propisuje se obveza provedbe procjene rizika i upravljanje rizikom u području sliva vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Naime, direktiva zahtijeva od država članica uvođenje pristupa koji se temelji na procjeni svih rizika koji mogu ugroziti sigurnost vode koja se koristi kao voda za ljudsku potrošnju tako da se obuhvati cijeli lanac vodoopskrbe od područja sliva preko zahvaćanja, obrade, skladištenja i distribucije do krajnjeg korisnika. Ovim konačnim prijedlogom zakona uređuje se provedba procjene rizika od početka lanca vodoopskrbe, a to je područje sliva vodozahvata vode i predstavlja prvu sastavnicu procjene rizika u području odnosno lancu vodoopskrbe. Rizike u preostalom dijelu lanca vodoopskrbe uređuje nedavno doneseni Zakon o vodi za ljudsku potrošnju. Za provedbu procjene rizika i mjera koji su rezultat te procjene u slivu vodozahvata javne vodoopskrbe ovim zakonom propisuje se nadležnost Hrvatskih voda, Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Hrvatske vode tako određuju obuhvat područja sliva, vodozahvat i utvrđuju opasnosti i opasne događaje u tim područjima koji bi mogli uzrokovati pogoršanje kakvoće vode u tolikoj mjeri da bi njeno korištenje moglo predstavljati rizik za zdravlje ljudi, a Institut za vode provodi monitoring relevantnih pokazatelja tvari i onečišćujućih tvari u površinskim ili podzemnim vodama. Krajnji rok za prvu procjenu rizika o upravljanju rizikom za područja sliva vodozahvata kako definira direktiva je srpanj 2027. godine. Procjena rizika se periodički preispituje svakih 6 godina i po potrebi ažurira u skladu sa planskim ciklusima donošenje plana upravljanja vodnim područjima. Također ovim prijedlogom zakona uvodi se obveza provedbe procjene razine gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i mjere za smanjenje gubitaka vode u s vrhu njihovog smanjenja i dovođenja na prihvatljivu razinu. Procjenu gubitaka vode dužni su provoditi i javni isporučitelji vodnih usluga na svom uslužnom području i to oni koji isporučuju najmanje 10000 kubičnih metara vode dnevno ili opskrbljuju najmanje 50000 ljudi. U tu kategoriju nakon integracije će spadati gotovo svi jedinstveni javni isporučitelji vodnih usluga koji zajedno isporučuju oko 96% ukupno isporučene vode u sustav javne vodoopskrbe. Hrvatske vode će izraditi objedinjenu procjenu razine gubitaka vode, a rezultate te procjene dostavit će Europskoj komisiji do siječnja 2026. godine kako propisuje i direktiva. Naime, prekomjerni i neprihvatljivo visoki gubici su dugogodišnji problem u Sektoru vodnih usluga u našoj državi. Već cijelo desetljeće državna tijela vodnog gospodarstva predlažu odgovarajući zakonodavni planski i programski okvir i osiguravaju sredstva iz EU fondova i nacionalnih sredstava za investicije u razvoj i obnovu vodno komunalne infrastrukture radi poticanja i javnih isporučitelja vodnih usluga i njihovih osnivača i vlasnika jedinica lokalne samouprave da s najvećom odgovornošću krenu u smanjenje gubitaka, odnosno da se poduzmu potrebne aktivnosti ciljem postizanja odgovarajućih vidljivih vidljivih rezultata. Na mnogim područjima su postignuti značajni rezultati, ali isto tako postoje područja gdje nije učinjeno dovoljno pa gubici danas iznose i preko 50%, a negdje čak i preko 60%. Na žalost u tu skupinu spadaju naši najveći gradovi s velikim brojem korisnika, pa je problem gubitaka vode u količinskom smislu još izraženiji i teži što što u ovoj energetskoj krizi i okolnostima klimatskih promjena odnosno prije svega, dugotrajnih suša ima posebno negativne efekte. zahvaćene vode izgubi se u distribuciji, što je dugoročno neprihvatljivo i nužno je učinkovito rješavanje ovog problema. Razina gubitaka se mora redovito pratiti korištenjem metode ocjenjivanjem putem tzv. .../nerazumljivo/... pokazatelja kako bi se unaprijedilo upravljanje gubicima. Države članice dužne su do 2026. g. prikupljati podatke o visini gubitaka u svrhu donošenja delegiranog akta EK kojim će kojim će se propisati prihvatljiva razina gubitaka koja će važiti za sve države članice od 2028. g. One države članice koje će imati prosječne gubitke više od razine prihvatljivih gubitaka koja će se propisati, bit će dužne izraditi, dostaviti EK akcijski plan za smanjenje gubitaka. S obzirom da je razina prosječnih gubitaka kod nas već detektirana kao vrlo visoka, mi smo već izradili nacrt nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka. Nadalje, ovim Zakonom propisuje se obaveza Hrvatskim vodama da u elektroničkom obliku uspostavi, vodi i stavlja na raspolaganje EK odgovarajuće skupove podataka o pitanjima koja uređuje ovaj Zakon. Završno, ovim prijedlogom zakona osigurava se prilagodba zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH. Dozvolite par riječi o razlikama između prvog i drugog čitanja. Poboljšan je tekst konačnog prijedloga ovog Zakona. Razlika između prijedloga zakona i konačnog prijedloga nastale između dva čitanja su u načelu sljedeće, prihvaćena je primjedba Odbora za zakonodavstvo vezano za ujednačavanje renumeracije u člancima ovog Zakona. Za utvrđivanje i stavljanje popisa osoba bez pristupa ili sa ograničenim pristupom vode, uključujući ranjive i marginalizirane skupine te za dostavljanje tog popisa nadležnom javnom isporučitelju vodnih usluga kao nadležno tijelo određen je upravni odjel jedinice lokalne samouprave nadležne za socijalnu skrb umjesto predloženog upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Na taj način ujedno je djelomično prihvaćena primjedba zastupnice gđe. Mrak-Taritaš kako nije realno da upravni odjeli za komunalne djelatnosti utvrđuju i sastavljaju popis osoba bez pristupa ili s ograničenim pristupom vodi. Nadalje, u čl. 7 st. 5 brisan je izričaj, posebice u pogledu kontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, međutim, to ne znači da se kontrola zdravstvene ispravnosti na javnim slavinama i bunarima neće provoditi već je, da je ista obaveza jedinice lokalne samouprave već propisana čl. 4, čl. 21 st. 4 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju te da isto nije potrebno dodatno normirati ovim Zakonom. Prihvaćena je i primjedba uvažene zastupnice Mrak-Taritaš vezano za procjenu rizika za područje sliva vodozahvata, da je potrebno uspostaviti vezu sa postojećim zonama sanitarne zaštite, izvorišta i pripadajućih kartografskih prikaza, kako ne bi imali različite međusobno neusklađene kartografske prikaze. U čl. 16 konačnog prijedloga zakona predviđena je novčana kazna za prekršaj odgovornoj osobi u jedinici lokalne samouprave, ako ne utvrđuje, ne stavlja i ne dostavlja popis osoba bez pristupa ili s ograničenim pristupom vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Naime, s obzirom da je čl. 62 Prekršajnog zakona isključena odgovornost jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave u obavljanju ovakvih poslova, prekršaj je u navedenom tijelu bilo je neophodno izvršiti navedenu izmjenu. U čl. 22 konačnog prijedloga zakona izmijenjena je odredba vezana za stupanje na snagu zakona sa 8 dana na 1 dan od objave u Narodnim novinama. Nažalost neki prijedlozi iz prvog čitanja uvaženih zastupnika i zastupnica nisu mogli bit prihvaćeni u cijelosti iako su na tragu poticanja korištenja vode iz slavina, a ne iz plastične ambalaže. Radi se o propisivanju obaveze svim ugostiteljskim objektima da besplatno poslužuju vodu iz slavine na svojim kupcima. Naime, dio malih i jednostavnih ugostiteljskih objekata zbog svojih ograničenja u smislu prostora i kadra ne bi mogao izvršiti obavezu osiguranja besplatne vode iz slavine za sve svoje kupce pa takva obaveza ovim Zakonom nije propisana, a direktiva koju prenosimo također, nije isto propisala kao obavezu, međutim, smatramo da to ne sprečava bilo kojeg ugostitelja koji raspolaže adekvatnim prostorom, ima dovoljan broj zaposlenika da to čini i time će svakako poboljšati i svoj ugled i doprinijeti manjoj upotrebi plastike. Razlozi za neprihvaćanje ostalih primjedbi iz prvog čitanja detaljno su obrazloženi u nenormativnom dijelu konačnog prijedloga ovog Zakona pa ih neću dodatno iznositi. I zaključno bih rekao da obzirom na obaveze RH vezane uz usklađenje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU EU pozivam ovaj visoki dom odnosno uvažene zastupnice i zastupnike da podrže ovaj Konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. Kolega Bulj digao je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Državni tajnik je povrijedio čl. 238, gdje se ovdje ne štiti isporučitelj, a to su vodovodi, gdje se sve nameće baš tim isporučiteljima lokalnim samoupravama na teret, a u biti cilj ovoga Zakona je s tim nametima koje namećete ukinuti vodovode, isporučitelje da budu vlasnici lokalne samouprave i da privatizirate i zato je vrijeme da voda kao osnovno ljudsko pravo bude zaštićena Ustavom.

I sada idemo na replike, prave replike, prva je poštovanog zastupnika Ivanovića. su određene primjedbe i zastupnika, zastupnica, pa i odbora matičnih prihvaćene, no ono što ostaje kao jedan od imperativa kada je u pitanju voda, a voda uistinu je život Hrvatska ima sreće da je jedna od najbogatijih zemalja kada je u pitanju izvori pitke vode, gubici koji se događaju su enormni, ja bi rekao 50 i više posto od 400 milijuna kubika kolko uđe u sustav negdje preko 200 milijuna 200 milijuna kubika jednostavno nestane. Ono što se ovim zakonom definira, a i vi ste uvodno o tome govorili je obaveza provedbe procjene gubitka vode, mislim da bi to bilo dobro još malo pojasniti što to točno znači, a obuhvaća kao što ste i sami rekli Poštovani državni tajnik. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kao što sam rekao da gubici u sustavu su najdominantniji i najjači, najveći problem koji imamo u sustavu vodnog gospodarstva u RH. Aktivnosti koje poduzimamo na tom smislu je i ova da smo izradili Nacionalni plan smanjenja gubitaka na nacionalnoj razini. Želimo kroz komunikaciju sa isporučiteljima vodnih usluga doći do usuglašenog stava da svako buduće uslužno područje nakon integracija vodovoda izradi svoj plan, akcijski plan smanjenja gubitaka koji će biti preduvjet apsorpciju odnosno korištenje i eu sredstava i nacionalnih sredstava za smanjenje gubitaka. Vjerujemo da će sa takvim akacijskim planom koji će definirati i soft mjere u smislu izjednačavanja tlakova i zamjene dotrajalih vodoopskrbnih mreže na pojedinom području značajno pridonijeti ovom gorućem

to je poruka o potrebi kontrole vode za ljudsku potrošnju, zato je ovaj konačni prijedlog zakona ne samo prihvaćanje Direktive EU iz 2020.g. već definitivno uvođenje sustava javne opskrbe. Dolazi ljeto i kupanje, mjere za upravljanje vodom za kupanje su mjere koje se poduzimaju u pogledu uspostavljanja, održavanja profila površinskih voda za kupanje, kalendare monitoringa površinskih voda za kupanje, procjenjivanje površinskih voda za kupanje, klasifikacija, određivanje i procjena uzroka onečišćenja

vam lijepo. Složio bi se sa vašom uvodnom konstatacijom i u tom smislu želim podijeliti s vama informaciju da Zavod za zaštitu okoliša i prirode nadležno ovog ministarstva u suradnji sa Europskom agencijom za zaštitu okoliša svake godine analizira kvalitetu vode za kupnje na preko 900 plaža u RH i sa zadovoljstvom možemo reći da je preko 96% kvaliteta vode izvrsna za kupanje. Da bismo osigurali da takvo stanje bude i u budućnosti upravo od ovih 60 60 aglomeracijskih projekata dosta ih se izvodi na Jadranskoj obali, tako da naš je imperativ doći u situaciju da niti kubik otpadne vode direktno ne ide u more, bar sa odgovarajućim stupnjem pročišćavanja i svakako sve aktivnosti koje radimo usmjerene su

Dobar dan svima.

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite.

i sada će u ime kluba zastupnika, a pardon. Replika, ima dosta replika još uvijek. Prvu repliku će imati kolega Bulj, izvolite. Poštovani državni tajniče evo izvolite za govornicu. Hvala lijepo. Ja bih samo evo konstatirao da ovim zakonom umjesto da zaštitimo vodovode isporučitelje mi u biti jedino opterećujemo isporučitelje i vodovode i lokalne samouprave. I ovaj namet koji će doći, o.k. imat ćemo nekoliko špina tamo, amo, nekakva priča i uređenje svega toga. Premda i vi pijete državni tajniče vodu iz plastične boce jer to je iz …/Govornik se ne razumije./… možete dignite. Znači sve o.k. Međutim, nije mi jasno zbog čega se namjerno zakonski opterećuju vodovodi kao isporučitelji, pa na primjer mjesecima govorim da se pogoduje teleoperaterima, a pravo služnosti se daje vodovodima da plaćaj Hrvatskim cestama, Županijskim cestama. Znači namjerno se taj isporučitelj uništava. Oko električne energije, oko ovoga zakona, svi nameti na lokalnu samoupravu a vi ste dobročinitelji koji brane poskupljenje vode. Molim vas nemojte s mjesta kolega Bulj!/… U prethodnom jesenskom paketu mjera pomoći Vladi Republike Hrvatske, gospodarstvu zbog energetske krize oko 25 milijuna eura je otišlo upravo na subvencioniranje troškova električne energije za isporučitelje vodnih usluga u RH. Već sam spominjao da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projektnu dokumentaciju za solarizaciju vodovoda, modernizacijski fond koji je pred nama će omogućiti financiranje solarizacije naših vodovoda, tako da itekako vodimo računa. A što se tiče Zakona o cestama međuresorna radna skupina je zasjedala i ići će po hitnom postupku odlukom dvojice ministara Butkovića i Filipovića,

Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, na tragu vašega odgovora malo prije kolegi Miri Bulju vi ste također i u svom uvodnom izlaganju, a i na sjednici Odbora za poljoprivredu spomenuli da je ministarstvo i Hrvatske vode također potiču i pružatelji vodnih usluga na provođenje aktivnosti za smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu. Pored ovoga svega što ste rekli da se potiče solarizacija kako bi vodovod imali i jeftiniji trošak električne energije. Možete li reći točno na što ste mislili kako ministarstvo i Hrvatske vode potiču pružatelje vodnih usluga? **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo. Već četvrtu godinu za redom Hrvatske vode iz nacionalnih sredstava također osiguravaju po sto milijuna kuna godišnje. Obaveza lokalnih isporučitelja vodnih usluga koji participiraju u trošenju tih sredstava i osigurati 20 iznosa i provode se, veliki broj projekata u zadnjih četiri godine kojima je glavni cilj smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži. To je znači samo jedan dio aktivnosti. Naravno da i u projektiranju nove financijske perspektive u svakom slučaju vodimo računa budući da je to opravdan cilj u smislu zelenih politika, smanjenje gubitaka, da će biti značajna sredstva namijenjena i u tu svrhu. **Reiner, Željko Evo obavljamo male i konzultacije na ovaj šokantan, informaciju vašu da ćete mijenjati Zakon o cestama. To nas izuzetno zanima pogotovo taj članak 37. i pravo služnosti, ali ovdje nije riječ o tome. Svakako je pohvalno da se voda čini dostupnom za sve. Ono što je moje pitanje ako se osigurava pristup vodi preko česama u crpkama, znači i javnim slavinama zašto se u zakon nije unijelo da se osigurati pristup vodi i u javnim ustanovama i u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. Drugim riječima, zašto se nije onda obvezalo i Sabor da tu stavi bokal sa vodom, a ne da imamo flaširanu vodu. Zašto se u ministarstvima nije donijelo donijelo takav zakon koji obvezuje da se stavi bokal vode, znači a ne da se kupuje flaširana voda. voda iz slavine. Cilj ovog zakona je bio usklađenje i toga smo se morali držati, usklađenje sa nadležnom direktivom. Ono što je nadležna direktiva propisala kao obaveznu mi smo propisali kao obaveznu. Naravno sve ovo o čemu vi govorite podržavamo i potičemo da što više javnih ustanova se vodi tom politikom čime će pridonijeti i svom ugledu s jedne strane, a s druge strane smanjenju negativnih utjecaja na okoliš i posljedice klimatskih promjena. Hvala. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče EU zadnjih desetljeća ulaže znatne napore u poboljšanju kvalitete i zaštite voda, donose se programi, razni zakonodavni okviri. Ovo je za sve prevažna tema, tako se u ožujku našla i kao tema na raspravi u Ujedinjenim narodima. Svjesni da je ovo veliki izazov za zemlje u smislu dobrog upravljanja očuvanja, racionalnog korištenja vodnih resursa naravno za nadzor i kontrolu gubitaka u sustavu, svjesni da klimatske promjene i energetske krize mnogo toga će utjecati na nedovoljne količine vode. Obzirom da imamo preko 1000 km granice sa BiH koja nije članica EU kakav je njihov interes u zajedničkom očuvanju ovog prevažnog resursa.

na kvalitetu vode posebno u krškom dijelu Hrvatske i BiH neizostavno ima utjecaj na drugu stranu granice. U tom smislu želim istaknuti da u protekle četiri godine naše resorno ministarstvo je krenulo sa inicijativom, naravno i sa Hrvatskim vodama, tzv. presječeni sustavi gdje Hrvatske vode aktivno sudjeluju u sufinanciranju projekata izgradnje kanalizacije, odvodnje i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda s jedne strane ukoliko se može jednoznačno dokazati da

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo mislim da je za svaku pohvalu što su upravo Hrvatske vode nositelj mnogobrojnih aglomeracija. Evo na području Splitsko-dalmatinske imamo 6 aglomeracija. Veliki dijelovi su upućene u zagorski dio Splitsko-dalmatinske županije koje su između ostaloga i brojna vodocrpilišta. Evo moja matična općina Otok relativno mala općina ima vodocrpilišta dva, zapravo tri na svom području i zanima me pošto su mnogi od ovih aglomeracija, znamo aglomeraciji je cilj prvenstveno ne samo dostupnost vode već i očuvanje kvalitete vode i također kontrola otpadnih voda. Zanima me pošto su završene određene aglomeracije jesu li već vidljivi učinci tog projekta? Hvala. **Reiner, ugovoreno je, odnosno odobreno je preko 3,45 milijardi vrijednih projekata. Od toga su EU sredstva oko 2 milijarde eura vođene činjenicom da smo na raspolaganju imali samo milijardu i 50 milijuna eura možemo zaključiti da je pripremljenost i interes korištenja EU sredstava u aglomeracijskim projektima iznimno visok i da upravo zato Ministarstvo resorno i Hrvatske vode ulažu dodatne napore za osiguravanje i dodatnih izvora sredstava. Znači ova brojka od 3,25 milijardi 3,45 milijardi eura vrijednih projekata u odnosu na nominiranih alokaciju od milijardu govori u prilog tome da se itekako zahuktali radovi u Hrvatskoj u smislu vodno-komunalne infrastrukture. Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče, danas smo na Odboru za poljoprivredu još jednom razgovarali, razmotrili odredbe ovoga zakona i naravno podržali prije svega iz razloga što se ovim zakonom na neki način osigurava veća dostupnost i lakša dostupnost najugroženijim skupinama putem javnih zdenaca, odnosno slavina ali i zbog drugih, drugih razloga koje ovaj zakon donosi. Vi ste u svom izlaganju napomenuli još jedan jako dobar primjer smanjenja arsena u vodovodnom sustavu vodovoda Osijek, vodoopskrbe Osijeka, pa bih vas molio zbog interesa javnosti ako možete malo još pojasniti o kakvom primjeru se radi, odnosno koliko je to značajno i za nas, a i općenito. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo na postavljenom pitanju. Dakle, Vodovod Osijek je prvi vodovod u ovom dijelu Europe, a govorimo o dijelu Mađarske, Vojvodini, Bugarskoj, Rumunjskoj koji imaju problem sa prirodnim arsenom. Znači, vodovod Osijek je prvi koji je taj problem riješio u cijelosti, prije svega zahvaljujući opet EU sredstvima koja su nominirana za tu svrhu, ali ono što je bitno za sve nas i što moramo komunicirati, to je, taj uređaj je isključivi proizvod hrvatske pameti, znači idejnog rješenja kreiranog na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i jedino što možemo izraziti ponos, da smo prvi u ovom dijelu Europe koji su domaćom pameću i europskim novcima napravili takav moderan sustav i koncentracija arsena je praktično na nuli u Osijeku. **Reiner, Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, velika ulaganja se trenutno odvijaju u Hrvatskoj u sustave izgradnje javne vodoopskrbe i odvodnje, preko 3,5 milijarde eura. Uz to, ako dodamo i 700 milijuna eura iz iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, onda sasvim sigurno možemo reći da u tom smislu, vjerujem da ćemo imati osiguranu adekvatnu infrastrukturu koja je potrebna našim građanima. S druge strane i sami ste rekli u svom izlaganju, bilježimo još uvijek vrlo visoke gubitke vode, oko 50%, trebali bi to smanjiti bar na 20% i postavljala su se pitanja tko plaća plaća te gubitke vode, da li se to prelama preko leđa građana pa ste odgovorili na odboru da ustvari nitko ne plaća ovog trenutka jer se plaća po isporučenoj vodi, a ne po zahvaćenoj, pa me zanima, da li u tom smislu promišljate o nekim mjerama, kako uvesti instrumente da se ti gubici smanje i da javni isporučitelji Hvala vam lijepo. Cijelo proteklo desetljeće traje pokušaj raznih vlada da se izmijeni uredba na način da se naplaćuje naknada naplaćuje po crpljenoj količini vode, a ne isporučenoj količini vode. Ovo je treći pokušaj kojeg je spriječila i ova, nažalost energetska kriza, znači prolongirali smo tu odluku za godinu dana, kako ne bismo dodatno opteretili vodovode, znači to je jedan od najjačih alata u biti koje zakonodavac ima. Ukoliko se naplaćuje naknada na na crpljenu količinu vode biti će puno veći interes isporučitelja vodnih usluga i njihovih osnivača da što više ulože u sustav kako bi gubici bili što manji, a samim time platili što manje naknade. Nažalost morali smo, rekao sam zbog čega, još na godinu dana odgoditi tu odluku, ali svi gradonačelnici i načelnici moraju biti spremni da u određenom trenutku, a to neće biti više od godinu dana će se morati prilagoditi na novi sustav naplate koji će promovirati smanjenje gubitaka u sustavu. Hvala lijepa poštovani državni tajniče. Sigurno je voda jedan od najbitnijih resursa i treba je zaštititi, pogotovo pitku vodu. Mi smo sretni kao zemlja jer imamo bogate izvore pitke vode, ovi veliki gubici sigurno su problem i dobro je što se tome želi stati na kraj. U gradu Karlovcu iz kojeg dolazim trenutno je u izvedbi projekt aglomeracije i velik dio tog problema, zamjene vodovodne mreže će biti riješen, međutim, ostaje problem u onim ruralnim područjima je i sada u ovom trenutku imamo naselja gdje pitka voda nije dostupna, ljudi idu po nekoliko kilometara do pitke vode pa me zanima, da li će ova obveza koja proizlazi iz ovog Zakona da voda bude dostupnija i za socijalne slučajeve i za sve ljude da li će isto tako uvesti obvezu da se i u tim područjima od strane isporučitelja ljudima omogući da imaju ipak bliže pitku vodu? Hvala. **Reiner, Danas je 86% stanovnika RH priključeno na sustav javne vodoopskrbe sa mogućnosti priključena od 94%, znači 94% praktično sutra može biti priključeno na sustav javne vodoopskrbe. Imamo tih 6% još stanovništva gdje nije riješeno pitanje vodoopskrbe, svakako je intencija i ovog zakonskog prijedloga ispred nas da se ubrza ostvarenje pristupa i tih, rekao bih, izoliranih ruralnih područja na sustav javne vodoopskrbe, sa kolegama u Ministarstvu regionalnog razvoja također, ova tema je jedna od prioritetnih o kojoj razgovaramo na način da se osiguraju i dodatni programi baš za tu ciljanu skupinu kako bismo i taj problem riješili do kraja. Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. U samom zakonu je propisano i obveza je Hrvatskih voda da, kako ste naveli, u elektroničkom obliku uspostave i stave na raspolaganje EK skupove podataka koji će sadržavati informacije o mjerama poduzetim za poboljšanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, itd. Dakle i obveza ažuriranja svakih 6 godina, određeni rokovi, mislim da je ovo jako dobro, da već sada postoje određeni skupovi podataka koji nisu povezani, koji nisu učinkoviti, koji evo, složit će se kolega ovaj Pavić da ih je potrebno objediniti i time imati zapravo jedinstvenu bazu kojom će se moći bolje upravljati upravo ovim resursom. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani precizna informacija ključna za i planiranje određenih projektnih rješenja na određenom području i svakako da je sustav prikupljanja informacija jedna od, rekao bih bitnih područja područja djelovanja Hrvatskih voda, ali i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u smislu monitoringa naših voda, vjerujemo i sigurni smo u to kako smo i dosad koristili, kao što ste rekli, već mi i dosad imamo podatke koje je potrebno objediniti na temelju tih podataka, išli smo i u reformu vodno-komunalnog sektora, došli smo do pozicije da od 170 i nešto vodovoda ćemo imati 41 uslužno područje. Ti podaci su bili ključni za provođenje tog projekta, a najvažniji ishod, rekao bih, tog okrupnjavanja vodovoda je da 73 jedinice lokalne samouprave koje dosad nisu bile obuhvaćene vodovodom i kanalizacijom će u budućem uslužnom području sve imati svog isporučitelja, tako da je i to doprinos u smislu vašeg postavljenog pitanja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, koliko sam shvatio iz vašeg izlaganja, rečeno je da je trenutno 86% trenutno 86% RH priključeno na sustav javne vodoopskrbe, postoji mogućnost priključenja do 94%, a s druge strane, priključenost na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda je svega 44%, a obzirom dolazim iz grada koji već 15-ak godina ima uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na koji su sad prošle negdje godine priključena još 4 općinska manja uređaja i obzirom na još uvijek jedan dio i oborinskih voda koje ulaze u sustav pročišćavanja, troškovi ovog pročišćavanja voda, otpadnih voda su enormno veliki. Da li postoje kakvi programi EU, projekti kako bi se moglo nekako te troškove smanjiti da ne moramo opterećivati građane i gospodarstvo, da možemo smanjiti cijene? Hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Upravo je, ovaj, moj odgovor na prethodno pitanje kada sam spomenio okrupnjavanje vodno-komunalnog sektora u ekonomskom smislu jedan od preduvjeta da trošak cijene vodne usluge ne pređe 3% nacionalnog dohotka po glavni stanovnika, znači da se cijena vode na određenom uslužnom području ujednači i raspodijeli troškove. Mi moramo bit svi skupa svjesni, ako imamo infrastrukturu i to modernu infrastrukturu u smislu uređaja za pročišćavanje otpadnih vode koje troše više energije, koje troše više kisika za aeraciju, koje troše više kemikalija, sve to nisi skupa dodatne troškove isporučitelju, ali brana za pretjerano poskupljenje je ovaj uvjet da se kroz okrupnjavanje osigura da ta porast cijene ne bude veći od 3% NEB-a. Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Dakle važnost i regulative, naravno, očuvanju vodnog gospodarstva, prirodnih resursa koje Hrvatska obiluje, svakako dostupnost svima na pitku vodu, zdravstvena ispravnost te vode i sve to već svakako spomenuto i radite na tome. Spomenuli ste velika ulaganja u vodno-komunalne aglomeracije, ali evo, ja ću se nadovezat i na pitanje kojeg je postavila kolegica Marija Jelkovac, vezano je uz ona udaljenija područja i istaknuti, kao što ste spomenuli, da imamo sada u novim operativnim programima i izdvojena sredstva samo za ulaganja u brdsko-planinska i potpomognuta područja, upravo i u cilju postizanja dostupnosti i pitke vode svima, pa me zanima, koji su to projekti koji imate u vidu, koliko ste već toga pripremili? 69 milijuna eura je samo za potpomognute brdsko-planinska područja i upravo ta sredstva moraju biti namijenjena samo njima izdvojena od ovih velikih sustava aglomeracija gradova. Hvala vam zastupnice. Pozdravili smo tu ideju i za vrijeme vašeg ministarskog mandata. Mislimo da je ideja, ima velike benefite, naravno, i za sektor vodnih usluga. Ono na čemu smo dosad komunicirali, gdje vidimo najpripremljeniju dokumentaciju, a to je da probamo riješiti nekoliko hrvatskih otoka u zadarskom i šibenskom arhipelagu kroz desalinizacijske uređaje iz ovog programa, naravno da i u brdsko-planinskim područjima, još švicarsku darovnicu koju imamo, gdje je švicarska vlada također, prepoznala ovu problematiku, vjerujemo da ćemo ubrzano riješiti taj, tih 6% korisnika naših koji još nemaju zadovoljavajući priključenost na sustav javne vodoopskrbe. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, slažem se s vama da su gubici vode velik problem uistinu za cijelu Hrvatsku, zbog čega su, uostalom veći i troškovi prijenosa vode, a posebno je to zabrinjavajuće s obzirom na uredbu koja se mora donijeti, a trenutno je zbog inflacije odgođena na godinu, na godinu dana. Međutim, mene zanima u protekom razdoblju, da li smo i koliko smo kumulativno na razini države uspjeli smanjiti gubitke vode? Ja sam si dala malo truda pa sam pogledala izvješće državne revizije za nekoliko .../nerazumljivo/... vodoprivrednih poduzeća. Vidjela sam, recimo, da je u Karlovcu gubitak vode 2015. 51%, 2017. 56%, Split, 2018. 58%, 2019. 59%, ali nemam kumulativne podatke pa vas zapravo pitam kako sad stojimo? Da li smo u odnosu na neki prethodni referentni period uspjeli smanjiti gubitke vode? hvala vam lijepo. Značajniji smanjenje gubitaka će se primijetiti odnosno bit će izraženo tek nakon izgradnje ovih aglomeracijskih sustava koje imamo sada. Ono što možemo reći zasada, nismo značajno smanjili gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu, ali smo uspjeli promijeniti trend. Znači trend tog rasta, gubitaka nije nije više takav kakav je bio, ali zadovoljavajuće smanjenje gubitaka nismo postigli. Gdje se treba koncentrirati? Koncentrirati se treba definitivno na velike gradove, velike isporučitelje vodnih usluga jer bez velikih gradova i značajnog pomaka u smanjenju gubitaka nećemo na nacionalnoj razini ostvariti rezultate. Znači govorimo ovdje o količinskom udjelu. Ovaj, veliki gradovi isporučuju najveću količinu vode i tamo napredak od 2 do 3% smanjenje gubitaka vrijedi kao 10 malih jedinica, malih vodovoda koji ostvare postotak od 15 do 20% smanjenje gubitaka. Znači koncentracija na velike gradove. Poštovani zastupnik Pavić. Jedan od prijedloga koji ste odbili je i prijedlog koji je, evo, maloprije i iznijela i kolegica Perić, radi se o skupu podataka koji ćete skupiti u Hrvatskim vodama i nakon toga to pratiti. Ja sam predložio da izradite jedinstveni informacijski sustav, zašto sam to predložio? Zato što je sa strukturiranim i sistematiziranim podacima puno lakše raditi i ti se podaci mogu upotrijebiti na više mjesta. Ovakav skup podataka koji ćete imati vi u nekakvim Excel tablicama služit će možda vama i čak možda niti vama. Znači možda vama, a čak možda ni vama. Zato sam predložio, izradite taj sustav, to nije skupo, a nakon toga će od toga imati koristi svi i Hrvatske vode i lokalna samouprava i ljudi koji trenutno ovise o lokalnoj samoupravi. Hvala. Mario (HDZ)** Svakako da je vaš prijedlog konstruktivan. Zašto nije prihvaćen u ovom Zakonu? Zato što jednostavno nije, nije tematika konkretno ovog zakonodavnog okvira koji je pred nama, informacijski sustav je neophodan, mi već imamo razmjenu podataka sa svim dionicima u sustavu i u, koji se bave katastrofama, DHMZ-om, itd., i prognozama, jedna od intencija osnivanja Instituta za vode uz pojačanje monitoringa je i definiranja tog jedinstvenog informacijskog sustava, tako da u periodu koji je pred nama, svakako će biti integriran u sustav vodnog gospodarstva. **Reiner, Štovani državni tajniče, vi ste označili u uvodu da je ovo zapravo dio ukupnosti zakona, dakle Zakon o vodnim uslugama i Zakon o vodama. Ustavni sud je ukinuo Uredbu o uslužnim područjima koja je vrlo bitna za ovaj Zakon, time zapravo je odgođeno spajanje komunalnih poduzeća, istih onih koji se bave, dakle, distribuciju vode. Obzirom da je 15. srpnja, čini mi se, rok do kada, ovaj, mora riješiti pitanje novog, nove uredbe, spajanja svih tvrtki, a to je vezano naravno i uz investicije koje su u tijeku ili se mogu provesti, cijenu koja će biti prema građanima, da li Ministarstvo radi aktivnosti na tom polju? Da li će se provesti odluka Ustavnog suda u onom dijelu da to bude zemljopisno ipak kao geografska cjelina, kao što je rečeno, povezano? Govorim i sa naslova Bjelovarko-bilogorske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske i da li ćemo do tada imati riješeno to ključno pitanje za ovaj Zakon? Hvala vam lijepo na pitanju. Bitno je napomenuti da Ustavni sud nije ulazio u ocjenu odnosno odbio je odlučivati o ustavnosti zakona temeljem kojeg je propisano okrupnjavanje. U pravu ste da je Ustavni sud osporio Uredbu o uslužnim područjima iz proceduralnih razloga razloga i dao nam odgovarajući rok, kao što ste rekli, do srpnja mjeseca, kroz 3 do 4 tjedna će i početi i javno savjetovanje sa isporučiteljima vodnih usluga i uredba je ovaj, na stolu, tako da će se još iskomunicirati. Mi moramo dosegnuti taj rok od srpnja mjeseca. Zašto? Između ostalog i zbog toga što nam je okrupnjavanje vodno-komunalnog sektora uvjet za povlačenje NPOO sredstava, znači jedan od vrlo bitnih indikatora je reforma vodno-komunalnog sektora. Bez nje nećemo moći dalje participirati u ostvarenju povlačenja sredstava iz NPOO mehanizma. Hvala vam lijepa državni tajniče. Možete se vratiti na mjesto. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Poštovana predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnicama, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu je u svojstvu matičnog radnog tijela raspravio na svojoj 98. sjednici Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Zastupnici su ocijenili pozitivnim izmjenu kojom se utvrđivanje sastavljanje popisa osoba bez ili s ograničenjem pristupu vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju stavlja u nadležnost upravnih odjela jedinica lokalne samouprave nadležnih za socijalnu skrb. Također smo tražili tumačenje zbog čega je došlo do izmjene čl. 97a u odnosu na prvo čitanje, za što smo dobili odgovor da je je do te izmjene došlo kako bi se izbjeglo dvostruko normiranje te kako je pitanje kontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju regulirano odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Također je bilo pitanje oko određivanja područja i broja javnih slavina, zdenaca i crpki za pristup vodi za ljudsku potrošnju osobama s ograničenim pristupom, čija je to nadležnost, na što je odgovoreno da je to nadležnost jedinica lokalne samouprave, a njihova izgradnja stimulirat će se potporom iz nacionalnih i europskih sredstava. Postavljena su i pitanja oko ulaganja u sustave izgradnje javne vodoopskrbe i odvodnje, na što je odgovoreno da se ulaže u 60 aglomeracijskih projekata, 3,45 milijardi od toga 2 milijarde eura europskih sredstava te da je trenutno u realizaciji sa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provedba projekata u vrijednosti od 700 milijuna eura. Također je pitano za ulogu instituta za vode koji obavlja i u okviru ovog Zakona propisane aktivnosti, ima značajnu ulogu u edukaciji, vezano i uz smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu, što je također, adresirano kao veliki problem i dobiven je odgovor da se izrađuje nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu, da je to ustvari u fazi rasprave sa partnerima i zainteresiranom javnošću i da se na tom pitanju još dodatno treba raditi jer smo u obavezi do kraja 2025. g. donijeti procjenu razine gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu i te gubitke svesti na prihvatljivu razinu oko 20%. Nakon provedene rasprave, Odbor za poljoprivredu je većinom glasova, 5 glasova za i 2 glasa suzdržana odlučio predložiti HS-u donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Hvala lijepo. Hvala. Sada otvaram raspravu o ovoj točci i u ime Kluba zastupnika Mosta govorit će prvi zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kad čujem stav Odbora, najrađe bi otiša odma doli u Sinj. .../Govornik se ne razumije./... raznorazne aktivnosti kako da sačuvamo uopće isporučitelja, u ovom slučaju Vodovod Cetinske krajine, ali i ostale isporučitelje, ali ću reći jednome primjeru kako su ugroženi isporučitelji i kako su svi tereti na isporučiteljima, dok Vlada u isto vrijeme subvencionira ili upumpaje novac kao bi svoje mjere provela, kroz npr. HEP. I nije mi jasno kako ne vidimo dalje od nosa. Doduše, u mene nije baš mali nos, ali nije mi jasno. Ja u evo, nekoliko pitanja postaviti uvaženom državnom tajniku i Odboru

Tko će platiti, npr. šta je tek '60. g. cijev iz rude za splitski bazen koja napaja, nema alternativu, često puca, salonit, lokalne samouprava će plaćati štete, a iz crpilišta će Hrvatske vode kao veliki trudbenici će naplaćivati po zahvatu, a ne po gubitku, je li tako? To je namjera. Drugo, Hrvatska 2015. g., teleoperateri pokreću tužbu prema EK o nekakvim činovnicima gori i naravno, tu Oleg Butković se vata u zamku i pokreće zakon o izmjeni cestama da da izjednači teleoperatere najveće dobitaše sa našim vodovodima i nameće da vodovodi plaćaju prava služnosti dolaze računi vodovodu Cetinske krajine, ali i ostalo. I sad mudri novi ministar Filipović i još mudriji Oleg Butković kažu da iđu u izmjene tog zakona kojeg smo donili 2021. o kome sam ja govorio tada i koji je bio na ustav dao sam za ustavnost na Ustavni sud. Ja i čak njegova i njegov grad Novi Vinodolski odakle je Butković. Katastrofa. Mi štitimo vodovode. I ovo sad šta namećemo neka špina i ok triba bit dostupnost vode znate kome iđe sve na račun? Lokalnim vodovodima i isporučiteljima i lokalnoj samoupravi. Sve je lokalna samouprava. E sad ćete čut točnu priču o vodu kako se upravlja vodom i što se radi. Nedavno sam bio u Trilju pa dekan dekanata govori koje je voda zlato i biser, šta ima Cetina jel često je državni tajnik tamo, međutim nit ga čuje državni tajnik možda jedino kad dođe na kavu. Al ću reć to što su napravili vodovodu priko HEP-a koji udar su napravili. prošle godine za mjesec dana do mjera, a mjere su donesene nakon pritisaka, sad neću pričat kakvu su pritisci bili, ja bi vas zamolio da ovo riješite državni tajniče i vi ministre. Nemojte svake godine narod Sinja i Cetinskog kraja ciljano, ciljano provocirat. Moramo dat odgovore, bar uz Alku i Veliku Gospu dotle barem riješite bar do toga tjedna to vas upućujem molbe toga naroda jer Vijeće za vodne usluge kaže nema poskupljenja cijena, zašto poskupit cijene. I ja se slažem da mi ostale troškove jedinice lokalne samouprave prihvatimo, ali ovo da u jednome mjesecu prošle godine donošenja mjera Vlade bude skuplja struja za vodovod nego što je bila cijelu godinu prethodnu, a on su samo isporučitelji, oni nisu profitabilna tvrtka i tako se nagomilalo 67 milijončića kuna i HEP kao daje mjere, premijer Plenković dijeli i jednom kaže da HEP-u milijardu kuna, a narod Sinja i Cetinske krajine će platit taj dug vodovoda prema HEP-u. E neće, e neće. I ne samo da dajemo … kao mi smo na tržištu u Budimpešti da je bilo takva cijena 500 eura po ne znam kilovatu, megawatu kako li se to prodaje. tu Peruća najveći proizvođač električne energije cetinski sliv, Sinj nema nikakve naknade zbog toga, nešto malo Hrvace. I ne samo to nego moramo dizati na najveće razine vodu da bi splitski vodovod opskrbljivali i omiški koji grcaju u novcu i sad to treba platit narod Sinja i Cetinske krajine. Ako triba Andrijica Šimić vama pa da vam ja lakše to pojasnim jel vi dolazite iz tih krajeva, imat ćete ga i plus toga naravno Vijeće za vodne usluge kad se diglo u Vinkovcima plaća ovaj cijena vode i u Zagrebu da ste malo s ovim papirom, poslat ću vam ja sam ovim dopisima napravio svim suvlasnicima, naravno čudim me zašto neće gradonačelnik Trilja, načelnik Općine Hrvace vjerojatno zbog stranačke iskaznice, ja sam tražio da suglasno iđemo ja kao najveći vlasnik kao gradonačelnik grada Sinja oni su suvlasnici ne žele to potpisati. Zašto ne žele potpisati? Ne znam. Kao suvlasnici ja sam 47% suvlasnik toga, predstavnik sam suvlasnik preko grada Sinja. Zašto ne smidu? To doli kad uđeš u Trilju uvažani državni tajniče kod dekana, … jedan primjer di ću se samo ja potpisati tako da možete već razradit šta lokalna samouprava prihvaća, ja kao gradonačelnik da poštujem ovu odluku i stajalište Vijeća za vodne usluge da poštujem sam spreman kao gradonačelnik preuzet one kubike da mi to povećanje plaćamo, znači ovo je od materijalnih troškova. A struju u koju ste vi upumpali sad milijardu kuna u HEP, koji 40% hidroenergije proizvodi na našem terenu na cetinskom slivu i koji ima najveću dobit tri puta više, tisuću MW električne energije su kapaciteti, tri puta više nego Nuklearka Krško što daje Hrvatskoj. I šta nam vraćate? Znaš šta ste nam vratili da ste plin subvencionirali, a do 2,5 tisuće MW Dalmaciju i taj kraj koji je samoodrživ. Znači Dalmacija je za cijelu Dalmaciju i Liku dovoljno proizvodi električne energije rijeka Cetina, Međutim, vi ste samo subvencionirali područja koja imaju plinovode, to su vrlo bogatija područja, a naši građani će svi uglavnom većina će poglavito ko ima djecu i stariji će prić 2,5 tisuće MW i morat će plaćati struju ne po 58 eura po KW nego po 88, znači i tu ste taj narod utukli. I sad još vodovodu koji provodi projekat rekao sam maloprije 700 milijuna il nešto više, milijardu eura, milijardu kuna pardon projekt koji provodi na području Cetinske krajine, mač oko vrata ta struja. Pa zamolite vi svoje stranačke kolege doli načelnike i gradonačelnike da potpišu ovaj dopis i da nađemo zajedno da sidemo i da nađemo rješenje. Jer ako vodne usluge kažu ne morete poskupiti cijenu na drugom području, vamo cijena vam je po tržištu, pa nikad neću na to pristat. Znam šta ćete reć vi ste tribali prihvatit pet milijuna. Ne, cijena mora bit kao u kućanstvima za vode. Znam šta ćete reć jer vam je ministar izdiktirao, a ono sve što HEP znate šta je HEP prošle godine radio? Ogroman novac je ulagao u medije da blati mene, sponzorirani članci. milijardu eurića ste vi njima utrpali, a narod cile Cetinske krajine da plaća ono šta ne može, pa zamislite vi koje su to jednostavno e ako želite gospodo draga da imate suradnju sa gradom Sinjom, sa gradonačelnikom ja sam za to, narod me izabrao. Premda je gradonačelnik sve pridao to županiji zdravstvo, obrazovanje, gradonačelnik za dječji vrtić,

bi molio vas da do alkarskoga tjedna me informirate, dal oćete pismo il prije o ovome. Znam da će ostali lokalni čelnici koji su, malo ih ohrabrite da budemo jedinstveni doli, da se izborimo za ovu nepravdu koja je nanesena narodu cetinskog kraja. Mi sve što dajemo splitskom vodovodu i omiškom vodovodu ne možemo povećat cijenu, dole nismo na tržištu, a ovdje smo na tržištu, zato triba vode staviti u ustav, zaštititi jel na ovaj način sa gubicima, s ovim troškovima vodovodi će propasti, neće moći, neće bit solventni, jednostavno će, neće biti održivi i preuzet će privatnici. Zato oko vodovoda i isporučitelja moramo biti vrlo oprezni i moramo ih čuvati baš zbog javnih usluga, a voda je osnovno ljudsko pravo. Stoga evo dat ću vam državni tajniče ovaj jedan dopis koji će vam doć uskoro i službeno i sa stajališta Vijeća za vodne usluge. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. U prosincu 2020.g. dakle donesena je nova Direktiva Europskog parlamenta o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Rok za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo bio je 12. siječnja 2023. i većina odredbi te direktive prenesena je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju koji je donesen 3. ožujka 2023. i u prvom i u drugom čitanju povodom rasprave o tom zakonu upozorio sam dakle na i dalje činjenicu o određenom broju ovih plastičnih boca sa flaširanom vodom u saboru i za govornicom i ispred predstavnika predlagatelja, tamo čak i najviše, pa ću to napraviti i ovaj put, dakle treća sreća, možda doista slijedeći put budemo imali ovu vodu koja je po ovoj direktivi jel bila nam osigurana kvalitetna, al mislim da Grad Zagreb gdje se nalazi HS i nema tako lošu vodu za razliku primjerice od Splita gdje, možda ni oni nemaju lošu vodu, ali kad padne kiša onda je zamućena, pa vodovod daje ovoga upozorenje da se preventivno barem prokuha. To je bio slučaj i u Dubrovniku sa izvorom Omble. Što se tiče dostupnosti vode na otocima kvaliteta je dobra, jedino tu i tamo bude mala nestašica ako vodonosine budu tamo gdje, gdje, gdje se oni koriste i donijeli Inače javni isporučitelji dakle vodovodi su ostali nešto u većini dakle dijelova Hrvatske ni na nebu, ni na zemlji. Naime, kako je i kolega Bulj spomenuo radi se o, o institucijama odnosno javnim poduzećima kojima su vlasnici JLS mahom u onom u onom omjeru kako je to bilo prije u bivšim općinama, dakle sve su uglavnom preuzele županije, nešto su preuzeli gradovi, jedino su vodovodi ostali ni na nebu, ni na zemlji, između, veći broj gradova i općina, a ispod razine županije, tako da se onda u upravljanju vodovodom stvaraju razne koalicije raznih čelnika JLS tras stranačke i najrazličitije kombinacije koje se možemo, mogu zamisliti i u osnovi za to ponovo ustvari niko nije nadležan odnosno niko direktno ne odgovara jer svak može prebaciti odgovornost na druge JLS. Ovim zakonom Ovim zakonom uređuju se dakle neka pitanja, prvo, piše u obrazloženju da se u pogledu osiguranja pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju propisuje obaveza poboljšanja pristupa za sve stanovnike u RH, a posebno za ranjive i marginizirane skupine kako se to definira Konačnim prijedlogom zakona i to se stavlja u nadležnosti JLS. Nadalje, uvodi se Nadalje, uvodi se obaveza provođenja procijene rizika za područje slivova zahvata namijenjene za ljudsku potrošnju, što uključuje identifikaciju opasnosti i opasnih događaja. Dakle već sam spomenuo dakle primjerice za svake veće kiše u Splitu zamućena voda, bila i u Dubrovniku, dakle dva najveća grada moje izborne jedinice već imaju problem sa kišom odnosno sa dostupnošću pitke pitanje je onda i gubitaka, kome se, ko plaća gubitke? Jer sigurno da ovoga izvor ne da baš otpremnicu za određenu količinu vode, a da neko od toga želi profitirati odnosno neko to želi naplatiti. Imamo naravno i slučaj da ako to ode od mjerila do potrošača onda cijela zgrada mora platit to mjerilo, taj gubitak i to se u pravilu naravno sazna sa određenim brojem mjeseci zakašnjenja ili barem brojem tjedana zakašnjenja kada postane jasan, jasna količina isporučene vode i kada ljudima dođu višestruko veći računi nego što je, što im dakle za prethodni mjesec iako nije bilo nikakvih izvanrednih događaja. To je isto nešto dakle što krajnji korisnici, u najvećoj mjeri naravno građani, ali i gospodarstvo što snosi, a ne bi trebalo snositi, to bi ustvari trebalo zakonski bolje Ovo što je kolega Pavić govorio i obavezu Hrvatskih voda da u elektroničkom obliku uspostave vode i stave na raspolaganje Europskoj komisiji skupove podataka, da stručno je utemeljeno da to bude centralizirano i da jednaki format bude i da podaci budu jednako strukturirani ustvari ne znam zašto to niste ovaj zašto to niste prihvatili jer čini mi se da je to čak i jeftinija varijanta, da to ide sa jednog mjesta nego, nego sa više Što se tiče provedbe procjene gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe državni tajnik je PR-ovsku stari PR-ovski savjet koji otprilike ide ovako ovoga govori o rezultatima, ako nemaš rezultata ili ako rezultati nisu dobri govori o trendovima, ako ni trendovi nisu dobri onda govori o procesima koji su u tijeku, uvijek je neki proces u tijeku. Tako i ovo, dakle ovo gubici vode nisu se smanjili ali se trend povećanja zaustavio odnosno trend povećanja se usporio. Dakle, više oni ne rastu otprilike 10% godišnje nego 4% godišnje pa onda recimo slijedeće godine biti 2% više nego ove, dakle i dalje će biti veći gubitci, ali se trend smanjuje i onda će za 5 godina možda ćemo imati gubitke da će se zaustaviti pa će možda za 10 godina početi padat. To su ti procesi koji su u tijeku. Ono šta je ipak, ono šta je ipak bitno, dakle voda će u budućnosti postati sve važniji, sve važniji resursi i naravno da bi se i prema tome trebalo racionalno odnositi, ali i također dakle da se onda ono šta je greška isporučitelja ili ne čak ni njega nego nekoga prije u nizu da se ne naplaćuje krajnjim korisnicima. Da zaključim, mi smo u prošlom čitanju bili suzdržani oko ovog zakona i takvi ćemo ostati i u drugom čitanju. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Dobar dan svima. Znači govorimo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Prije svega moram reći da je sigurno pohvalno da se voda čini dostupnom za sve i da se potiče konzumacija iz pipe, a ne iz plastične ambalaže, ali ono što je ovdje prisutno u ovom zakonu, mislim što je prisutno u ono većini naših zakona je da se opet automatski ono papagajski zapravo prepisuju direktive, da nema apsolutno nikakve refleksije na to što bi možda poboljšalo ovaj zakon i to mi je tajnik državni na neki način i potvrdio. Na znači primjedbu da se osim da se Člankom, Člankom 97a. definira vrlo dobro jel gdje je sve potrebno osigurati pristup vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju osim znači priključenjem sustava javne vodoopskrbe ili gdje to nije moguće pokretnom isporukom vode autocisternom ili drugim načinima kao javnim, u javnim prostorima znači da se obnove slavine ili česme, javni zdenci, crpke i druge slične građevine, znači da se osim toga jel, osigura da bude javan pristup vodi u javnim ustanovama i predstavničkim i izvršnim tijelama države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Bilo bi logično znači ako se dostupnost vode poboljšava u prostoru recimo javnom gradskom da se on, mislim da se takva, takav imperativ postavi prije svega nama jel, nama ovdje jel koji mi ovdje pijemo flaširanu vodu. Recimo dole u restoranu imate vodu iz bokala, nema nikakvog razloga da ne postoji neko pravilo da i ovdje bude bokal i da se toči voda iz čaše. nama bi trebalo prvima nametnuti obvezu da se flaširane vode sve manje troše. I nije baš to tako malo, netko je u prošlom čitanju rekao pa to je tu i ta jedna voda znači na svim odborima, apsolutno u svakoj dvorani imamo, na svakom zastupničkom mjestu kroz cijele znači odbore plastičnu bocu jel. A sad, meni je državni tajnik odgovorio da je to jednostavno tako u toj direktivi. Mislim da mi ne bismo trebali to sam više puta pokušala pokazati prepisivati jel državne zakone pisati kao nekakva, kao nekakve šalabahtere europskih naputaka jel. Tako ću ja predložiti amandman na taj Članak 97a. koji znači definira gdje bi se sve trebalo staviti osigurati pristup vodi i o tome će i ovisiti o kako ćemo glasati. No, stvarno ne bi bilo nelogično da se takva zadaća nametne samim državnim i lokalnim tijelima predstavničkim i izvršnim. No, dobro ono što je ovdje još bilo rečeno nije vezano uz ovaj zakon ali je dosta bitno da je državni tajnik upozorio da će se to mijenjati je nastavno na ono što je kolega Bulj počeo u svojoj raspravi, a nametnulo se kao rasprava koja nema veze s ovim zakonom, ali koja je dosta bitna. Bitna je zato što i ono što je rekao kolega Bauk znači lokalne jedinice, jedinice lokalne samouprave imaju obvezu jel financiranja i one se brinu za za vodovode, znači rekli ste negdje u podtekstu jel da će se mijenjati Zakon o cestama. Ne znam koliko je sad jasno širem pučanstvu o čemu je tu bilo riječi, ali probat ću u potpunosti pojednostaviti. Znači u jednom trenutku isto kako i ova direktiva dolazi kao depeša jel, tako je došlo iz EU naputak da je zapravo, da je riječ o ugrožavanju tržišne utakmice ako se vodovodima dopušta da se izuzimaju od naplate određenih određenih plaćanja odnosno plaćanja za korištenje prava služnosti na javnoj cesti. Drugim riječima vodovodi su stavljeni u istu poziciju kao komercijalni telekomi jel. Telekomi koji izvlače iz Hrvatske milijarde. Znači stvarno je neprihvatljivo da se tako nešto prihvatilo, da se na taj mig opet skočilo što cijelo vrijeme gotovo u svakom zakonu samo imamo takve rasprava i trebali bismo imati takve rasprave na čiji se mig sad skakalo, e pa ovdje se skakalo na mig teleoperatera i poduzetnika uglavnom znači stranih koji su smatrali da je to diskriminacija poduzetnika na tržištu. Pazite diskriminacija poduzetnika je osigurati ljudima u svakom gradu, u svakom selu, na svakom mjestu dostupnost vode. Voda je osnovni resurs. Bit će sve važnija kako vrijeme prolazi nažalost sa svim promjenama kojima svjedočimo. Tako da ne samo da bi trebalo promijeniti tu praksu koju dok je HDZ-a nećemo promijeniti, a to je da se primaju depeše i direktive iz EU, pa se onda prema tome pišu zakoni nego bi uistinu trebalo razmišljati o nekom širem aktu, a to je da se na način na koji su to Slovenci napravili uistinu voda upiše kao ustavna kategorija. Ako će nešto biti ugroženo u budućnosti onda je to voda. Zato podsjećam da je slovenski ustav, takav stav da privatizira voda izrijekom zabranio. Slovenski ustav Članak 70a. odnosi se na pravo dostupnosti pitke vode te izrijekom kaže da svatko ima pravo na pitku vodu, izvori vode su javno dobro i u upravljanju države. Izvori vode služe opskrbi stanovništva i lokalnog gospodarstva i nisu roba za tržište. Nešto što mi evo već sad kršimo svojim zakonodavstvom. Istina je i treba biti pošten pa reći, da je mali postotak ukupnog crpljenja vode pod koncesijama tek 1,12% za flaširanje vode, ali to ne znači da se preko noći stvari neće promijeniti i da 100% vode neće biti pod koncesijom i da se neće naplaćivati. Pogotovo zato šta lokalne jedinice, jedinice lokalne samouprave dobivaju i nove obaveze sa ovim zakonom. Znači obnova česmi recimo što godinama zagovaraju udruge, recimo udruga u Zagrebu 1% za grad što je izuzetno dobro. Znači obnova česmi je naravno dobra inicijativa, ali to državu ništa ne košta jel pa je ovdje odlučila biti pravedna jel. Tako da će jedinice lokalne samouprave morati provesti analizu dostupnosti vode, ponovno revitalizirati česme, morat će za to osigurati i sredstva. To su sve nameti koji postavljaju jedinice lokalne samouprave pod, u situaciju da privatiziraju neke druge dijelove recimo obalu jel, plaže, pa da bi namaknule ta sredstva iznajmit će dat će koncesiju na plaže. Na neki način će se to morati pokriti. U svakom slučaju ovaj smjer kako bi neki rekli trend, ali ne pozdravljamo način na koji se ovo donosi, uopće razumijevanje vode koje se reflektira iz ovog zakona i iz drugih zakona i sa nestrpljenjem očekujemo izmjene Zakona o cestama.

lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani, poštovane kolegice iz ministarstva, poštovane kolege i, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju izmjena i dopuna Zakona o vodama. Dakle, apsolutno nedvojbeno i jasno o važnosti vode kao izuzetnog važnog resursa. Imamo blagodat. Imamo blagodat da živimo u zemlji u kojoj pijemo dobru i kvalitetnu vodu. Imamo blagodat da imamo zaista vodonosnike koji nam to omogućuju, ali nije svim zemljama tako i nije svud tako. Pred jedno 20-ak godina sam bila na jednom predavanju gdje se je govorilo o migracijama ljudi i rečeno je između ostalog da je, da će sigurno biti velika migracija ljudi zbog klimatskih promjena i zbog nedostupnosti vode, vode za piće i svega ostaloga. Mi ne živimo u takvoj zemlji, živimo u zemlji u kojoj je to moguće. I kroz nekakvu izmjenu zakonodavstva trebamo ići i korak naprijed i omogućiti sve uvjete i sve kriterije da dostupnost vode bude svim našim građanima zaista omogućena. Mi često kad imamo pred sobom zakone čak i iz istog ministarstva, često ne zna ljevica što ne zna desnica, a ona priča da imamo Ured za zakonodavstvo i koji treba objediniti propise i voditi računa o propisima i ovako dosta zgodna rečenica, ali u praksi je to možda malo drugačije. Dakle, kad je riječ o direktivama EU imamo jednu direktivu koja se zove INSPIRE direktiva. I temeljem te direktive mi već u svom zakonodavstvu jedno dobrih 15-ak godina imamo Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Što taj zakon kaže? Kaže da se na isto mjesto, kontakt točka je Državna geodetska uprava trebaju prikupljati svi podaci. Da se na istom mjestu trebaju prikupljati podaci o potrošnji vode od, dakle između ostalog i o potrošnji vode i o dostupnosti vode o tome i o broju stanovnika, o razvoju vodovodne mreže, o odvodnji, o niz stvari jer kad skupljate to na jedno mjesto onda su podaci dostupni svima i svi možete baratati. Zašto sam se referirala na INSPIRE direktivu odnosno zašto sam se referirala i na taj Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka koji je jedan od onih, doživljavamo ga kao tehnički zakon i baš ga puno ne koristimo kod nekog drugo zakonodavstva. Dakle, to sam izgovorila s ove govornice nekoliko puta, a to ću izgovoriti i ovaj put. Ja imam jednu veliku manu, koja je velika mana kad ste zakonodavna vlast, a to je da ja nastojim čitati zakone i čitam zakone kao da će, kao da ću ih provoditi jednog dana i onda uvijek gledam da li postoji problem u provedbi. Ja sam imala u prvom čitanju jednu primjedbu koja mi se činila da je dosta bitna i dosta važna. Tu sam ju izrekla jer imam potrebu da ju izrečem bez velike neke nade da će me netko slušati, ali slušali ste me i prihvatili ste zapravo tu primjedbu samo da vam olakša život. mi imamo dugu tradiciju prostornog planiranja bez obzira zadovoljni ili nezadovoljni prostornim planovima, ali postoji druga tradicija prostornih planiranja. Ja se sjećam tamo jedno pred 20-ak godina da sam uvijek kad, kad bih i bila u prilici sam se hvalila tim prostornim planovima koji su bili iz tamo 60-tih godina prošlog stoljeća i na toj tradiciji mi imamo to integralno prostorno planiranje, između ostalog imate, i sadašnji i bivši načelnici i gradonačelnici koji ovdje sjede će znati o čemu je riječ, ima ona jedna karta uvjeti i načini korištenja prostora, a onda ima i uvjeti zaštite prostora u kojem u tim kartografskim prikazima vi imate i prikaze zaštite prostora, imate za one …/Govornik se ne razumije/…zaštite, imate temu dakle vodoopskrbe i svega ostalog i zato je i moja primjedba bila da se usporede karte, samo da koristimo ono što imamo, da vi iz resornog ministarstva koristite kartograme koje imate jer mi niz karata imamo i nema potrebe da ponovo izmišljamo, sad ću ovaj koristiti onu uzrečicu toplu vodu dakle u kontekstu zakona, ali mi cijelo vrijeme nekako imamo potrebu da puno podataka imamo, s puno podataka raspolažemo i puno podataka trebamo koristit. Jednako tako čovjek misli da u svom radnom vijeku, u svom životnom vijeku se neke stvari mijenjaju brzo ili se neke stvari mijenjaju sporo. Meni se čini da kako ide vrijeme da se mijenja sve brže i brže. Dakle od samo, samo malo razmislite i tu ću se referirati na rasprave koje su bile prije nas, a zgodan mi je za ovaj kontekst, dakle gledajte ima onaj jedan zgodan, zgodan film sa Fabijanom Šovagovićem koji govori o Starom Zagrebu i pri tom pokazuje Trnje u kojem nije bilo vodoopskrbe i gdje dakle idu na, to su bile negdje 50-te godine prošlog stoljeća, gdje se ide na onu česmu dakle i uzima se vodu i nosi se doma, veš mašina je tad bila misaona imenica, da bi se mi sad 2023.g. govorimo o obnovi starih česma, o obnovi uopće mogućnosti da ljudi mogu doći do vode i imati vodu. Dakle u trenutku kad imamo zaista umjetnu inteligenciju, u trenutku kad neki satelit gore leti i može točno detektirat kolko nas ima ovdje i koju boju kose ima i kako je obučen, mislim da je jedna od velikih stvari, al to treba gledati uvijek integralno. Ono što mene, mene smeta da mi uvijek gledamo svaki dio zasebno, svaki dio iz svoje niši. Ja mislim da prednost, da imamo neke prednosti koje trebamo iskoristiti. Recimo u smislu, kolega Pavić sada gleda, u posljednje vrijeme puno govori o turizmu, dakle kad gledate i kad odlučite nekakav dio posjetit mislim da je i dobra, i dobar podatak koji imate, kolko imate dostupno, dakle kolko imate česmi odnosno pipa odnosno mjesta na kojem možete svoju onu bočicu napuniti vodom. Već smo u nekoliko navrata i ne mogu ni ja odolit tom zovu sirene, govorili o flaširanoj vodi u ovom saboru. Ma ja se osjećam blentavo i licemjerno i krivo, mi dođemo za ovu govornicu, govorimo o tome da trebamo koristiti iz pipe, špine, kako god hoćete zvati vodu i pritom gledamo ovu plastičnu bočicu. Nešto je krivo, nešto radimo krivo, a znate, znate što, kolko treba, kolko treba energije i truda da nemamo plastične bočice, samo da se donesu odluke da umjesto plastične bočice imamo tu bokal iz kog ćemo si točit vodu. Ne treba izmjenu 122 zakona, ne treba većina ruka u HS, ne treba sad veliki, velike sastanak svih klubova, pa da se dogovorimo, dovoljno je samo jedan, ovak jedna dobra volja da kaže ljudi moji ajde da sutra da više ti koji govore sa sabornice ne govore pred, protiv plastičnih boca pred plastičnom bocom i da govore o tome da ne trebamo imat plastične boce, a oni ju gledaju i ja gledam. Treba vrlo, vrlo malo, nije svjetonazorsko pitanje, ne dijelimo se na lijeve i desne, svi koji izađemo za ovu govornicu ćemo reći da bi bilo dobro da točimo vodu iz, iz pipe jel je bolje zdravlje i sve ostalo. U restoranu dolje imamo bokal s vodom, imamo čaše i to nas uopće ne smeta da si natočimo u čašu i tu vodu popijemo, ajde da probamo to imati ovdje, dakle moramo imati ovdje i na nekakvim sjednicama odbora, nikakva umotvorina, nikakva specijalna priča, nikakva podjela na ovakve ili onakve, nikakvo jačanje mišića, ništa populistički, samo jedan mali mig i jedna dobra volja da imamo da to već jer stvarno se osjećam blentavo, govorim o tome kako ne bi trebalo biti voda u bočicama i gledam ovu bočicu i naravno jedanput sam razbila čašu jer sam mahala, bočicu ne mogu ni razbiti. Zaključno, ova izmjena i dopuna Zakona o vodama ide iz razloga jel se usklađujemo sa direktivama EU, to je naša obveza i zadaća, bilo bi dobro da uvijek da zakone i oni kad ih iz resornog ministarstva rade gledaju nešto šire, da gledaju i kontekst usklađenje i s nekim drugim zakonima i na drugi način, apsolutno treba otvoriti temu vode, trebamo ju otvoriti mi sad jer je izuzetno bitna i izuzetno je važna. Ja se osim tog i tako ću završit, sjećam one priče kad je bilo jako puno nepoznanica o ulasku Hrvatske u EU i put koji smo prošli bio je jako dug, onda je bila jedna od mantri koja je bila da ako svi ne budu imali vodu, dakle priključak na vodovod i odvodnju će nam to bit razlog zašto ne možemo uć u EU, naravno da je to bila jedna od onih poluistina ili nešto drugo, ali ono što bi se trebali potruditi trebamo se potruditi razvijati vodoopskrbne mreže tamo gdje je to moguće, svjesni toga da nije svud moguće i napraviti neke male pomake koji ne koštaju ništa, a puno znače, hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Fokusa, reformista i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

predsjedavajući, kolegice i kolege, pred nama je Zakon o vodama izmjene i dopune. Mi svi u Hrvatskoj volimo pričati kako je Hrvatska raj na zemlji. I zbilja i jest, dakle imamo prekrasno more, imamo šume po kojima isto tako prednjačimo u Europi i naravno imamo i vodu. Pitanje je samo jedno. Na koji način to mi koristimo? Kad govorimo o vodi ono jeste bogatstvo ali da je ona dostupna svim građanima RH? Podaci koji su ovdje izrečeni pokazuju da postoji značajan napredak. Čini mi se da je rečeno da je preko 80% građana ili priključeno ili mogućnost priključka na vodu. Međutim, to ne znači ni izdaleka da je taj projekt završio ili gotov. Ono što bih ovdje istako da ta voda još uvijek nije dostupna u dobrom dijelu dakle Hrvatske posebice u onom ruralnom segmentima. Veliki gradovi, okolice oko velikih gradova da, to je manje-više riješeno već nekad davno, nekad u zadnje vrijeme, ali kad govorimo o općinama gradovima, o tome da u Slavoniji, Bilogori ili negdje drugdje još uvijek postoji dobar dio naselja koji nemaju vodu. Ono što zbog toga je bitno ono što sam i pitao državnog tajnika, a to je pitanje, dakle to je Uredba o uslužnim područjima. Naime, sve ono što jest napravljeno treba objediniti. I ja se slažem to je ključni element i naime male općine, manji gradovi nemaju mogućnost niti financijsku niti ljudsku, niti projektnu da naprave objedinjavanje i omoguće zapravo jeftiniji i kvalitetniji pristup vodi svojim građanima. To ne znači da oni to nisu pokušali i da nisu mnogi u tome uspjeli, ali gledajući ono što je pred nama to treba napraviti. Ustavni sud je zbilja, dakle ko što je utvrđeno ukinuo Uredbu o uslužnim područjima čini mi se da je to bilo 7. veljače dakle nedavno ove godine i dao je rok do 15. srpnja. Ovaj je ključniji zbog toga što ćemo spojiti razne dijelove u javne isporučitelje vodnih usluga koji će onda provoditi sve što je ovdje zakonom naznačeno. Međutim, tu bih istakao potrebu da ministarstvo, a to je rečeno i to moram i to podržavam napravi sastanke sa pružateljima usluga. Naime, moramo biti potpuno svjesni da voda nije svima jednako dostupna. Ja ću dat primjer primjerice evo ga Bjelovarsko-bilogorska županija, dakle na samoj županiji mi imamo nekoliko izvora vode, ali Grad Bjelovar dovodi vodu iz Podravine, iz Delova, bez obzira što mi imamo dakle izvore tople vode, ali nemamo izvore pitke vode …/Govornik se ne razumije./… uslužna područja da uslužna područja budu vezane uz izvore vode neovisno o zemljopisnim dijelovima na način da se spoje ja bih rekao logične tehnološke cjeline. Drugi dio je vezan naravno uz dobavu vode iz Đurđevca, također uz izvore vode koje mi imamo. Moramo naravno napraviti dva vodna područja tako je rečeno iako bih svi mi bi voljeli da to bude u granicama županije pa da se proširi na ono što i je, a to je na izvor vode ako je izvan županije. Shodno tome, to bi napravit što prije, ali ne toliko, ali ne u tolikoj žurbi da se ne izvrši koordinacija sa onima koje trebamo. Budimo realni postoje razne političke opcije, postoji razne viđenje između susjeda, međutim kad govorimo o vodi trebali bi to nadići i, i gledati da zapravo taj najvažniji potez kako će izgledati budućnost rukovođenja sa isporučiteljem vodnih usluga u Hrvatskoj da to bude usaglašeno koliko je god to moguće sa lokalnim dakle Obzirom da je to u tijeku u smislu priprema, ja vjerujem da ćemo uskoro imati i prijedlog u javnoj raspravi pa će to omogućiti svima zainteresiranima da ponovo ovaj kaže što žele, dakle nas će to spojiti i poštivati da administrativne granice ali da i tako gdje je voda zapravo, su jesu izvori vode jer izvori vode naravno nisu svagdje jednaki. Kada govorimo o problemima, ja ću naglasiti da ono što postoji kao problem u Hrvatskoj je zapravo vezano uz poljoprivredu. Dobar dio vodnog područja nema odvode i mi svake godine imamo suše koje pohađaju ta područja. Te suše su toliko jake i snažne da bunari presušuju i ukoliko vi imate, nekoliko županija čini stočarstvo Hrvatske u onom najvećem dijelu i ako vi imate zapravo štalu ili farmu dakle blaga neću reći stoke, vi morate njih napojiti i onda ljudi moraju plaćati svaki drugi dan dovoz cisterne jer nemaju drugog izlaza. Stoga to nije samo pitanje dovođenja pitke vode građanstvu, to je pitanje i gospodarstva posebice u segmentima poljoprivrede koje su vezane uz stočarstvo. I mislim da je ključni element da se to što prije riješi. Ono što bih također naglasio jeste i da taj dakle dio ukupnosti dizanja vodoopskrbe je vrlo, još uvijek vrlo raznolik. Dakle, govoreći evo ga o županiji u kojoj sam ja bio župan mi smo imali samo 17% vodoopskrbe '97. godine. Međutim i nakon investicija koje su gotovo 300 miliona kuna ili više, nakon činjenice da su napravljeni magistralni vodoopskrbni tokovi, da je napravljeno niz poteza na lokalnom nivou, dakle naša općine se spojile sa spojnim vodovodima prema pružateljima usluga ipak mi još uvijek nismo prešli 60% kad govorimo baš o priključnicima. Dakle, postoji veća mogućnost međutim to zapravo znači da 40% područja dijelova Hrvatske nije pokriveno tim uslugama. Ono što je ovdje izrečeno da će se i dalje temeljiti razvoj vodoopskrbe na velikim gradovima, ja ne kažem da je to, da je to do kraja krivo, ali mora se gledati i na ostatak Hrvatske. Ne može biti da vodoopskrba bude vezana, a s time kasnije i kanalizacija isključivo tome da li ste u okviru granica koje graniče sa nekim većim gradom …/Govornik se ne razumije./… ne mislim samo na Zagreb nego na sjedišta županija ili neke veće gradove u Hrvatskoj. Ako bi se to sve usvojilo onda bi razmotrili dakle mogućnost da i podržimo ovaj zakon jer mislimo da je ključni element je ipak na koji način će se on provesti, a provest će se kroz

Hvala lijepo potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama čija je osnovna svrha usklađivanje Nacionalnog vodnog zakonodavstva s odredbama EU Direktive 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja je donesena 2020.g.. S obzirom da nam je Zakon o vodi za ljudsku potrošnju također nedavno bio u saborskoj proceduri, podsjećam da je najveći dio odredbi te direktive prenesen upravo tih zakonom, preostale, ali ne manje važne odredbe ove direktive prenose se u nacionalno zakonodavstvo ovim konačnim prijedlogom zakona. Ovaj zakon uređuje nekoliko važnih pitanja i to poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju za sve, a posebno za ranjive i marginalizirane skupine društva, pod 2) procjenu rizika i upravljanje rizikom od onečišćenja koje potječu iz područja slivo vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju i pod 3) gubitke vode u sustavima javne vodoopskrbe i mjere za njihovo smanjenje. Pravo na pristup vodi za ljudsku potrošnju smatra se osnovnim ljudskim pravom koje je sadržano u ustavnoj odrednici o pravu na zdrav život koji je nezamisliv bez pristupa zdravstveno ispravnoj vodi za ljudsku potrošnju. Pristup zdravstveno ispravnoj vodi najčešće se osigurava priključenjem na sustav javne vodoopskrbe što je najbolji i najsigurniji način, a u našoj zemlji 94% stanovništva je priključeno na javnu vodoopskrbu, što može naravno smatrati se velikim dostignućem. Ovi podaci ukazuju na to da su gotovo sve potrebe sadašnje generacije za zdravstveno ispravnom vodom zadovoljene, preostaje još osigurati vodu stanovnicima u ruralnim, brdsko-planinskim područjima, na otocima i prometno nepovezanim područjima na kojima živi oko 200 tisuća stanovnika koji se vodom za piće opskrbljuju kroz alternativne izvore. Kako bi se postigla tako visoka mogućnost priključenja na sustave javne vodoopskrbe u proteklom razdoblju uložena su ogromna financijska sredstva što iz EU fondova, što iz nacionalnih izvora financiranja. Javna vodoopskrba u Hrvatskoj temelji se najvećim dijelom na zahvaćanju vode iz podzemnih vodonosnika koji su uglavnom još uvijek u dobrom kemijskom i količinskom stanju. razumije/…osiguranju dovoljnih količina vode za ljudsku potrošnju u budućnosti su svakako globalne klimatske promjene koje uzrokuju dugotrajne suše koje mogu biti vrlo štetne za obnovljivost vodnih zaliha kojima raspolažemo s obzirom da poboljšanje životnog standarda naših građana i neke naše gospodarske djelatnosti kao što su npr. turizam zahtijevaju sve veću potrošnju vode, rezultat tih okolnosti bi potencijalno mogao biti nedostatak vodnih resursa, posebice u sušnim razdobljima godine. Kako se to ne bi dogodilo nužno je vodne zalihe koristiti racionalno i učinkovito, te na vrijeme prepoznati i spriječiti moguće neželjene događaje koji bi mogli ugroziti kakvoću i obnovljivost vodnih zaliha. S jedne strane važno je omogućiti da što veći broj stanovnika ima zdravstveno ispravnu vodu, ali s druge strane njena cijena mora biti prihvatljiva tako da i kućanstva i poduzetnici mogu bez problema plaćati svoju mjesečnu potrošnju. Govorila sam to i u prvom čitanju, a još ću i sada ponoviti, cijena vode u Hrvatskoj je još uvijek prihvatljiva unatoč energetskoj krizi odnosno povećanju cijene električne energije i drugih energenata na globalnom tržištu energije zahvaljujući mjerama Vlade RH koja je cijenu električne energije za pružatelje vodnih usluga ograničila na visinu koju plaćaju kućanstva. Mjera koja je dala rezultate u Sektoru vodnih usluga u razdoblju do kraja ožujka produžena je i do kraja listopada ove godine i to će zasigurno ograničiti cijene vode sve dok se cijena energenata na globalnom tržištu ne stabilizira. Tu je još jedna Vladina mjera koja je spriječila udar na standard naših građana, a to je odgoda na godinu dana primjene Uredbe o visini naknade za korištenje voda koja je trebala stupiti na snagu s 1.1. ove ove godine premda i dalje trebamo težiti smanjenju gubitaka u javnoj vodoopskrbi koja su, koji su neprimjereno visoki, prosječno oko 50%, što je i cilj ovoga zakona, donesena je odluka o privremenoj odgodi primjene uredbe koja je u nekim područjima di su gubici osobito visoki mogla dovesti do poskupljenja cijene vode zbog najavljenog prebacivanja povećanih financijskih obveza javnih isporučitelja na vlastite građane. Nažalost iako smo s Bugarskom europski rekorderi u visini gubitaka iz vodoopskrbnih sustava do ponovne odgode je moralo doći isključivo zbog zaštite standarda naših građana i poduzetnika na onim područjima gdje nadležne institucije godinama zanemaruju probleme gubitaka. Ključan čimbenik je jedan od najvećih izazova za mnoge države članice EU u smislu dobrog upravljanja i racionalnog korištenja vodnih resursa je nadzor i kontrola gubitaka u vodoopskrbnim sustavima. Smanjenje gubitaka je posebice velik izazov za našu državu gdje su gubici vrlo visoki, ako ništa drugo energetska kriza i mogući nedostatak dovoljnih količina vode za sve potrebe stanovništva i gospodarstva će nas prisiliti da se u slijedećim godinama najozbiljnije suočimo s tim problemima. Za poboljšanje stanja u vezi gubitaka potrebno je vrijeme, nacionalna, Nacionalni akcijski plan, znatna financijska sredstva, ali i znanje i iskustvo koje većina naših javnih isporučitelja ne posjeduje i može ga steći samo daljnjom edukcijom i operativnom integracijom na razini pružatelja usluga. Prema ovom zakonskom prijedlogu u ranjive skupine uključeno je stanovništvo naše države koja još nema pristup sustavima javne vodoopskrbe i za njih je potrebno osigurati alternativne načine vodoopskrbe. U tu svrhu svakako spadaju i i korisnici vode iz lokalnih vodovoda, a što se tiče marginaliziranih skupina i za njih je potrebno osigurati mogućnost pristupa zdravstveno ispravnoj vodi u dovoljnoj količini za osnovne higijenske potrebe i za piće i pripremu hrane, ako ne u objektima gdje borave i gdje su privremeno smješteni onda izgradnjom javnih slavina, javnih zdenaca na prikladnim javnim prostorima gdje u svakom trenutku mogu, gdje se u svakom Realizacija te obveze u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave, posebice velikih gradova gdje te skupine ljudi najčešće borave. Ovim zakonom posebno se potiče jedinice lokalne samouprave da prikupe informacije na svojim područjima o populaciji koja još nema zadovoljavajući pristup vodi za ljudsku potrošnju i putem svojih javnih isporučitelja provede mjere za poboljšanje tom pristupu. Ovim zakonom potiče se i korištenje vode iz slavina, smanjenje korištenja voda iz plastične ambalaže koja u konačnici uvijek završi kao otpad i koju moramo zbrinjavati, ali to su već moji prethodnici nekoliko puta i ponovili. Što se tiče obveze procjene rizika upravljanja nad rizikom od onečišćenja koji potječu iz područja sliva vodozahvata, vode namijenjene za ljudsku potrošnju, istu Hrvatske vode već provode u sklopu monitoringa svih površinskih i podzemnih voda. Naime, za većinu naših vodocrpilišta koje obuhvaća jedan ili više vodozahvata provedena su namjenska hidrogeološka istraživanja i određene su zone sanitarne i zaštitne mjere u tim zonama. Ova direktiva zahtijeva da se u fokusu monitoringa voda stavi upravo priljevno odnosno područje sliva svakog vodozahvata javne vodoopskrbe te da se utvrde potencijalne opasnosti i opasnosti događaji koji bi mogli dovesti do pogoršanja kakvoće vodnih zaliha u njihovim ležištima, do smanjenje izdašnosti izvorišta, a u konačnici i do gubitaka pojedinih izvorišta. Naime, područje sliva vodozahvata predstavlja početak u lancu u sustavu javne vodoopsrkbe od izvorišta vode preko obrade i distribucije vode sve do slavine potrošača. U cijelom tom lancu mora postojati usklađenost s propisanim parametrima zdravstvene ispravnosti, nadalje ako se rizici ispravno utvrde i na vrijeme spriječe štetni događaj i troškovi obrade vode bit će znatno manji što će rezultirati naravno i nižom cijenom vode za krajnje korisnike. Između prvog i drugog čitanja poboljšane su pojedine odredbe ovog zakonskog prijedloga, prihvaćene su sugestije pojedinih kolega zastupnika. I da zaključim, zbog usklađenja našeg nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU konkretno sa EU Direktivom o vodi za ljudsku potrošnju te zbog svih pozitivnih aspekata ovog konačnog prijedloga zakona, prijedloga za život i zdravlje našeg stanovništva te za napredak i razvoj mnogih gospodarskih djelatnosti, Klub zastupnika HDZ-a prihvatit će konačan prijedlog ovoga zakona.

Evo malo ću se osvrnuti na dokumente koji su potrebni da bi ste se priključili da biste dobili vodu od strane javnog isporučitelja vodnih usluga, naravno to ovisi o pojedinom isporučitelju. Ja sam uzeo jedan sa interneta koji ne traži puno dokumenata, ali opet je za one koji nemaju i previše tako da ne mogu dobiti vodu jer ne mogu jednostavno prikupiti te dokumente, pa ću vam malo da samo da vam objasnim o čemu se radi. Znači vlasnik građevine treba dokaz o pravu vlasništva nekretnine, treba ili neki drugi dokument iz kojeg je razvidan pravni slijed stjecanja od upisanog vlasnika do podnositelja zahtjeva odnosno izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika kojom se preuzima odgovornost za pravne nedostatke. Drugi dokument je odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje, znači građevinska dozvola. Većina tih jadnika koji su socijalno ugroženi znamo kako žive pa i nemaju tu građevinsku dozvolu, vjerojatno nemaju lokacijsku dozvolu. Treći dokument je kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem nekretnine, četvrti uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice i peti izjava o površini i namjeni objekta. E sad nakon toga dolazi šesti dokument, to je pisana suglasnost vlasnika nekretnine koja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva koja je ovjerena kod javnog bilježnika itd., itd., i onda još imamo tri akta, znači treba biti ukoliko ste samo korisnik građevine treba dostaviti dokaz o pravu korištenja nekretnine i pisano ovlaštenje ili pisanu suglasnost vlasnika da je suglasan da se podnese zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu i naravno treba vam preslika osobne iskaznice. Ovo sam vam sve pročito zbog toga da vidite da tim ranjivim skupinama i nije tako jednostavno dobiti priključak na vodu, da čak imaju i cijev na par metara od kuće ukoliko treba ispuniti sve ove zahtjeve. Žao je što nije ovdje zastupnik Kajtazi da nam to malo možda bolje predoči ako je recimo situacija u Međimurju mislim da bismo dobili malo drugačiju sliku. Slažem se da je intencija dobra, slažem se da je smjer kojim ide zakon dobar naravno usklađujemo se sa europskom direktivom, ali moramo biti svjesni da imam problema na terenu i da trebali bismo na neki način utjecati na te javne isporučitelje vodnih usluga da budu malo tolerantniji i da onima koji nemaju i ne mogu dobaviti te dokumente da ih da se na drugi način tretiraju. Osim toga nije mi jasno zbog čega se trebaju dostavljati dokumenti koji se mogu podići od strane ovlaštenih osoba preko interneta? Zašto trebamo donijeti kopiju katastarskog plana kad to može uzeti službena osoba sa svojim certifikatom i podići sa centralnog portala? Zašto recimo identifikacija katastarske i zemljišnoknjižne čestice koja se može podići sa centralnog portala, zašto time opterećivati zainteresirane da to rade sami kad to mogu obaviti službenici u tim isporučiocima javnih vodnih usluga? Druga stvar na koju bi se osvrnuo to je analiza rizika. S obzirom da analizu rizika ćemo imati izdvojena sredstva koja se prikupljaju od vodnih naknada do 2026.g. u iznosu od preko 500.000 eura. Mislim da je to dovoljno novaca da se može svima pomoći da naprave kvalitetne analize rizika, ne samo rizike koji će nastati zbog gubitaka vode ili zbog čega će nastati gubitak vode nego i rizici koji prijete da se nešto ne desi na pojedinim izvorištima jer nažalost imamo dosta isporučioca javnih isporučioca vodnih usluga koji i nemaju ekipu koja može napraviti koja se razumije u procjenu rizika i koja može voditi rizike same pa bi trebalo onda biti ta pomoć od strane Hrvatskih voda da im se pomogne u procjeni rizika da nam se ne bi desilo što se desilo u Zagorju prije prije nekoliko godina kad je nažalost na izvorištu se prevrnula, se prevrnuo kamion koji je došao gore raditi, a nitko nije procijenio rizik da bi nakon toga moglo doći do izlijeva goriva iz rezervoara i onda 7-8 dana se nije mogla piti voda u …/Govornik se ne razumije./… Znači to su stvari koje bi vi kao stručnjaci i ljudi koji se bave tim poslom mogli puno ovoga doprinijeti i mislim da bi se na taj način zapravo i smanjili troškovi kod pojedinih javnih isporučitelja vodnih usluga. Ovdje sam predložio nekoliko stvari, 5 točaka sam imamo prijedloga, nažalost svih 5 je odbijeno. Ono što me najviše smeta to je ovaj dio vezan za podatke s obzirom da je u preambuli zakona napisano da su Hrvatske vode dužne imati informacijski sustav kojim će pratiti što se zbiva na terenu da bi se kasnije moglo izvještavati i EU. Jedino što sam predložio da to bude jedinstveni informacijski sustav, da to bude centralizirano i da se ti podaci prikupljaju na jedinstven način na teritoriju čitave Hrvatske što bi zapravo značilo da imate strukturirane podatke, sistematizirane podatke i da nakon toga sve jedinice lokalne samouprave mogu sa svoje lokacije odnosno iz svoje kancelarije

i mislim da bi to bilo dobro rješenje, pa ako imate mogućnost da se to u Hrvatskim vodama provede, ja bi vam bio ovoga zahvalan, a mislim da bi vam bili zahvalni i mnogi oni koji će kasnije te podatke koristiti. Nadalje, što se tiče onoga što je maloprije govorio kolega Bulj, govorio je o onim česmama koje sam ja predložio prošli puta, dao sam prijedlog zapravo da se, da se onima koji će imati opskrbu na javnim slavinama da im se ograniči odnosno da netko ograniči količinu vode koju mogu koristiti da se ne bi došlo do zloupotreba. Dobio sam odgovor da to nema smisla da se to radi u zakonu zbog toga što će to raditi, što se to radi u jedinicama lokalne samouprave što je i razumljivo i apsolutno apsolutno prihvatljivo. Moja intencija je bila zapravo da jedinicama lokalne samouprave olakšamo da to naprave. Kad ste vi gradonačelnik ili kad ste u gradskom vijeću, kad ste predsjednik vijeća teško vama je ići nešto ograničavati u zakonu, međutim kad to piše u zakonu, evo piše u zakonu i to smo napravili. Znači samo je to bilo intencija, nije sad bilo intencija da sad tu nešto, govorimo da nešto nije dobro, nego da jedinicama lokalne samouprave i čelnicima lokalne samouprave i onima koji su u predstavničkim tijelima olakšamo da takve odluke donose, a s druge strane da se donese red u ovom dijelu jer stvarno evo znam primjere iz svoje neposredne blizine, iz susjedstva odnosno kad jedinica lokalne samouprave plaća režije nekome, što se onda dešava u tom dvorištu odnosno što se dešava u toj kući i kako se to sve skupa koristi. Tako da evo to je bila sugestija, prijedlog pa možda da o tome još se razmisli. Ja nisam pisao amandman jer sam pretpostavio da se amandman ovoga neće prihvatiti s obzirom da se nije ovoga prihvatio ni prijedlog. I to je uglavnom sve ono što bismo danas htjeli napomenuti u ime kluba. Nadam se da ćete još jedanput razmotriti one prijedloge koje smo dali i nadam se da će ona sredstva koja ste predvidjeli za i informatizaciju i za rizike da će biti utrošena na pravi način i da će sve, svi isporučioci javnih vodnih usluga do kraja tog perioda koji nam je propisan direktivom odnosno do 2026. godine kad ćemo dati novo izvješće da će postići sve one uspjehe koje trebamo postići i da ćemo biti jedan od vodećih u Europi. Hvala. Gospođa Iva, Ivana Kekin, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, dakle ovim zakonom prenosi se Europska direktiva o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju i već smo dosta govorili u prvom čitanju. Nekoliko je ciljeva same direktive, da se pod 1 poboljša pristup vodi naročito ranjivim skupinama, da se potakne korištenje vode iz slavine odnosno iz javne vodoopskrbe naročito recimo u odnosu na flaširanu vodu i da se smanjene gubici vode. Mi prije svega pozdravljamo i smatramo da je stvarno krajnje vrijeme da se krenemo sustavno baviti tim problemima. Prije svega problemima gubitka vode jer Hrvatska nažalost po tom pitanju i to cijela stoji jako loše. U prosjeku u Hrvatskoj se od crpilišta do krajnjih korisnika izgubi oko 50% vode. Dakle, 50% vode nikad ne dođe uopće do krajnjeg korisnika. Najviše je to zbog stare i dotrajale infrastrukture, dakle do starih i dotrajalih cijevi koje se godinama nisu obnavljale

iz ovoga je sasvim jasno da je potrebno što hitnije investirati u dotrajalu infrastrukturu da smanjimo gubitke i to bi trebao biti prioritet svake vlade pa i ove koja je tu već 7 godina, a ne radi ništa po tom pitanju. Spomenut ću i da samo pogledate izvješće Državnog ureda za reviziju za 2022. u kojem se navodi da je od 13 društava koja pružaju vodne usluge, a bila su predmet revizije, čak 9, dakle značajno više od pola imalo neprihvatljivo visoke gubitke, neki čak i preko 72%. Dakle, EU prihvatljivim smatram od 15 do 18%. Prosjek Hrvatske je 50%, neki imaju iznad 70%. Dakle, mislim da je to sasvim dovoljno da bude sasvim jasno da se taj problem mora hitno rješavati. Drugo pitanje koje direktiva uređuje je poticanje korištenja vode iz slavine. Naime, u samoj direktivi među mjerama predlaže se primjerice da se u svim javnim ustanovama osigura dostupna voda iz slavine, a ne primjerice flaširana voda na koju su mnogi tu upozorili ili da se ugostiteljskim objektima propiše da kupcima moraju osigurati ili besplatnu vodu ili uz malu naknadu. Mi smo predložili da se taj dio direktive prenese, no prijedlog je odbijen uz razlog odnosno argument da taj dio direktive nije obavezan. A mene zanima koja logika stoji iza toga da se to ne želi prenijeti? Koja je korist za građane zemlje da se taj dio direktive konkretno ne želi prenijeti, da se u javnim ustanovama omogući voda iz slavine i da se ugostiteljskim objektima kaže da moraju gostima osigurati vodu iz slavine? Zbog čega se to ne bi prenijelo, osim ako se to ne želi prenijeti jer se ide na ruku onima koji vodu flaširaju? Ali onda moramo biti na čistu zašto to, argument da to nije obavezno naprosto nije argument, to nije objašnjenje. Mi smatramo naravno da bi to trebalo uvažiti iz niza razloga prije svega ekoloških itd., ali evo za sada ništa od toga očito. Podsjetit ću vas da Hrvatska generalno ima primjera i problema sa raširenim korištenjem flaširane vode, ta voda je višestruko skuplja ona predstavlja nepotreban trošak za naše građane i za institucije, a šteta ekološka koja se radi je pri tome nemjerljiva. Dobro je na kraju da se potiče korištenje javnih česmi za pitku vodu, to je izrazito bitna politika i ja mogu s ponosom reći da je grad Zagreb već krenuo u provedbu na način da je u proračunu osigurano da za početak svaka gradska četvrt ima pristup javnoj česmi za pitku vodu, a mreža se planira kontinuirano širiti. Smatramo da bi taj primjer trebali slijediti i drugi. Hvala lijepa. I sad prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gospođa Marijana Petir. Izvolite. Hvala potpredsjedniče HS-a. Državni tajniče sa suradnicama, zastupnice i zastupnici. Konačnim prijedlogom Zakona o vodama osigurava se usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom EU 2020/2184 u pogledu osiguranja pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, propisuje se obaveza poboljšanja pristupa za sve stanovnike u RH, a posebno za ranjive i marginalizirane skupine kako su definirane ovim konačnim prijedlogom zakona. Uvodi se i obaveza provođenja procjene rizika za područja sliva vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju te obaveza Hrvatskih voda da u elektroničkom obliku uspostave vode i stavljaju na raspolaganje Europskoj komisiji skupove podataka koji će sadržavati informacije o mjerama poduzetim poduzetim za poboljšanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i za promicanje korištenja takve vode. Uvodi se i obaveza provedbe procjene gubitka vode u sustavima javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka na prihvatljivu razinu. Pravo na vodu prije svega dostupnost vode za piće, pripremu hrane, obavljanje osobne higijene, sanitarnu uporabu i odvodnju jedan je od osnovnih preduvjeta za ostvarivanje prava na dostojanstven život svake osobe. To znači da bi svatko trebao imati pristup dovoljnoj količini zdravstveno ispravne vode za zadovoljavanje osnovnih osnovnih fizičkih potreba. Nažalost prema podacima UN-a pravo na vodu ne ostvaruje 2,2 milijarde ljudi širom svijeta što pokazuje da se radi o globalnoj krizi za čije rješavanje je potrebno sustavno i zajednički djelovati. Prema podacima SZO zbog nedostupnosti za ljudsku potrošnju godišnje umre 1,4 milijuna ljudi. U Hrvatskoj je mogućnost priključenja na sustave javne vodoopskrbe ima 94% stanovništva dok se ostali vodom opskrbljuju iz bunara ili lokalnih vodovoda što može predstavljati rizik za zdravlje građana jer im se voda isporučuje bez ikakve obrade pa i bez dezinfekcije odnosno ne testira se prije korištenja pa nismo sigurni kakva joj je zdravstvena ispravnost. Bolji pristup vodi za ljudsku potrošnju cjelokupnom stanovništvu, a pogotovo marginaliziranim skupinama što je i obaveza sa šestim ciljem u okviru ciljeva održivog razvoja programa UN-a za održivi razvoj do 2030., može se omogućiti kroz sustav javnih slavina postavljenih u javnim prostorima razmjerno potrebama i u skladu s lokalnim uvjetima. Promicanje korištenja vode iz javnih slavina moguće je i u javnim upravama i zgradama te primjerice besplatno ili uz nisku naknadu u ugostiteljstvu što su bitne pretpostavke za osiguranje jednakog pristupa zdravstveno ispravnoj vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju najširem krugu naših građana. Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja oko 57% stanovništva naše zemlje ima mogućnost priključenja na sustave javne odvodnje dok bi ostali trebali imati individualne sustave i sabirne jame. Funkcionalan sustav javne odvodnje je nužan za očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu okoliša pa je njegov razvoj prioritetan, pogotovo u turističkim područjima gdje tijekom sezone dolazi do značajnijeg povećanja na postojeću infrastrukturu pa ukoliko ne postoji razvijen sustav javne odvodnje onda to naravno može predstavljati i veliki pritisak na okoliš. Pohvalila bih Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode koji intenzivno na izgradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. U pripremi je 60 aglomeracijskih u vrijednosti od 3,45 milijardi eura od kojih 2 milijarde eura dolaze iz europskih sredstava. Sa namjerom podizanja energetske učinkovitosti potiče se i solarizacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, a sve sa ciljem smanjenja troškova poslovanja pružatelja vodnih usluga. Za vodno komunalne djelatnosti iz NPOO-a planirana je provedba projekata u vrijednosti od 700 milijuna eura, a završetak aktivnosti koje se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost trebao bi za 200.000 stanovnika RH osigurati priključenost na sustave javne odvodnje i za njih 45.000 na sustav javne vodoopskrbe. Posebno bih apelirala da se osigura pristup vodi ljudima koji žive u ruralnim sredinama u malim selima i zaseocima i da se također osigura tehnološka voda za naše poljoprivrednike kako bi mogli navodnjavati svoje poljoprivredne površine i usjeve i dalje za nas proizvoditi hranu. prva replika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Petir, pa vi dugo pratite problematiku hrvatskog sela i sigurno znate činjenicu da je upravo najslabija, najmanja priključenost na javnu vodoopskrbu upravo u malim ruralnim sredinama gdje često puta Hrvatske vode bez obzira što one većinski financiraju te projekte al ipak male jedinice lokalne samouprave često puta onaj postotak sufinanciranja koji se kreće tu oko 20%-ak posto često puta ne mogu to isfinancirati i to je glavni jedan od glavnih razloga što veliki broj stanovnika nije priključen. Osim toga, osim za pitku vodu što je potreba ljudima na selu veliku količinu vode trebaju i za potrebe stočarstva i druge njihove probleme pa bih volio čuti vaše mišljenje, kako, na koji način postići odnosno povećati tu priključenost stanovništva u ruralnim sredinama.

nije besplatna, netko u konačnici mora i te sustave infrastrukturne platiti i priključke, ali i samu cijenu vode. Jasno je da male općine koje imaju primjerice proračun od 500 tisuća kuna teško mogu naći ova sredstva učešća o kojima vi razgovarate. Kad je riječ o tehnološkoj vodi koja se koristi za navodnjavanje tu mi se čini da bi trebalo malo detaljnije definirati propise jer upravo odbor dobiva često predstavke sa terena gdje nam sa državne razine kažu da o cijeni i pristupu tehnološkoj vodi za navodnjavanje odlučuju komunalna poduzeća koja su zadužena zadužena za vodoopskrbu, a kad se poljoprivrednici obrate tim tvrtkama onda ih oni šalju da se obrate državi. I tako dok se oni loptaju sa poljoprivrednicima ustvari usjevi i nasadi stradavaju …/Upadica: Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče i uvažena zastupnice Petir. Evo ovih nekoliko zakona, pa i ovaj konačni prijedlog Zakona o vodama i Zakon o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i za ljude i za životinje govori da Vlada, da resorno ministarstvo i Hrvatske vode itekako vode računa i kroz sustave aglomeracije i svega onoga što ide. nekako imamo mišljenje da ćemo u narednih desetljećima imati problem onaj drugi, a to je problem globalnog zagrijavanja i nedostatak vode na poljima što mislim da će biti veliki izazov i za Vladu naravno i za resorno ministarstvo. Hrvatska ima velike rijeke koje uglavnom omeđuju sva velika područja koja su pod kulturama koji su potrebni, no smatram da već sada polako trebamo razmišljati o tome da nas ono što se događa na Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Ivanović, pa u svakom slučaju navodnjavanje jest jedan od instrumenata kako odgovoriti na sve učestalije klimatske promjene jer vi ste u pravu, svi pokazatelji govore da je suša ona vrsta elementarne nepogode koja u posljednje vrijeme, posljednjih godina uzima najveći danak. Da bi poljoprivrednici mogli odgovoriti na sušu moraju imati razvijene sustave navodnjavanja. Svjedoci smo da za to postoje osigurana europska sredstva, no postoji uvjet koji je dala EU, a to znači da se takvi takvi sustavi europskim sredstvima mogu graditi samo ako postoje oni koji su zainteresirani priključit se na takve sustave. Čini se da tu moramo još malo poraditi na edukaciji poljoprivrednika kad je riječ o takvim organiziranim i izgrađenim sustavima, ali ima i onih poljoprivrednika koji su sami osviješteni i koji sami rade na navodnjavanju i tamo gdje sustavi ne postoje i tu mislim da moramo naći odgovor na pitanje te cijene i dostupnosti tehnološke vode za navodnjavanje …/Upadica: Hvala./… što se pokazalo kao velik problem. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice Hrvatska je zemlja bogata pitkom vodom i gotovo sva njena voda dolazi iz podzemnih izvora. 90% naših građana ima mogućnost priključka na vodoopskrbu. Ako nastavimo pravilno gospodariti vodom nas bi trebala zaobići kriza koja će neminovno u jednom trenutku izbiti u svijetu nastavi li se ovakvim tempom. Najveći, najveći zagađivači su industrija i nažalost suvremena poljoprivreda. Kako povećati ekološku proizvodnju i svijest proizvođača velikih količina hrane da svi zajedno moramo sačuvati ovo prirodno dobro? (Nezavisni)** Hvala kolegice Maksimčuk, pa prije svega pitanje vode je i gospodarsko pitanje i financijsko pitanje i ekološko pitanje. Naravno da poljoprivredne proizvodnje bez dostupnosti vode koja je potrebna za uzgoj i usjeva i nasada, ali i u stočarskoj proizvodnji. Kad je riječ o vašem pitanju koje se odnosi na ekološku proizvodnju Hrvatska tu bilježi pozitivne trendove. Nama površine pod ekološkom proizvodnjom rastu i onaj onaj potencijal koji je procijenila Europska komisija koji imamo i kad je riječ o našoj biološkoj raznolikosti i kvaliteti tla, ali i dostupnosti količina vode, mi taj potencijal za dodatnu propulzivnost ekološkoj proizvodnji imamo. Ono što bi trebali nekako bolje usmjeriti jest pitanje kultura koje proizvodimo u toj ekološkoj proizvodnji jer ide se linijom manjeg otpora pa bi svih htjeli lješnjake i orahe proizvoditi, a ne ono što iziskuje malo više napora kao što su …/Upadica: Hvala, hvala./… Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir vi se posebno zalažete za razvoj poljoprivrede. Kako naši poljoprivrednici rješavaju problem neizgrađene odnosno nedostupne vodovodne mreže? Kako cijena takve vode utječe na konačnu cijenu naših poljoprivrednih naših poljoprivrednih proizvoda? I koliko bi izgrađena vodovodna mreža utjecala da ti poljoprivredni finalni proizvodi budu što manji? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. da to poskupljuje poljoprivrednu proizvodnju jer ako voda nije dostupna, a ona je potrebna za poljoprivrednu proizvodnju onda se ona mora dobaviti, a to znači da su tu i neki dodatni transportni troškovi u pitanju. Ja znam kako se u našim selima u Moslavini to rješava, pretpostavljam da je tako i drugdje, u tom slučaju se angažiraju vatrogasci koji onda tu vodu dovoze cisternama i takva usluga se plaća. Kad je riječ o navodnjavanju ja mislim da bi bilo doista dobro, evo tu koristim priliku što je državni tajnik Šiljeg koji razumije temu prisutan, porazgovarati na državnoj razini o cijeni tehnološke vode bez obzira što to nije nadležnost države nego je nadležnost na lokalnoj razini u komunalnim poduzećima. Ali očigledno se oni ne snalaze oko definiranja tih cijena niti oko svojih obaveza Radin: Hvala./… ostaju kratkih rukava. Dakle, oni žele koristiti tehnološku vodu, žele navodnjavat, ali ne mogu tu tehnološku vodu plaćat po cijeni komercijalne cijene vode. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, hvala. I na kraju gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Petir. Vratit ću se ponovno na temu tehnološke vode. Dakle, prva slika kad lijećete u Izrael je da imate osjećaj da ste sletili ne u Izrael nego u Irsku od zelenila koje je tamo, dakle od toga da su oni već razvili tu tehnologiju desalinizacije jer oni imaju neku drugu, da imaju tri berbe i svega ostalog, da su sve ono što im je bila mana pretvorili u prednost. Izuzetno mi je bilo drago čuti kad ste vi tu raspravljali o tehnološkoj vodi. Dakle, zašto mi ne neke stvari, dakle prije smo spremi tu vodu bacit nego ju iskoristit za nešto što treba bit. Ja samo mislim da treba postojati dobra volja. Ovo što ste vi rekli vi na svoj Odbor za poljoprivredu dobivate dva oprečne priče, dakle da se samo sjedne za stol i da se vidi i da se ta voda ne baci nego da se voda krene koristit jer bacaju vodi samo bezobrazni i bahati. Izvolite odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolegice Mrak Taritaš. Da, u svakom slučaju mi smo te predstavke koje smo zaprimili adresirali i uputili na nadležne službe i na državnoj razini i na lokalnoj razini i ja doista apeliram da se pokuša nać određeno rješenje jer znamo da smo gradili sustave navodnjavanja kroz onaj Nacionalni plan navodnjavanja od 2005.-2009. koji su nažalost ostali ne priključeni. Sada taj interes raste, ali EU naravno uvjetuje kada daje novac na koji način će se taj novac utrošiti i oni žele unaprijed imati osiguran broj ljudi koji će se priključit. Znamo da se kod nas ljudi jako teško odlučuju, ali oni koji su se odlučili, koji već to rade i žele to raditi apsurdno je da ne mogu doć do vode ili da pitku vodu koriste za navodnjavanje i da to plaćaju po komercijalnoj cijeni. Znači moramo tu biti razumni i racionalni i vidjet na koji način pristupiti rješenju tog problema jer sigurno da rješenje postoji i moramo ga nać. Hvala. I sada je na redu gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Ankica (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege Dakle, mi imamo u drugom čitanju relativno brzo nakon prvog čitanja izmjene i dopune Zakona o vodama. Kad raspravljamo o zakonima o vodama i ta rasprava traži zaista puno širu raspravu od same izmjene i dopune zakona i tako mora biti i to moramo činiti i raditi. Dakle, Hrvatska je zemlja koja je teritorijalno vrlo specifična, mene su davnih dana naučili kad smo govorili o održivom razvoju da održivi razvoj znači da bez obzira gdje živite imate otprilike iste uvjete, iste prilike, a mi znamo da tome nije tako. Dakle, puno jednostavnije vam je napraviti jednu vodovodnu mrežu u nekakvoj urbanoj napravljenoj strukturi nego napraviti vodovodnu mrežu za izdvojena naselja, za daleka naselja. To jednostavno košta, dakle uopće napraviti vodovodnu mrežu košta, a da onda imate problem i da se neki i priključi na tu vodovodnu mrežu jer će neko procijeniti svoj džep da li priključiti ili, dakle to je jedna vrst problema napravit vodovodnu mrežu napravit dostupnu svima. Druga vrst problema osigurat da se svi priključe i onda imamo još treću vrst problema gubici koji su u vodovodnim mrežama. Dakle, i tu moramo nekako meni se čini da je najlakše govoriti istinu i stvari onako kako jesu jel nam je tako najlakše i najjednostavnije. Dakle, gubici koje imate, imate u jednoj zgradi koja ako nemate svako svoje vodomjerno grlo nego je sve zajedničko pa jedan onda ne vodi računa o svojim pipama ili svojim vodokotlićima pa zgrada puno troši novce pa onda u noći neko ide pa sluša gdje voda šušti pa se onda međusobno dakle jedan vrst problema, drugi vrst problema jesu gubici na vodovodnoj mreži zbog stare vodovodne mreže i zbog neodržavanja. I to je apsolutno ne treba od toga bježati s tim se moramo baviti. Dakle, postoji još jedna druga stvar, svi mi koji se bavimo politikom, a i svi koji su u izvršnoj vlasti puno više vole otvarati i sjeći vrpce zgrada koje vidite, cesta koja je napravljena, most koji je napravljen, sjeći vrpce i tome da ste sad rekonstruirali ili obnovili 2km vodovodne mreže to zakopate pod zemlju i ne vidite. Ja sam jednom prilikom kad sam se intenzivno zaista govorila o problemima razvoja gradova govorila o sljedećem, gradovi žive svoj život u gradovima da bi gradovi mogli živjeti imate ko i čovjek, imate skelet to vam je prometna mreža, imate krvožilni sustav, to vam je vodovodna mreža to su vam odvodnje. Ako jednom čovjeku krvožilni sustav ne funkcionira neće biti dobro, dakle ako gubi negdje krv neće biti dobro u to treba ulagat. Jednako tako u vodovodnu mrežu treba ulagat. Primjer koji je je odličan primjer grada Zagreba, grada Zagreba gdje se godinama, ali doslovno godinama nije ulagalo u vodovodnu mrežu. Usput budi rečeno gradonačelnik koji je pokojan je i digao i kredite i obveznice i sve zajedno za ulaganje vodovodne mreže i sve to možete do jedanput. I sad vam dolazi na naplatu. Potres je učinio svoje. Ne trebate biti veliki stručnjak za potres da shvatite ako imate, kad se zemlja trese i ako imate dakle na onim spojevima, da su spojevi protresli i da se tu vodovodna mreža napravila svoje, dakle na onim svojima, ne treba biti stručnjak za potres Ne trebate biti preveliki stručnjak ni za prostorno planiranje i sve ostalo da shvatite, da ako je povećan promet na jednoj prometnici, a ispod toga imate odvodnju, imate vodoopskrbu, imate sve ostalo, da će to dovesti i do u podzemlje, do problema. Ne trebate biti veliki stručnjak da shvatite, da ako na jednoj vodovodnoj mreži koja je bila kapaciteta 1000 stanova, u jednom trenutku napravite 3000 stanova, da nešto neće funkcionirati, da morate paralelno s tim raditi i rekonstrukcije vodovodne mreže. Rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu Zagrebu su godinama rađeni minimalno koliko je trebalo .../nerazumljivo/... koliko trebate napraviti da bi mogao biti kapacitet koji treba bit i to sve dolazi u jednom trenutku na naplatu. Dakle kad govorim na naplatu, ne mislim čak ni onaj financijski dio koji je, u jednom trenutku vodovodna mreža puca, ne funkcionira. Pitanje je samo trenutka gdje će sutra puknuti. Bez jedne suvisle rekonstrukcije koja .../Upadica: Hvala, hvala./... traži, puno vremena i puno novaca, neće biti rješenja. Zahvaljujem. Odnos HDZ-ove vlasti prema vodama, što putem nacionalne razine, što putem lokalnih, evo primjer sprege Zagreba u režiji Milana Bandića mogu nazvati zločinom protiv hrvatskog naroda. Dakle vode su ne samo izvor života, vode su i naš najvrjedniji nacionalni resurs. Brojna ustavna prava naših građana mogu se povezati sa vodama, od prava na zdrav život, život, od prava na čist okoliš pa nadalje. Ta nebriga koja pokazuje, pokazuje se, između ostalog i brojkama, pokazuje se odljevom vode, gubitkom vode iz dotrajalih, a neobnovljenih vodovodnih mreža, pokazuje koliko je HDZ-u doista stalo do države. I meni je žao što i mi ovaj Zakon donosimo samo radi usklađivanja sa direktivama EU, a i nadalje po pitanju vodovodne infrastrukture, tamo gdje se to moglo, niti država niti lokalne HDZ-ove .../Upadica: Hvala./... jedinice nisu same od sebe, od svoje volje napravile ništa. Hvala lijepo. Dakle upravljati i biti u izvršnoj vlasti nije jednostavno. neusporedivo je lakše ako nemaš priliku biti u izvršnoj vlasti, .../Upadica: Ššššš./... neusporedivo je lakše biti oporba ili je neusporedivo lakše biti na jednoj razini, pokazivati sve što ne valja, biti izvršna vlast nije jednostavno. Na izvršnoj vlasti se traži odgovornost, traži se da nešto napraviš i traži se neki rezultati. Kad se ide u izbor i kad se ide u kampanju, onda je, s nečim ideš i svaki pošteni političar koji, kojem populizam nije baza pokušava iza toga naći svoj, imati svoj rezultat i rezultat koji je. Pokojni g. Bandić je meni rekao što je obećati pa ne napraviti. Ja ne mislim da je tako. Mislim da je napraviti teško, mislim da svatko iza sebe treba

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Gđa Orešković je povrijedila čl. 238 nas sve, članove HDZ-a jer nas sve, članove HDZ-a jer ona nema pojma što se događalo npr., na zadarskom području, Zadarskoj županiji, gdje se moralo voditi računa o tome kako spojiti ono što je bilo prekinuto da bi napravili drugi krak vodovodne mreže, da bi cijelo područje imalo vodu za vrijeme rata. **Radin, Furio (Nezavisni)**

Poštovana zastupnice. Maloprije ste ovdje razgovarali, odnosno imali ste repliku g. Petir u vezi tehnološke vode. U Zagorju sve više i više kuća oko svojih kuća ima nekoliko cisterni od 1000 litara spojene zajedno i to im služi za zalijevanje trave, za zalijevanje vrta. U Dalmaciji je to uobičajeno, postoje gusterne kad su došli vodovodi, te su gusterne ostale u upotrebi i dalje se to koristi za kao tehnološka voda, kod nas gore u onim našim kućicama, kletima, to je uobičajeno za takvu imamo nekakvu cisternu i da to služi onda kasnije za zalijevanje vinograda. No, vi dolazite iz struke pa ću vas pitati jedno pitanje. S obzirom da je moj prijatelj davno prije 15, 20 godina radio kuću u Njemačkoj, rekao mi je da ima zakonsku obvezu da napravi cisternu i da prikuplja kišnicu i da ima duplu, duplu instalaciju u kući. Jedno je tehnološka voda za wc, a drugo je za upotrebu. Znači ne za piće nego za ljudsku upotrebu. **Radin, Hvala lijepo na vašoj replici zato što mislim da je došlo vrijeme da otvorimo i te stvari. Ja sam i svoju pojedinačnu raspravu otprilike završila da nismo dovoljno bogati da se tako bahatimo s vodom. Mi se zapravo bahatimo s vodom. Usred, dakle ovo, prošlo ljeto je bilo problem u Istri i tad je bila zabrana da se zalijeva sa vodom za piće, da se zalijevaju vrtovi i sve ostalo. Bila je zabrana, ali o tome morate voditi računa unaprijed, dakle mi imamo sasvim dovoljno vode, s tom vodom se bahatimo i koristimo ju tamo gdje ju ne trebamo koristiti. Za zalijevanje vrtova i svega ostalog treba koristiti ovu ovu vrstu vode. Dakle, ono što je, za pranje ulica u gradovima, pa to je, to da nekom kažete taj će reći da se ponašamo ko ludi milijarderi, da sa vodom za piće peremo ulice u gradovima, mi smo to godinama radili…/Upadica Radin: Hvala/…godinama činili, sve dođe na naplatu. **Radin, Nemate više replika, niti povreda poslovnika, pa je g. Jure Brkan sada na redu, izvolite. Kolko god današnja rasprava bila zanimljiva i ono šta ovim izmjenama zakona, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama donosimo sve tri, može se pojednostaviti u tri stvari, sve tri su pozitivne, znači ovaj Zakon izmjene i dopune. usklađenjem sa EU direktivom donosi nam poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju za sve, a posebno za ranjive i marginalizirane skupine, drugo nameće nam procjenu rizika i upravljanje rizikom onečišćenja koja potječu iz područja slivo vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju i treće potiče da se smanje gubici vode u sustavima javne vodoopskrbe. Sve tri pozitivne strane, sve tri logične izmjene, je da potječu zato jer se usklađujemo sa europskim direktivama, ali realno dobro je, nama je svako malo i potrebno nešto narediti kroz formu zakona jer drugačije se ne bi pridržavali. Prvo poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju bar bi kod nas u dalmatinskom kraju to bilo nekako uvik običaj, česme su se gradile svugdje i od, od davnina su postojale, e onda su došla neka vrimena di su te česme počele bit smetnja, pa su se skinile. Ja znam dok sam bio gradonačelnik u Makarskoj, najstarija u gradu mletačka česma, kad sam došao bila je zatvorena, evo i sada je zatvorena, jednostavno ne teče voda na njoj, a nije to toliki trošak, e a šta će se bacat, šta će ovo, šta će ono i onda kako god dođe neki gradonačelnik koji onako voli glumit neku štedljivost on prvo što uradi zatvori mletačku česmu. Evo danas u Makarsku dođite …/Govornik se ne razumije/…mletačka je česma je suva i tako je već zadnje 2.g. od zadnjih lokalnih izbora. je tekuća voda nema više potrebe u Makarskoj da neko nije, nekome nije dostupna vodovodna mreža, Makarska je fala Bogu cila pokrivena, čak i u svom mandatu smo osigurali i 3 nove vodospreme tako da u ljetnim danima ne bi bilo redukcije jer govorimo o području između Cetine i Neretve koje nema voda tekućica, vrlo su rijetki prirodni izvori i mi u biti naše vodocrpilište imamo na vodozahvatu Zadvarje sa Cetine i sva ta mreža je konstantno dostupna kako našim građanima tako i ogromnom broju turista koji dolaze u naše mjesto. Također marginalizirane skupine, dobro je da se propiše koje su, dobro se da ih se popiše koliko ih ima, ima, da JLS to radi i da omogućava tim ljudima stalno dostupnost tekuće vode za ljudsku potrošnju. Evo Zagreb je prvi put čuo sada da triba izgleda pravit česme, nama je to nekako doli bilo uobičajeno. Što se tiče procjena rizika i upravljanja rizikom od onečišćenja koja potječu iz područja sliva vodozahvata, to je i više nego potrebno, dapače u budućnosti će biti još i potrebnije. Kao što sam rekao mi imamo vodocrpilište na Zadvarju, iza nas je kompletan Sinj, sinjska krajine, cetinska krajina uključujući i gradonačelnika Mira Bulja, šta mi znamo šta će njemu past na pamet, pa gurnut u Cetinu i nama doć do Zadvarja i da se mi i doli cila Makarska rivijera potrujemo. Zbog toga jačanje i ovakvih obaveza je vrlo, vrlo bitno. Treće, gubitke vode u sustavima javne vodoopskrbe, svaki isporučitelj vode to bi morao kontinuirano radit. Evo u Zagrebu je izgleda pokojni Milan Bandić za sve kriv, ha onda mu je kriv i što mu je HDZ nekad davao podršku, a zaboravljaju da Milan Bandić nije bio, da je bio u SDP-u čini mi se do 2009.g., mogao je do 2009. obnovit vodovodnu mrežu kolko god je puta htio, pa se nije to dogodilo. Npr. u nas Vodovod Makarske rivijere, to vam je poduzeće koje je bilo i do, do osnutka, do formiranja posebnih 6 zgrada i plus 5 općina međutim poduzeće kao takvo je nastalo, nastavilo funkcionirati u suvlasničkim dijelovima JLS i kontinuirano planiramo i daljnje širenje vodoopskrbne i odvodnje, kontinuirano smo pazili kako ćemo to isfinancirat, a da ne podignemo značajno cijenu našim građanima. Imamo sreću da se bavimo turizmom svi, sezonalna isporuka velike količine vode koja se naplati, di je davala mogućnost da cijena bude niža, a istovremeno to što smo zaradili ulagali smo konstantno u širenje vodoopskrbne mreže i pred nama dalje predstoji još ogroman put rekonstrukcije magistralnog cjevovoda, pardon. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo pošto ste bili gradonačelnika i u turističkoj djelatnosti ste bili zastupljeni, lijepo je čuti da Makarska i kad je najfrekventnije što se tiče turista nema problema sa opskrbom vodom, ne znam do koje to mjere još može ići, zasigurno nemate razloga za strah da će vam gradonačelnik Sinja zatvoriti špinu kako ste se pobojali jer i grad Sinj se napaja iz mog Otoka, dva su vodocrpilišta iz Otoka tako da mi možemo i njemu, ali nećemo se složit s tim, to je i socijalna i osnovna ljudska potreba i kategorija nužna za život. A isto tako naglasio bih evo kako u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa otvaranjem seoskog turizma sve više ljudi pribjegava bušotinama, čak znači živim bunarima koje i Splitsko-dalmatinska županija subvencionira. Uz obnovu česmi, bunara, zdenaca mislim da je i to jedna način…/Upadica Radin: Hvala/… kako se opskrbiti dodatno vodom, hvala. Zahvaljujem se na pitanju, poštovani kolega kao što ste rekli kod nas je malo specifična situacija, nama predstoji veliki korak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda vodoopskrbnoga sa Zadvarja do Makarske rivijere, to će bit velika investicija, međutim kontinuirano smo ulagali u Bože moj, u vodospreme, e u tome u izgradnju vodosprema smo imali veliku pomoć Vlade RH tj. Hrvatskih voda, pa evo mogu samo reći npr. zadnja vodosprema što smo sagradili u Makarskoj vodosprema Kotišna 11 milijuna je koštala,

međutim čuli smo i negativne stvari. Čuli smo od jedne zastupnice koja kaže da gdjegod vlada HDZ da imamo velike gubitke vode, gdje su Centar, SDP tamo gubitaka jednostavno nema toliko su ažurni da zaustave i ono malo što propušta. E sad, što mislite o tome kada vam se netko predstavlja kao zeleni političar, vođa zelenih politika, a recimo u Istri koja ima problem sa vodom gradi ili ima vikendicu i uz tu vikendicu gradi bazen? I kažu mi postavljamo zelene politike. Mi ćemo vama držati lekcije o plastičnim bočicama, o plastičnim vrećicama, ali gdjegod smo u poziciji da sami pokažemo da tu politiku možemo provesti izgradimo bazen. Jesu li bazeni ti koji su prava vrijednost zelenih politika? Ja sam turistički radnik, ja potičem izgradnju bazena, ali normalno u uvjetima kada je to moguće, u uvjetima kada je to moguće. A meni je nažalost ovo su sve tri dobre stvari koje izmjene i dopune ovoga zakona donosu, banalizira se i svede se na ovu plastičnu bočicu ovdje. Evo ja molim da je maknu ne treba nam uopće, ne treba uopće bit tu. Oni su … znači naša oporba sve izmjene i dopune pozitivne propise ovoga zakona sve na jednu klasičnu bočicu. Ajmo je mi maknit pa da njima ne smeta pa onda više argumenata neće biti, onda više nemaju argumenata nikakvih, kad maknemo ovu bočicu više oporba neće imati nikakvih argumenata. Nažalost, na to se svede i svaka druga njihova rasprava, ali ja držim da pozitivne stvari iz ovoga zakona će ostati, drugo je čitanje, dobro se isfiltriralo, usvojeni su normalno i konstruktivni prijedlozi koji su bili na prvome čitanju. Neki iako su konstruktivni ne pripadaju trenutno ovim izmjenama i dopunama, ali i oni će doći na red. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Dakle, ajmo redom HDZ-ovci, država ne pripada vama, voda ne pripada vama, svi građani nisu svoji, naviknite se na to da imati demokratski uređenu državu znači imati aktivnu oporbu. A kako tretirate oporbene prijedloge i inicijative, to ste isto demonstrirali u ovom sazivu. Evo tu je pored mene Anka Mrak Taritaš pa znamo što se dogodilo sa njezinom inicijativom o naknadama roditelja koji su ostali bez djece sa invaliditetom. Dakle, što se tiče Zakona o vodama jel vas treba lupit mokrom krpom po glavi pa da shvatite da je najveći broj županija u vašem vlasništvu, tako ih barem tretirate. Najveći broj drugih jedinica lokalne i regionalne samouprave nažalost još uvijek uglavnom drži HDZ, srećom izgubili ste velike gradove i u njima se sada uvodi red. A o tome koliko Hrvatska gubi svoj najveći i najvrjedniji resurs to su vode, još uvijek pitka, čista voda o tome svjedoči izvješće Državnog ureda za reviziju. I kad vam se ukaže …/Upadica Radin: Hvala./… da ste svoju poziciju iskoristili na krivi način, da niste napravili ono što ste trebali napraviti, e to je ono što i vi …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. uvažena zastupnica Dalija Orešković iako je pravnica ima položen pravosudni ispit nije pročitala ni slova od ovog zakona jel da je pročitala onda bi vidjela da upravo primjedbe zastupnice Anke Mrak Taritaš su itekako između prvog i drugog čitanja uvažene od strane ministarstva i uvedene su u ovaj zakon. Toliko o čitanju zakona.

HDZ upravlja jedinicama lokalne samouprave i bar u kojemu broju, pa ja ću njoj samo potvrditi kolkogod je HDZ upravljao brojem jedinica lokalne samouprave na zadnjim izborima na idućima će upravljati još više. A ja ne znam di ćete vi bit nakon idućih izbora.

kamo je otišlo nekoliko stotina tisuća građana zahvaljujući politikama HDZ-a, a istovremeno imate obraza i morala danas držati prodike u maloj vijećnici na temu demografije

da ćete primati opomenu ili ne to nije vaša stvar, mislim to vi odlučite sami na kraju poslije. Ja vam moram dati opomenu zato što je takav poslovnik. Ja ne kažem da li je bilo vrijeđanje da li nije bilo vrijeđanje ja se u to u te pravne stvari dal je neko dobar pravnik, nije dobar pravnik ja se tu ništa ne razumijem, ali međutim to je bila replika. A sad vi ste htjeli još nešto reć jel da? Ne, dobro. Hvala lijepa. A sada je povreda poslovnika g. Borića. vam lijepa. Čl. 238. sad nas je stvarno kolegica Orešković malo izazvala, a i uvrijedila sa svojim stavom pogotovo o priču u Njemačku. Jučer se toliko izblamirala ovdje na ovom aktualnom prijepodnevu da nam je dala, predstavila nam je svoje studijsko putovanja u Bundestag i tamo je boravila danima i nije uspjela shvatiti tko je na čelu tog Bundestaga. Cijelo nam je vrijeme govorila o predsjedniku, dok joj predsjednik Sabora nije rekao da tamo imamo predsjednicu Bundestaga.

Hvala g. predsjedavajući. Čl. 238. Gđa Orešković je samo da vrijeđa nego i prijeti, hoće nas mokrom krpom Apropo tog odlaska vašeg u Njemačku, možda bi doista bilo dobro da vi odete u Njemačku, možda bi onda tih stotinjak tisuća ljudi se brzo vratilo vamo nazad. Hvala. Ovo s mokrom krpom je novina, ali ipak imate opomenu. Gospodin…

Može./... Povrijeđen čl. 238, zastupnica Orešković pa čak i vrijeđa i Hrvate u iseljeništvu, u Njemačkoj, ja ne znam šta je tolika sramota otić u Njemačku. Veliki broj moje rodbine, uključujući i moga oca i dandanas je u Njemačkoj, nije se ništa njima dogodilo, dapače. A i što se demografije tiče, imamo i djece, nismo zakazali nigdi i onda kada vi generalizirate da HDZ svugdje ne valja, pa negdje valja. Hvala lijepa. G. Brkan, imate tolike mogućnosti da odgovorite na to pomoću odgovora na, odgovora na replike, na ovo, na ono, a baš povredu Poslovnika odaberete. Moram vam dati opomenu. Gđa Kekin, izvolite. 238. Vrijeđanje zdrave pameti. Dakle, ja ne znam kako nije stid ovu većinu, uključujući predstavnike ministarstva ovdje koji umiru od smijeha dok mi raspravljamo o nečem što će se reflektirati na živote naših građana, vi koristite ovu raspravu da bi nastavili oponašati svog velikog vođu, predsjednika Vlade koji se jučer osramotio kao nikad u ovih 7 godina i nastavili osobno ad hominem napadati oporbu. .../Upadica: Hvala. Hvala. Hvala./... Pa kako vas nije sram? Pa imate neke godine, ako nemate ništa drugo.

ali ono što ste vi rekli je, kolega Brkan, sramotno, dakle vi tvrdite da Hrvatska nema demografskih problema. Da se djeca rađaju, imali ste jutros okrugli stol koliko djece imamo manje u razredima, koliko smo izgubili stanovništva, potrebno nam je negdje oko milijun stanovnika. Znamo, vi ćete uvesti Nepalce i to, ovaj, vi tako mislite riješiti naše demografske probleme .../Upadica: Vrijeme./... ali to će izazvati druge probleme u našem društvu.

Dolazite iz kraja kraškoga kao što je i moj, a i znate koji su problemi i kod instalacija i kod postavljanja i vodovodne i kanalizacijske mreže, pa evo, ja se mogu pohvaliti da u mom gradu je preko 95% otpadnih voda riješeno sa sustavom za pročišćavanje voda koji je među prvima u Hrvatskoj napravljen koji ima i mehaničko-biološku obradu te vode, ono što je problem, problem je gubitaka upravo zbog krškog kraja i zbog krađa, što je isto jedan veliki problem, ali je jako važno da se i kroz ITU mehanizam koji se sada provodi itekako vodi računa i o toj mreži i širi se ta mreža i pojačavaju profili mreže da bi bila dostupna svima. Zahvaljujem se poštovana kolegice. Upravo kao što ste rekli. Svaki ozbiljan i odgovoran čelnik jedinice lokalne samouprave radi na rješavanju tih problema. Ulaže svoj rad, svoj trud, svoje znanje kako bi otklonio te probleme, kako bi njegovi građani bili sigurniji imali više dostupne pitke vode. Za razliku od nekih lakrdijaša koji se nazivaju političarima koji samo govore parole, puštaju da ih straža iznosa sa .../nerazumljivo/... iz sabornice i to je maksimum čega će se oni prihvatiti. Odgovorne, izvršne funkcije oni ne žele. Oni ne žele misliti o tim problemima ni kako riješiti te probleme. Ni kako naći novac za rješavanje tih problema ni sredstva. Oni će govoriti parole, oni će vikati Andrijici Šimiću, koji veze sa njim nemaju nego jednostavno pustit će, nosite me sa pozornice. Hvala. G. Brkan, nema… Nemate više replika, ispričavam se prije, ali međutim, nisam očekivao da ćete vi dati repliku. Pa, g. Šašlin. Izvolite, pojedinačna rasprava.

Hvala g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče, kolegice, kolege. Pa, evo, ukratko ću se osvrnuti na ove izmjene Zakona o vodama kojim se, između ostalog utvrđuje odnosno pravni status voda, upravljanje kakvoćom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, odvodnja, navodnjavanje i brojna druga pitanja vezana uz vode. Posebna pozornost u ovim izmjenama Zakona posvećuje se opskrbi vodom onih najugroženijih skupina, poglavito u ruralnim područjima, postavljanjem na način, znači da se postave javne česme, javne slavine, za što je zadužena lokalna samouprava, odnosno jedinice lokalne samouprave zajedno sa javnim isporučiteljima na tim područjima. Mislim da to neće biti veći problem. Jedinice lokalne samouprave su upravo te koje najbolje znaju gdje su potrebne te česme čak netko je od kolega napomenuo da je dobar dio tih česmi odnosno slavina već nekada i postojao treba ih samo staviti ponovno u funkciju i zaista mislim da je to hvale vrijedna inicijativa. Isto tako ovim zakonom uvodi se obveza provedbe procjene gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe koji su nažalost u pojedinim sredinama, u pojedinim područjima i preko 50% i zaista i zaista ovakvim jednim dinamičkim planom ovih javnih vodo opskrbljivača jednostavno sigurno će se dobar dio tih gubitaka, gubitaka Inače kad govorimo o vodi za piće moramo reći da praktički negdje oko 85% vode za piće zahvaća se iz podzemnih izvora odnosno podzemnih voda, a svega negdje oko 15-ak posto iz površinskih voda što je opet kažem jedna posebna priča. Trenutno po nekim podacima na vodoopskrbu je danas u Hrvatskoj priključeno negdje oko 86% stanovnika. Ja se sjećam prije nekih 7-8 godina ovaj da je postojao akcijski plan odnosno statički plan da se do 2023. sva naselja preko 2.000 stanovnika u RH spoje na javnu vodoopskrbu i koliko znam u velikoj većini slučajeva to je i riješeno. Znam konkretno kod nas u Osječko-baranjskoj županiji to je doista riješeno. Sva veća naselja su spojena na javnu vodoopskrbu. tu je drugi problem priključenost na javnu odvodnju odnosno kanalizaciju, tu je nešto, nešto manje. Tu je negdje oko 55%, a upravo o tom postotku priključenosti na kanalizaciju ovisi nam i kvaliteta ukupna kažemo voda, poglavito površinskih voda odnosno naših vodotoka, slivova, naših rijeka itd. Kad govorimo odnosno u ovoj raspravi danas vrlo malo je bilo, gotovo nitko se nije dotaknuo upravo tih površinskih voda naših slivova, naših rijeka, a to je po meni možda ako ne još i važniji problem. Svi se, svi govore o vodoopskrbi, svi govore o tome što je stanovništvu onako u prvu ruku najbitnije, ali mislim da, da nam je i ukupna kvaliteta tih naših vodotoka jako, jako bitna. U RH znamo da imamo dva glavna vodna sliva to je jadranski sliv i dunavski odnosno crnomorski i ako govorimo o samoj kvaliteti onda je to na strani jadranskog sliva nešto su ste vode manje manje zagađene, kvalitetnije, ali moram reći, konstatirati da je zaista i dunavski sliv zadnjih 20-ak, 30 godina znatno se povećala kvaliteta vode tako da je ona puno, puno bolja ovaj nego što je bila prije 20-ak godina, a to možemo zahvaliti i našim susjednim državama koje također većom priključenošću na kanalizaciju, većim brojem pročistača itd. bitno utječu na tu kvalitetu, kvalitetu vodotoka. Inače o samoj kvaliteti tih vodotoka s obzirom da dolazim kažem iz Baranje tamo koja je omeđena dvjema najvećim našim rijekama Dunavom i Dravom mogu malo, malo više govoriti o tome, ti vodotoci zaista su osjetili pozitivne promjene i to se odrazilo i na ihtiofaunu odnosno riblji fond u tim rijekama, to se odrazilo isto tako na kompletnu floru i faunu u tim inundacijskim pojasevima. Najveći problem ono što trenutno se osjeća u tim slivovima jeste smanjena protok odnosno ukupna razina vode, a to je povezano opet sa globalnim promjenama odnosno smanjenjem padalina u u Alpama, snijega itd., tako da imamo čak pojave i pada razine podzemnih voda …/Upadica: Hvala./… što onda opet negativno utječe na vegetaciju, na vrijedne šume hrastova

jedan veliki problem u Hrvatskoj dakle evo iako očito zastupnici iz HDZ-a ne prepoznaju stvarne probleme, pa evo vaš kolega govori o tome da zapravo nema problema demografskih u Hrvatskoj. Isto tako vidimo jedan potpuno odnos koji ne shvaća u biti koji su naši, koja su naša bogatstva i prirodni resursi, dakle kao što je voda jedan od najvažnijih naših bogatstava i tu se ne čini ništa da se to zaštiti. Mi smo imali inicijativu da voda uže u Ustav kao ljudsko pravo. Nažalost oglušili ste se na to. I mi možemo primijetiti da vi iz vladajuće većine jedino štitite interese stranih korporacija, agencija za naplatu potraživanja, stranih banaka, stranih telekoma koji se u Hrvatskoj ponašaju drugačije nego u svojim matičnim zemljama. Ne štitite hrvatske potrošače, ne štitite prirodna bogatstva. …/Upadica: Hvala./… Kako to možete ovaj evo prokomentirati molim vas? Povrijeđen je Članak 238., gospodin Grmoja ne govori istinu. Niti sam ja rekao da Hrvatska nema problema s demografijom odnosno u svom odgovoru zastupnici Orešković rekao da ono što je ona odgovorila, ona govorila o demografiji nije baš točno,

(MOST)** Povrijeđen je Članak 238., zamolio bi kolegu Brkana da ode i da pogleda što je rekao jer očito čovjek ne zna što govori. Njemu jezik nije povezan dakle sa ovim moždanim impulsima i mlatara dakle govoreći nešto, zapravo nije svjestan što govori. On je rekao da se djeca u Hrvatskoj rađaju i da nema nikakvih problema s demografijom. To je on izjavio nisam ja. Dakle a to očito pokazuje kakav je stav vladajućih prema tom bitnom pitanju, strateškom pitanju …/Upadica: Hvala./… hrvatske države i opstojnosti hrvatskog naroda. **Radin,

imali ste repliku? a i sami ste svjesni jako dobro da je problem demografije puno širi i nadilazi pitanje i ove Vlade i prošle i bilo koje Vlade da je to jedno jako duboko pitanje o kojem bi mogli danima ovdje raspravljati i da jednostavno trebalo bi prije svega promijeniti mentalni sklop naših ljudi da bi bilo djece više itd.. Poduzeli smo mi niz mjera i na lokalnoj i regionalnoj i na državnoj razini da bi se ta slika poboljšala, međutim za to treba vremena da treba puno toga se promijenit. A što se tiče privatizacije odnosno voda kolko ja znam Hrvatske vode nisu privatizirane, Hrvatske vode su državno poduzeće, velika većina isporučitelja javnih vodnih usluga je u

Netočno je da ovim zakonom mi štitimo isporučitelje, mi sav financijski teret stavljamo isporučiteljima, pa kažu i ono šta su gubici koji nastaju, a to su ogromni gubici da to trebaju isporučitelji lokalne samouprave, električnu energiju i za druga vodopravna područja, zato me čudi kolega Brčić jer vaš načelnik Općine Otok je jedini supotpisnik da mi ne platimo tu električnu energiju koju su nam nabili 500%, a nisu nam uveli ne bojte se ovaj povlastice kao što je uvelo da ima plinovod na našem područjima Otoka, a vi živite u Sinju kolega Brčiću, a vi tili priznat ili ne, zato me čudi odakle pravo ne zaštititi to vodo tj. našeg isporučitelja vode, naše vodovode nego ovim zakonom idemo ka privatizaciji, mi ih opterećujemo,

Konkretno, na području Baranje vodoopskrbom se bavi Baranjski vodovod koji je u vlasništvu 7 JLS, grada Belog Manastira i ostalih općina. Prije nekoliko mjeseci je bilo razgovora na koordinaciji da se ide u povećanje cijene vode odustalo se od povećanja cijene vode upravo zahvaljujući intervenciji Vlade RH koja je zadržala cijenu, cijenu električne energije i jednostavno vodovod nije imao argumenata, nije imao razloga povećati cijenu vode ljudima u Baranji, tako da je nekih 25 tisuća ljudi i dalje vodu u Baranji dobija po povoljnijim cijenama odnosno nisu osjetili posljedice ove krize, to su činjenice, to su fakti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Molim

trebaju odnosno u obvezi su izgraditi javne slavine ili zdence na svojim javnim površinama, a na području svojih općina u naseljima za potrebe ranjivih skupina odnosno beskućnika, migranata, izbjeglica, socijalno ugroženih osoba, pa evo kako trebaju znači trošak za izgradnju tako i za održavanje, isto i za potrošnju vode, također i za zdravstveno ispravnu vodu, a danas smo čuli od državnog tajnika da će bit sredstava koje će se nadoknaditi iz nacionalnog ili već drugih proračuna

Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Zmaić, pa upravo tako kao što ste rekli, državni tajnik je rekao bit će natječaja, bit će sredstava, znači treba pripremit samo kvalitetne projekte, konkretno radi se u svakoj općini možda o 10-tak slavina postaviti, znači u svakom naselju staviti jednu do dvije slavine, u dobrom dijelu naselja toga je već i bilo samo ih treba ponovno staviti u funkciju, vodovodne mreže su izgrađene, ja zaista ne vidim nekakav problem to je par tisuća eura vrijednosti investicije, tako da zaista tu ne vidim nikakav, nikakav problem, poglavito ukoliko kažem, a ne sumnjam da ćemo imati i potporu države odnosno Hrvatskih voda u svemu tome, kao i dosada uostalom. Gospodin Bulj molim vas jednu stvar, vi imate jedan bas bariton, niste vi krivi za to, to vam je priroda dala, al kad vi govorite tiho ko i ja što čuje samo onaj koji je blizu mene to čuje, svi čuju i nemoj…/Upadica i nemojte jer svi čuju i ometate. Gđa. Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Šašlin rekli ste da u Osječko-baranjskoj županiji je pokrivenost vodovodnom mrežom gotovo 100%-tna i kad se pogledaju ovi podaci koje je Ministarstvo gospodarstvo nama podastrlo ustvari oko 6% stanovništva RH nema osiguranu vodoopskrbu mrežu, riječ je o ruralnim sredinama, o udaljenim mjestima za koje moramo pronaći rješenja jer pristup vodi sigurno jest osnovno ljudsko pravo. Mogu navest primjer obzirom da poznajete Banovinu i tamo ste pomagali, bili zajedno sa mnom na terenu, evo primjer Hrvatskog Caritasa koji je prepoznao potrebe tih udaljenih sela na području Banovine i grada Gline i financira izgradnju bunara kako bi stanovnicima u tim selima osigurao dostupnost vode, vjerujem da i ministarstvo i Hrvatske vode će podržati takve projekte ako se pokaže potreba za njihovom implementacijom i u drugim sredinama. Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Petir, upravo apsolutno se slažem s vama moramo biti realni u svim tim na neki način sa zahtjevima, sagledati realno činjenice i vidjeti gdje ta isplativost doista postoji odnosno kad se tiče same vodoopskrbe odnosno priključenosti na vodu, tu moramo zaista pokazati empatiju da, da, da, jer zaista voda je potrebna. Međutim, često puta imamo zahtjeve za aglomeracije odnosno kanalizaciju odvodnju u malim sredinama gdje imate na nekoliko kvadratnim kilometrima nekoliko svega kućanstava odnosno objekata gdje ta aglomeracija jednostavno neisplativa. Znači tu se moraju naći alternativni načini kako zadovoljiti potrebe tog stanovništva, kako zbrinuti te otpadne vode, a hvala Bogu danas postoji u svijetu tehnologija dosta kako se to može putem bioloških pročistača, putem različitih vegetativnih ne znam

kolegi Bulju vezano je uz ulaganja u javne isporučitelje. Milijarda i 800 milijuna eura bila je dostupna za ulaganje u infrastrukturu koju sigurno ti javni naručitelji odnosno isporučitelji vodnih usluga ne bi mogli sami uložiti i to bi bio velik teret za njih. Tu je svakako pomogla i Ministarstvo gospodarstva sa dodatnih i 10% sredstava iz državnog proračuna u gotovo u svakom od tih projekata tako da nisu baš prepušteni dami sebi jel prije da bi uopće mogli isporučivati vodnu uslugu morali su izgraditi infrastrukturu, tako da tu moramo biti realni kod tog pitanja. A drugi dio kada govorimo i potrošnji same vode, očuvanju vodnog gospodarstva znamo da poljoprivreda puno koristi tih resursa, resursa, međutim postoje i neki drugi načini kako u poljoprivredi možemo osigurati dostupnost vode za te potrebe i sustavi navodnjavanja i podzemne vode i sve ono što možemo koristiti, pa evo kako gledate i na ta ulaganja? Hvala. Pa vi sigurno poznajete situaciju na području Osječko-baranjske županije i znate kolko je tamo uloženo sve. Ja ću konkretno samo reći na području moje općine unazad nekih desetak godina smo gradili vodovodnu mrežu u svim naseljima izgradili, naravno uvijek je to bilo uz pomoć hrvatskih voda i naše sufinanciranje je bilo negdje od 10 do 20% ovisno o pojedinom projektu, tako da smo na neki način jednostavno stavili kao prioritet tu vodoopskrbu i našim stanovnicima omogućili besplatne priključke svima, sva domaćinstva su dobila besplatne priključke na vodu jer jednostavno smo to stavili kao prioritet sebi, shvatili smo koliko je to stanovništvu bitno. A zašto g. Bulj to ne napravi u svojoj sredini ili neko drugi, ja to ne znam to treba njih pitati. Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolega Šašlin. Odlično ste elaborirali problematiku voda u Hrvatskoj, bez vode nema života to znamo, a zaštita pitke vode pogotovo se događa kroz gradnju brojnih aglomeracija financiranih putem eu sredstava, a ovih danas se i opet puno ih prijavljuje za gradnju financiranu iz NPO-a. Najavljena je sušna godina, ja živim na rijeci Muri, a ona je alpska rijeka nešto ste o tome govorili, znači alpska rijeka vodostaj nikad manji, nikad manji. Nema snijega, nema vode. Kolega Šašlin, što mislite kakva nas budućnost očekuje? Hoće li biti dovoljno vode uza sve klimatske promjene koje se događaju? Hvala. Hvala g. predsjedavajući. Hvala kolega. Dobro ste primijetili taj problem, ja sam o tom isto malo nešto govorio. Sve naše susjedne države na neki način su se okrenule upravo zahvaćanju i čuvanju tih vodotoka odnosno količina vode koje dobijaju iz svojih vodotoka, pa upravo zato imamo u prosjeku smanjen prosječan razinu vodostaja i Dunava i Drave itd. jer oni hidrološkim tim zahvatima odnosno objektima jednostavno zadržavaju, pokušavaju zadržati što je moguće više vode za sebe koristiti i za navodnjavanje i za piće itd. i vjerojatno će voda u budućnosti biti sve cjenjenija, sve više tražena jer je očito da ima sve manje zbog ovih klimatskih promjena. Ali evo hvala Bogu ipak smo mi Hrvatski na neki način omeđena vodama i doista toga puno imamo i uz jednu adekvatnu brigu dugoročno mislim da ne bi trebali imati problema sa vodama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Gospodin Ivanović je sad na redu. Izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijep uvaženi potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Evo ja ću krenuti malo obrnutom i retorikom i općenito ovim svojim govorom i pratimo sam donošenje ovog zakona i u prvom i sad pogotovo u drugom čitanju i pohvaliti inicijative i oporbenih zastupnika koji su svojim idejama i vizijama doprinijeli da ovaj zakon izgleda ovako kako izgleda u završnom čitanju i mislim da je to dobro i nisu u pravu oni koji govore da i Vlada i resorna ministarstva ne slušaju nikoga i da rade nekakvu samovolju. To jednostavno nije točno, nije ovo prvi zakon u kojem se uvažavaju i primjedbe zastupnika ili zastupnica ili matičnih odbora ili svih onih koji su uključeni u donošenje ovog zakona. Šteta što se sama rasprava o Zakonu o vodama pretvorila u nešto drugo. Odgovorit ću i uvaženom zastupniku Grmoji, mnogima bi da im se prereže žica pale uši ovdje u Saboru da se razumijemo, ima takvih dosta, no naravno ti su uvijek najglasniji. Ali ono što je bitno i za ovaj zakon i danas smo ujutro imali matični Odbor za poljoprivredu ne samo jednu sjednicu nekoliko sjednica na tu temu i uvaženi državni tajnik Šiljeg je stvarno rekao nekoliko bitnih stvari koje su se dogodile. I ja ću krenuti od jedne za koju smatram da je bitna, a to je ulazak Hrvatske u EU. Ulaskom Hrvatske u EU korištenjem te prve omotnice koju smo dobili ja bi rekao da sustavi i dovođenja pitke vode i odvodnje su buknuli. Mi ovog trenutka izvodimo 60 aglomeracija na prostoru RH. Znači, tih 60 aglomeracija praktični zauzima cijeli prostor RH, ja bih rekao da nema mjesta na području Hrvatske koje nije uključeno u sustav aglomeracije. Ako kažemo da je podatak od 86% priključenosti na vodovodnu mrežu, a mogućnost je do 94, smo, mi smo vrlo blizu realizacije onog cilja kojeg smo si zadali, a to je da svaki građanin RH odnosno svako kućanstvo ima priključak na U odvodnji je malo veći problem, ali budimo iskreni, to su i puno veći i tehnički i financijski zahvati, ali ja bih rekao da se i tu događa jedna Ono što je problem, a to sam istaknuo i u svojoj uvodnoj replici uvaženom državnom tajniku, to su ti gubici. Od 400 milijuna kubika vode, 230, 240 milijuna jednostavno nestane. To je frapantna brojka i upravo i ovaj Zakon ide u prilog tome da se počme kontrolirati ono što nije dobro, a to je da gubimo vodu, tamo gdje ne smijemo. No, mnogi su zastupnici i s tim ću se složiti, bez obzira da li dolazili iz oporbe ili iz vladajućih, govorili o tome da si ne možemo dozvoliti luksuz. Da peremo ulice sa pitkom vodom, da peremo automobile sa pitkom vodom, da puno stvari radimo sa pitkom, a to se ne radi. Tehnička voda je nešto o čemu je govorila, evo i uvažena zastupnica Petir i koja je govorila upravo o tome da moramo naći način kako ćemo tu tehničku vodu koju ionako dobijemo, na kraju sustava odvodnje, pretvoriti u nešto što će biti upotrebljivo, da li za navodnjavanje, da li za pranja ulica, bilo čega drugog i na tom treba raditi, jednostavno bez te edukacije najmlađih naših stanovnika pa sve do najstarijih, u biti nema, nema pomoći. Uvaženi zastupnik Bulj je rekao da cijena električne energije bitno utječe na cijenu vode. To je točno bilo, ali samo dok Vlada nije svoj energetski paket stavila u funkciju. Nakon toga, cijena električne energije je ostala ostala ista i nije se mijenjala, stoga svi oni koji su pokušali podići cijenu vode na konto električne energije su, ja bih rekao, bušili u tvrdo, jer jednostavno nešto, nije nešto što je dozvoljeno. Prema tome, o ovome bi se stvarno moglo dugo, dugo, dugo govoriti, ali mislim da uz Zakon o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu i upotrebu za životinje i ovaj Zakon o vodama u biti jasno kazuje da Vlada ima jasan cilj

Poštovani kolega, slažem se ovaj, za ovu vašu konstataciju koju ste počeli vaš govor, ali nismo mi iz oporbe govorili o tome da Hrvatska nema demografskih problema. To je rekao vaš kolega i vi morate sazvati sastanak kluba i raspraviti malo stanje demografsko u RH i izvijestiti nas o tome kako vi vidite stanje demografije u RH, je li uistinu ono takvo kakvo tvrdi jedan član vašeg kluba koji kaže da se djeca rađaju i da tu gotovo nema nikakvih problema. Dakle to vi morate se dogovoriti koji je vaš stav. Što se tiče ovoga što ste iznijeli, mi ne tvrdimo iz opozicije da ne dolaze zakonski prijedlozi koji, u kojima ima određenih unaprjeđenja. Uostalom, mi svakog petka glasujemo za jedan dobar dio zakonskih prijedloga, ali isto tako, morate se složiti s tim da ne štitimo dovoljno naša prirodna bogatstva pa samim time i vode. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Grmoja. Ne želim ja biti nikakav odvjetnik uvaženog zastupnika Brkana, ali ja sam dobro čuo što je on rekao, nije Jure Brkan bio niti zločest niti bahat niti u bilo u bilo kojem smislu, on je samo kroz svoj primjer, koliko sam ja shvatio, a Jure ima, ne znam, troje ili četvoro djece, htio samo poslati poruku da je to jedini put demografskog oporavka RH, barem sam ja to tako shvatio i mislim da je i to bila bila njegova poruka. S druge strane, ovo što ste, što ste rekli, apsolutno, svaki dobar prijedlog, ako ste ocijenili ste glasovali za njega. Ja ne smatram da Hrvatska devastira svoje prirodne resurse na ovaj način o kojem vi govorite i jedna podatak koji je vrlo bitan, svega 0,4% cijele vode koja kola sustavima završi u ovim bočicama,

Hvala potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću, kako dolazite iz Slavonije, onda sigurno možete i sami posvjedočili koliko je važno navodnjavanje za poljoprivrednu proizvodnju, posebno u žitnici Hrvatske, pa čak evo i bivši ministar poljoprivrede iz Mosta, g. Romić koji je stručnjak za navodnjavanje kojeg osobito cijenim, nije uspio u svom mandatu pokrenuti te projekte, što samo govori koliko teško cijeli proces ide jer novaca ima, oni su bili predviđeni i do sada. Koliko ja imamo informacije, oko 30 tisuća hektara poljoprivrednih površina je pod navodnjavanjem, do 2030. se predviđa da će biti nekih 65 tisuća hektara, ali činjenica je da bi baš 500 tisuća hektara poljoprivrednih površina moglo imati koristi od navodnjavanja. Pa možete li mi reći gdje vi vidite te prepreke u sustavu, ali i u samom pristupu poljoprivrednika kad je riječ o odluci navodnjavati površine ili ne. (HDZ)** Hvala lijepo na ovoj replici. I vi ste u svom izlaganju upravo se dotaknuli tih problema, pa na kraju krajeva i danas na matičnom odboru. intenzivno, intenzivna proizvodnja zahtijeva puno radne snage, puno utrošenih radnih sati i nije upravo problem što vi govorite. Mi novaca za sustave navodnjavanja imamo. Mi ih stavljamo u funkciju, ali oni nemaju dovoljno zainteresiranih poljoprivrednika koji se žele baviti s tom vrstom poljoprivrede. Naravno da je ratarska proizvodnja puno jednostavnija u tom smislu, na puno više hektara i vrlo je lakše upravljati sa svim tim resursima. Ali ja smatram da nas to čeka. Svi govorimo o globalnom zagrijavanju, ono više nije neka izmišljotina. Ono je realnost koja se događa evo praktički svaki dan. Imamo cikluse od dva dobra dana, pa onda od tri loša. Prema tome, morat ćemo se pozabaviti s tim ne samo

treba sa vodama, ali i vas ću pitati. Vi dolazite iz zelene Slavonije i sigurno se ne smatrate ono da ste nekakav predvodnik nekakvih velikih zelenih politika, ali imamo zastupnike koji nam se promoviraju se kao zeleni političari, koji znaju što što je održivost, što je mudrost u ekologiji itd. I onda nam svedu raspravu ne znam kad govorimo o okolišu na bočicu, na plastičnu bočicu na govornici Sabora. Danas o vodama, opet je problem ta plastična bočica a paralelno ti isti recimo imaju neku vikendicu u Istri koja ima problem sa vodom i grade bazen. Da li su ti bazeni isto dio ekoloških politika? E ono što se zove zelena politika. Troše li oni vodu koja je nama potrebno da bi mogli normalno funkcionirati ili ne troši? O tome danas govorimo jer to moramo raščistiti kad već govorimo o vodi i njezinoj dostupnosti svima za potrošnju. Što je vaš stav? (HDZ)** Hvala lijepo. Ja dolazim iz ruralnog, čak bih rekao da su tamo ljudi puno osvješteniji zeleno od možda urbanih sredina. Moja mama još uvijek skuplja kišnicu, još uvijek ju skuplja redovno. U njoj pere veš. Nekad je kaže dobro oprati i kosu povremeno sa tom vodom i mi ne rasipamo vodu. Punjenje bazena i zalijevanje su dva problema koja itekako utječu na to koliko gubimo vode u mreži. Jer da se razumijemo 50% je njih ilegale spojeno na hidrante, napune bazene od 50 do 10000 kubika koliko ide u taj bazen i onda to naravno nije dovoljno napuniti jednom. Ta se voda mora mijenjati nekoliko puta i mislim da to apsolutno nije nešto što bi trebalo podržavati. Ja kad sam bio mali

slušajući vašu raspravu govorili ste dosta o gubicima vode, pa upravo cilj ovog današnjeg Zakona o vodama je smanjenje gubitaka vode, a znamo da je kod nas u Hrvatskoj gubici vode su negdje oko 50%. Pa evo kako bi se i smanjili gubici vode možemo očekivati da će biti i smanjenje krajnje cijene vode za potrošače, odnosno građane naše u Republici Hrvatskoj.

će tražiti od svake članice da opravda svoje gubitke zbog čega su toliko veliki i da ih svede na određeni europski prosjek. Ja ću samo reći jednu stvar za koju smatram da trebamo nekoliko puta ponoviti. Kad je ovdje bio na matičnom odboru izraelski veleposlanik prošli Ian Moor je rekao da Izrael im ukupno gubitke u mreži od 1%, a intencija im je da to bude 0,2 ili 0,3% samo da imate neke okvire kako se može i kako ćemo na kraju krajeva morati. Mi ćemo ove gubitke morati smanjiti, ali aglomeracije su sigurno dobar put ka tome da se ti gubici bitno smanje. **Radin, Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanoviću spomenuli ste u svome govoru najviše i navodnjavanje, spominjali ste jeste čuli jučer kad je ministrica Vučković odgovorila na pitanje kolegi Brčiću u kojoj je fazi projekt navodnjavanja Vrgorskog polja. Isto tako projekti izgradnje …/Govornik se ne razumije./… tunela kako to isto Vrgorsko polje ne bi plavilo u zimskim mjesecima kada su velike oborine. To su jedni od stvari koji znači što se tiče vode i upravljanja vode radi Vlada RH i zbog i zbog toga mislim da fokus kao što jeste stavili treba staviti na te bitne i pozitivne strane kao što su izmjena ovoga zakona. A ovo što govori zastupnik Grmoja to nemojte uopće, jer on samo čeka da ga iznesu iz sabornice. Na to se ne trebate ni osvrćati. (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Brkan. Isto mislim jedan podatak koji je dobro znati. Mi smo znači tamo osamdesetih i devedesetih godina vodili bitku sa kako odvesti vodu sa njima. To je bio strašan problem u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a sada samo 30 godina unaprijed mi se moramo brinuti kako ćemo dovesti vodu do tih istih polja. klimatološki se toliko promijenilo da jednostavno i da smo htjeli nismo to mogli riješiti u ovih tridesetak godina. Prema tome, ovo o čemu ste govorili mislim da postoji ta vizija i ta volja za rješavanjem ovog problema. To neće biti niti lagano, niti jednostavno, a niti jeftino da se razumijemo i ono što će tu najbitnije biti je naći ljude zainteresirane za tu intenzivnu poljoprivredu koja nije ni malo jednostavna, ni malo lagana ne samo sa aspekta fizičkog rada, nego i plasmana proizvoda koji se proizvedu na takvim parcelama. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Ivanović danas se između ostalog govori i o cijeni vode, pa mislim da je dobro još jedanput napomenuti i podsjetiti da bi mi danas plaćali znatno višu cijenu vode da nije bilo intervencije Vlade. Naime i zadnjim paketom za ublažavanje rasta cijena energije kojim je Vlada predvidjela oko 1,7 milijardi eura kako bi cijena struje bila jeftinija do 30. rujna, cijena plina narednih godinu dana je dovela do toga da su i smanjenje cijene vode, npr. u mojoj Šibensko-kninskoj županiji je naš komunalac, trgovačko društvo Vodovod i odvodnja, smanjilo cijenu,

nije bilo na, tog mišljenja i nije došlo do poskupljenja vode, ne barem u onom postotku o kojem se pričalo i govorilo i dakako, cijena vode, odnosno cijena vode će biti bitno diktirana sa cijenom električne energije, nema tu govora i zato mislim da paket mjera koji nije nastao prije 5 ili 6 mjeseci, vi gledajte da mi konstantno, Vlada od pojave koronavirusa i korona krize permanentno radi na tome, pa onih 5 paketa poreznih olakšica s kojima je Vlada išla, ja bih rekao da sasvim drugačije to sve sada izgleda i, a sasvim bi drugačije izgledalo da nije tih mjera bilo. Prema tome, to je nešto što se mora priznati, bez obzira sviđalo se to nekome ili ne, Hrvatska je tu pokazala i u EU na razini EU da je predvodnica u takvim mjerama.

Cijena vode je još uvijek pristupačna, unatoč energetskoj krizi, tj. povećanju cijene električne energije i energenata, naravno zahvaljujući mjerama Vlade. Ali tu je još jedna mjera, radi se o odgodi Uredbe o visini naknade za korištenje voda koje je Vlada odgodila do listopada. Nažalost smo uz Bugarsku rekorderi u gubicima, ali se tu radi isključivo o dugogodišnjoj nebrizi pojedinih čelnika jedinica lokalne samouprave i isporučitelja koji unatoč velikim ulaganjima za koje je država osigurala značajna sredstva, što iz EU, što iz nacionalnih sredstava, nisu učinili gotovo ništa i naravno da su se samo gomilali gubici.

i regionalnih samouprava spremni za ta, to su veliki infrastrukturni projekti i tu nema govora, mora se raskopati puno toga da bi se postavila nova infrastruktura i na kraju krajeva, za to su potrebni i projekti. Ali opet se vraćamo na ono da je lokalna jedinica, evo, i uvaženi zastupnik Šašlin je govorio o tome, sudjelovalo sa 10, eventualno do 20%, ostalo su bili državni novci, prema tome i inertnost pojedinih čelnika lokalne samouprave nekada zna presuditi tome da su gubici iznimno veliki, a ti su se projekti možda mogli realizirati prije 5 ili 6 godina, no nažalost realizirat će se onda kad bude dogorilo do prstiju, pa i to je onda, na kraju krajeva, rješenje. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Govorili ste o tome koliko su u ruralnim područjima ljudi itekako paze na potrošnju vode pa evo, primjer, recimo, otoka, ima još uvijek otoka i u našem arhipelagu, a i šire, koji nemaju vodovodnu mrežu, što nije dobro, ali su bile sustavi cisterne velikih, je li, i na taj način se opskrbljuje stanovništvo. što što je Vlada napravila, a zadnjim izmjenama Zakona o otocima smo i napravili da se subvencionira 85 kubika po kućanstvu, što je isto tako, značajno za otočko stanovništvo. Ono što bih još istaknula, recimo u mojoj županiji je oko 2,5 tisuće hektara pokriveno sustavom navodnjavanja. Nije dovoljno, ali je isto tako značajan iskorak u namjeri da se poljoprivredna proizvodnja itekako održi. **Radin, Hvala lijepo. Točno, tako je. Treba krenuti prvo od sebe i tu nema govora, i sami možemo i uštediti vode, na kraju krajeva možemo i neku drugu voda koja nije ona koja dolazi iz sustava zahvata vode stavljati u funkciju kao što su gusterne i sve ono što se na otocima i radi i ovo je pohvalan podatak, 2,5 tisuće hektara je dobra količina, ako uzmemo da Hrvatska ukupno ima negdje oko 30 tisuća hektara u navodnjavanju, to je za jednu županiju sasvim pristojna, pristojna brojka. Ono što mene fascinira, a o tome nitko ne govori kad idete kući ili idete bilo kuda i stanete na benzinsku postaju i ovo kupite za 15 kuna. 15 kuna. To košta na benzinskoj postaji, jedan kubik vode vas košta kod, eto, kod mene u Valpovu, ne znam, to je 1000 litara, vas košta, ne znam, 21 kunu. E vidite, to je,

da smo mi barem malo kao Izrael, u nekim stvarima, u nekim nimalo. Ali, što je tu je. Dakle, naši gubici na vodovodnim mrežama su zaprepašćujući i to, to na to na kraju netko plati. Dakle ta voda koja je istekla, na kraju ju netko plati i na kraju to nešto košta. Ja sam sigurna da je jedan od vrlo važnih projekata koji mora biti projekt na razini države zajedno sa jedinicama lokalne samouprave zapravo rekonstrukcija odnosno sanacija mreže jer bez toga nećemo moći ići naprijed. Taj projekt mora biti potaknut od strane države jer jedinice lokalne samouprave neće biti u mogućnosti same to napraviti i tog smo apsolutno svjesni, bez obzira o tome da li ih imamo 500 ili ih imamo 300, dakle to je jedan ozbiljan projekt, kao što smo imali nekih drugih projekata, čini mi se da bi rezultat i ove rasprave i svega ostalo trebalo biti poticanje jednog projekta na razini države rekonstrukcija odnosno sanacija vodovodne mreže. **Radin, Furio Hvala lijepo. Točno, nema tu, gubici se neće smanjiti dok se ne, mreža ne stavi u današnje stanje. Čuli smo od nekih zastupnika još uvijek imamo salonitne cijevi u nekim velikim vodovodima, ne govorimo o malim sustavima, ali apropo Izraela samo možda jedna mala, mala digresija. Kada je veleposlanik govorio o tome, o gubicima vode, okej oni su toliki, samo moramo znati da cijena paradajza ili paprike u Izraelu je negdi oko 8-9, pa čak i do 10 eura po, po kilogramu. Vi znate da oni desaniliziraju vodu, da nemaju pitke vode i da su poljoprivredni proizvodi u Izraelu strašno, strašno skupi, mi barem još zasada nemamo, nemamo taj problem, a ovaj o kojem ste govorili naravno moramo riješiti, hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, nemate više replika. I sada je na redu g. Josip Borić, (HDZ)** Hvala vam lijepo uvažen potpredsjedniče. Evo samo na početku da maknem određene situacije, statika ove govornice je dobra, nije narušena malim incidentom našeg kolege Grmoje, tako da možemo dobro raspravljati. Uvaženi potpredsjedniče, nisam mislio na vas kad sam govorio o bazenima u Istri…/Upadica koje imaju svoje vikendice i bazene, a predstavljaju zelene politike i na nama je da govorimo o tome jer su nam zelene politike sveli na ovu plastičnu bočicu ovdje na govornici. Bilo koja rasprava o bilo kojem dijelu koji se tiče, a to sam već rekao, recimo nedavne rasprave o stanju okoliša u RH ili sada o Zakonu o vodama upravo ide u tom smjeru da se sve svede na to da upravo zeleni političari znaju kako treba riješiti ovdje sve sa nekakvim bokalom vode iz slavine i onda smo riješili sve probleme, nema veze ako srušimo, nema veze ako razbijemo, nema veze tko će to pokupiti itd., mi plastične bočice nećemo. Postoje zastupnici koji su odnijeli već ja mislim pola kamiona ovakvih bočica svaki put kad govore, mislim da je iz Mosta jedan kolega koji uredno odnese svaki puta nakon rasprave jer imaju nadahnute rasprave, imaju, emotivni su i jednostavno na kraju govora pokupe bočicu i riješe problem, tako da i to pokušavamo objasniti. Sustav o vodama i o njegovoj distribuciji do krajnjih potrošača nije postavljan za vrijeme ove Vlade, on je postavljen davno, davno prije i vrlo je jasan, država je jasan regulator cjelovitog sustava koja funkcionira uz pomoću svog javnog poduzeća kojeg svi, pogotovo lokalni čelnici jako dobro znaju što je, a onda obveza distribucije već davno, davno dana je lokalnim samoupravima i njihovim komunalnim poduzećima. Lokalna samouprava da bi uopće bila lokalna samouprava mora imat sposobnost da riješi komunalne probleme Čistoće, Vodoopskrbe, odvodnje i u onom dijelu kad govorimo o obrazovanju barem predškolski odgoj, a sve ostalo ide onda uz neke druge situacije koje lokalni čelnici mogu rješavati, al to su i nekakvih nekoliko osnovnih ajmo reći djelatnosti ili obveza koje moraju imati i zato me danas čudi povik na državu koja je itekako je pokazala, mislim da su i podaci, pa i samog državnog tajnika o tome da kroz regulaciju, kroz okvir ovaj zakonski, kroz podzakonske akte, kroz osiguravanje sredstava putem javnog poduzeća ili iz proračuna putem ministarstva itekako razmišlja o tome kako dovesti do toga da se smanje gubici vode. E sad danas smo došli u drugu situaciju kad se pojave znalci ili oni koji sve znaju u odnosu na nas koji ništa ne znamo, a upravljamo kako oni kažu sa pola Hrvatske, onda se to svede na to da i gubitak vode ima ideološki predznak, pa smo čuli jednu čudesnu rečenicu danas ili misao da tamo gdje vladaju HDZ-ovi čelnici su gubici vode veliki, tamo ne vladaju, a to je onda neka druga opcija ili su nezavisni ili se zovu Centar ili su Možemo! i ne možemo ili su SDP e tamo gubitaka vode nema, međutim dnevna situacija ih, pogotovo način vladanja u tim gradovima uvjerava u suprotno, svaki dan imamo puknuća cijevi pogotovo u Gradu Zagrebu. Za ovaj vikend, ako sam dobro popratio, jedan veliki dio Zagreba je bio poplavljen, opet su puknule vodovodne cijevi u Gradu Zagrebu i što ćemo? Kod njih kažu gubitaka vode nema, samo gdje su čelnici HDZ-a, o tome mi danas raspravljamo i na taj način moramo prići ovom problemu koji je vrlo jednostavan, kako poboljšati pristup vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za sve, posebno za one ranjive i marginalizirane skupine ili napraviti provedbu ili procjenu rizika i upravljanje rizikom u području sliva vodozahvata, kako to učiniti ili kako provesti ne znam obvezu procjene razine gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe? Ma što bi mi to morali činiti, što nam to uopće država daje kad je nama i ovako dobro, ne treba nam, al ćemo stalno reći da nam je gubitak 50%, 70%, ipak moramo u nekim situacijama raditi poboljšanja i ja ću podržati ovaj zakon, ono što je rekao i kolega Brkan, mislim da donosi samo dobre stvari, a ove rasprave i naš doživljaj toga što je voda za ljudsku potrošnju kažem, rekao sam na primjeru zelenih politika, gradite vikendicu, pored vikendice bazen i vi ste zeleni političar i vi provodite zelenu politiku, a mi ostali mi pojma nemamo o zelenim politikama,

Poštovani kolega Borić, s obzirom da dolazite sa otoka gdje su problemi odnosno pitanja vezana uz vodoopskrbu bitno drugačiji nego u kontinentalnom dijelu RH upravo zbog velikih oscilacija broja korisnika odnosno stanovnika i u onom ljetnom periodu kad je to, to praktički eksplodira, pa me zanima kako, kako ta vodovodna infrastruktura podnosi na neki način ta vršna opterećenja u ljetnom periodu i kako se, da li, da li i tamo moraju biti čelnici iz HDZ-a da ne bi voda

Evo baš mi je drago kolega Šašlin da ste spomenuli otoke. Ja mislim da sam tu i svojevremeno dao jedan veliki doprinos da upravo naši otoci imaju itekako riješeno pitanje vodoopskrbe. I danas smo govorili o ovim kubicima koje je riješio Zakon o otocima kojima omogućavamo malim otocima koji nisu, na kojima nemamo izgrađene sustave vodoopskrbe ali imaju onaj osnovni dio, znači nemaju vodoopskrbu do svojih otoka da kopna, ali imaju po otoku razvučene vodoopskrbne mreže i bazene u koje se voda isprazni ili se direktno prazni u njihove cisterne. Znači sufinanciramo građanima tu vodu da je plaćaju jednako kao i svi oni na kopnu, a postoje otoci koji su samodostatni, koji imaju dovoljno vode kroz svoja jezera kao što je Vransko jezero na otoku Cresu pa opskrbljuju Cres i Lošinj. Postoje oni koji su vodu dovodili sa kopna. To su gotovo svi ostali veliki otoci i na taj način su riješili pitanje, dugoročno pitanje kvalitetne vode i naravno da bi se s time onda mogli baviti i sa djelatnostima prvenstveno i sa turizmom gdje imamo itekako veliki napredak. Govorimo o tom dijelu. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolega Boriću. U Međimurskoj županiji iz koje dolazim postoji već više od šezdeset godina jedan operater vodnih usluga koji se zove Međimurske vode. Pokrivenost mrežom je 99%, a i sva romska naselja kod nas također imaju vodovodnu mrežu. Gubici u mreži su neki 20% i mreža se stalno obnavlja. Vlasnik Međimurskih voda su sve općine i gradovi, je li to o.k.? Josip (HDZ)** Hvala. Kolega Srpak ovo što ste izgovorili zasigurno je o.k. i no čemu stremimo. Mi smo donijeli ja mislim i Uredbu o formiranju vodno-uslužnih područja koja također treba ući u primjenu da bi na sličan način riješili i neke druge situacije s obzirom na veliki broj operatera u isporuci vode koje trenutačno imamo i to je namjera države. Ona je regulirana. Imamo naravno i interese lokalnih samouprava koji se tome opiru iz svojih razloga, imamo neke moguće drugačije i tumačenje zakona gdje svatko zaželi dalje za sebe biti samostalan. Ali namjera države kroz zakon, podzakonske akte, osigurana sredstva i aglomeracije ide u tom smjeru. I to kad postignemo na nivou Republike Hrvatske što vi već sada imate na nivou vaše Međimurske županije je model što nam treba u sljedećih desetak godina da bi to riješili. I ovaj zakon to ne smeta niti ga na taj način treba gledati, ali pomaže da osiguramo onima najslabijima upravo vodu kao dostupnu. Hvala. Kolega Borić danas u raspravi čuli smo da se trenutno na području Republike Hrvatske izvodi oko 60 aglomeracija vodoopskrba i vodoodvodnje. Pa evo unazad deset godina od kako je Republika Hrvatska članica EU puno toga se napravilo, realiziralo, izgradilo od vodovoda, od kanalizacije, odvodnje, puno puno kilometara cijevi jednih i drugih i kroz određene programe, mjere ruralnog razvoja, konkurentnost i kohezija i evo danas Nacionalni plan oporavak i otpornosti pa možemo reći i da je to opravdano što je Hrvatska članica EU i što upravo unazad tih deset godina se puno toga izgradilo kako bi se zadovoljila kvaliteta života na području Republike Hrvatske po pitanju vodoopskrbe i odvodnje. vam lijepa kolegice Zmaić. Sjećam se vremena kada nismo bili u EU obnašali smo dužnosti i sve mogućnosti tada su bile pogotovo kad govorimo o sustavima odvodnje, vodoopskrbe, na tome što može ili može što može ili može isporučiti javno poduzeće Hrvatske vode, što može sufinancirati ministarstvo i što mogu same lokalne samouprave. I to nije bilo puno ni previše. Pomagalo se kroz određene zajmove koji su nam tu bili jedan instrument financiranja. Danas ulaskom u EU sve se promijenilo. I 85% besplatnih sredstava jednostavno bespovratnih sredstava nam pomaže da možemo riješiti ne 60 aglomeracija, nego puno više. I mislim da oni lokalni čelnici koji su odgovorni itekako streme tome. Nigdje neće dobiti 85% bespovratnih sredstava na koji način. Oni koji to ne riješe u sljedećih deset godina ostat će jednostavno u jednom vakuumu ili prostoru da su imali mogućnost, da nisu riješili i da će to teretiti možda neke druge a to onda budu na kraju građani. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Boriću vidim da i vas i kolegu Habijana boli to što sam pružio otpor jednom divljačkom vođenju sjednice, gdje mi je protuposlovnički a što je potvrđeno na Odboru za Ustav oduzeta riječ. Ako mislite da sam ja jedan od onih ljudi koji će gledati kako kršite zakone ove zemlje, jer Poslovnik ima snagu zakona to mirno i šutke trpjeti na krivog ste se namjerili. Mene su građani ovdje birali da pružim otpor ovakvom vođenju države, ovakvom vođenju Hrvatskog sabora i to ću napraviti. Ništa od imovine nije oštećeno, nitko me nije iznosio, ali otpor sam pružio da vam poručim jasno da tako više ne može i neće biti.

Grmoja. Ja sam utvrdio da je statika dobra i da vi niste to narušili. Scena je bila loša, ružna i nepotrebna, sami ste sebe isključili iz rasprave. Ne sjećam se da je odbor donio nikakvu odluku koliko ja znam. Ako vi znate to mi recite, nisam vidio. Tako da to što govorite je u vašem nekakvom stilu da kažete da ste bili u pravu. Ono nije bilo potrebno. Zastupnici imaju svoj neki kodeks ponašanja i zna se kako se ponaša u ovom prostoru i za koga vrijede pravila. Mislim da za svih jednako. Te vaše priče da vi pružate otpor na raspravi o ne znam Izvješću o radu Povjerenstva za sukob interesa građane ovako ili onako ne znam koliko su uopće pratili, ali je činjenica da se sve pokušalo sakriti i na nama je da kažemo građanima ima ljudi ovdje koji se ponašaju ne u skladu sa etičkim kodeksom saborskih zastupnika nego su svojevoljni i rade što hoće a da li vas je netko nosio ili ne pokazala je snimka. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo povreda Poslovnika, gospodin Grmoja, treća je on to zna. Povrijeđen je Članak 238., ništa se skrivalo nije. Samo ja nisam jedan od onih koji traži ekscese. Ja sam jedan od onih koji pruža otpor vašoj samovolji, a pokazat će se, znači pokazat će se da mi je oduzeta riječ i da ste raspravu stavili u 10 sati navečer, da su mi zbrojene povrede Poslovnika od cijelog dana samo kako ne bi raspravljao o aferama vašeg voljenog vođe. Samo zato. O Finskoj, o Borgu i ostalim aferama. Odlično. Ovaj idemo dalje, vi ste morali odgovoriti na repliku ili kako je išlo budući da me gospodin Grmoja uvijek zbunjuje. Hvala. Članak 238., izlaženje izvan teme, a kad smo već izašli izvan teme, da Boriću bila je to mučna scena, ružna scena, odvratna scena, ali scena koja govori o HDZ-u, a ne o Nikoli Grmoji. Pa kako vas nije sram staviti 3 izvješća, 3 godišnja izvješća jedno nezavisnog tijela koje je u međuvremenu zapravo i nestalo kao kao relevantno tijelo sa pravne i političke scene RH. 3 izvješća ste stavili na raspravu u 10 sati navečer. U 10 sati navečer. I to radi se o izvješćima Nataše Novaković koja ta izvješća nije imala priliku braniti u svom mandatu. To govori o svim stvarima, o svim predmetima koje ste nastojali sakriti jer da se o tim predmetima raspravljalo ne samo u Hrvatskom saboru nego i na povjerenstvu

Da, jako je duga rečenica bila. Nažalost je bila replika pa ide opomena. …/Upadica: Ja sam digao opomenu./… Vi, pa ja sam vidio da ste digli opomenu vi, da ja sam vidio i sad ju imate opomenu, imate mogućnost da

sa svojim izlaganjem o tome što je ili nije Bundestag i način funkcioniranja mogla je biti na raspravi, nismo je vidjeli tamo, da li je bila na studijskom putovanju tada ili nije to je njezin problem, prilagođava se rad sabora pojedincima nego su tu njihova radna mjesta pa nek dolaze i govore. Nikome nije zabranjeno. Kolega Grmoja je sam sebe eliminirao, a mene fascinira inzistiranje oporbenih zastupnika da imaju što više povreda Poslovnika po svim točkama da bi iste kršili i to im se treba kao dati kao Hvala lijepa. Opomena po defaultu. I gospodin Šašlin povreda Poslovnika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Pa evo Članak 238., gospođi Orešković očito je važnija i bitnija forma od sadržaja. Njoj je ova scenografija i nastupi sigurno očito važniji od argumenta. Argumenti su za vas strani pojam očito. Ja ne znam vi ste pravnica, ali argumenti za vas očito ne postoje jer jednostavno svi vaši istupi su potpuno neargumentirani.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Referiram se na Članak 238. našeg Poslovnika, dakle jednu sramotu koju je jučer sebi dozvolio premijer Plenković je zapravo pokazatelj tko on je, tko i što on je i više je pokazao sebi nego 100 riječi, a sad su kolege iz HDZ-a kao da su dobili vjetar u leđa, pa sad

To je prva tek. žao mi evo uvažena zastupnica Mrak Taritaš ja sam ju lijepo pohvalio, ali očito to nije urodilo nikakvim plodom. Gospođo Mrak Taritaš ne radi se ovdje o nikakvom tapšanju po ramenu, o tome hoće li ti premijer reći ovdje ili ono, ovdje se radi o argumentima, o činjenicama, o govoru. Na kraju krajeva ovo je

Ovo dobro, sad molim vas lijepo ovaj gospodin Borić podsjetite me, morate odgovoriti ili mora gospodin Bulj postaviti pitanje? Bulj, izvolite gospodin Bulj. Hvala lijepo. Kad govorimo o ovome zakonu onda je najbitnija zaštita tih voda. Kad sam postao gradonačelnik tada je se na kraju zadnji tren, a reći ću vam i kako poslije počela graditi aglomeracija Sinj. 100 kilometara kanalizacije, novih vodovodnih cijevi, a reći ću vam i negdje oko 25.000 ljudi će biti priključeno na tu kanalizaciju, 3 vodospreme, ovi pročistač, reći ću vam i kako sam se izborio za to. Međutim, kad govorimo o cijenama ja sam suvlasnik vodovoda Cetinske krajine tj. Grad Sinj, ja ko predstavnik, 47% i jedino su gradonačelnici i načelnici HDZ-a i nezavisne liste mladih jedan, a ja i nezavisni iz Otoka smo protiv poskupljenja cijena i to smo uputili razloge zbog čega, zašto vi mislite zašto HDZ u Cetinskoj krajini za poskupljenje cijene našim građanima? Evo obrazložite, a imamo stajalište vijeća i …/Upadica

da ste odmah izveli sve što je bilo potrebno prije toga, znači nacrtati to u idejnom rješenju, izvedbe, glavne projekte, izvedbene projekte, izvaditi sve dokumentaciju, lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu sve u nekih godinu, u par mjeseci ili prvi dan već kad ste došli to je pohvalno jer neki drugi to ne uspiju. Bilo bi fer reći da vam je netko ostavio i ste vi ušli u ugovaranje tog i tog procesa ili projekta, da vam je netko prije vas nešto ostavio. Nemojte iznositi neistine, da će ste vi čim ste došli evo odmah sve nešto riješili, bilo je ljudi i prije vas. A što se tiče poskupljenja, Vijeće za vode je to zaustavilo u Zagrebu koliko sam čuo i u Vinkovcima, vjerujem da će i kod vas ako se radi o tome ili ne znam što se događa, ali je intencija vlade pomoći građanima, zaštiti standard u vremenu ove energetske krize i inflacije, a ne dozvolit lokalnim čelnicima da rade to što rade. A sad, tko će radit ima i on neku svoju odgovornost. ima repliku. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Dobre su ove rasprave u popodnevnim satima, čak bi rekao da pokazuju određene nadnaravne moći pojedinaca za koje nismo znali, kolega Grmoja je poput vidovitog Milana predvidio da će HDZ iduće godine biti u oporbi, a vjerojatno intencija koliko voli govornicu kolko bi on želio biti na vlasti je to da su ga morali odnijeti iz sabornice. šalu na stranu. Ovdje se spomenula jedna sintagma koja nije dobra i koja je jako zločesta, da su HDZ-ovi načelnici, gradonačelnici u biti odgovorni za ove gubitke vode koje imamo na prostoru RH apsolutno netočna i fraza i teza jel vi kao čelnik lokalne samouprave i to na otoku gdje nije jednostavno upravljati sa vodama znate kolko su ti isti načelnici, gradonačelnici i župani u proteklih 10 godina učinili lijepa. Izvolite odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Ivanović, ja ovu sabornicu doživljavam kao političku arenu sukobljavanja misli, interesa, ne znam argumenata, ciljeva svega što čini politiku i političara. Ovdje se neki izdvajaju iz toga i kad su ne znam u nekoj drugoj fazi ili žele biti branitelji ili žele biti ne znam umjetnici onda se izdvajaju od toga da su političari i da moramo na taj način razgovarati. Kad slušamo naše kolege iz oporbe koji premijera svakodnevno smještaju u neke europske ili ga šalju iz države odite u NATO-o odite u Europsku komisiju to je sve u redu, kad on kaže gospođi evo ako ti se baš nešto ne sviđa imaš otvoreno sve, e onda je to problem. Imaju izborni zakon SDP na dnevnom redu oni ga smiju napisat, ako HDZ za svoje potrebe piše isto ne smiju, što mi to radimo jer rasprave kao neće bit, bit će svega. Tako i ova priča oko vode, potpuno krivo da je netko uveo ideologiju u gubitke vode gospođa Orešković pa ja to ne mogu vjerovat.

međutim ima i onih koji pristupaju tome i trude se da to riješe npr. u Makarskoj svako malo ćete vidit raskopano neko glavno križanje i svima to ide na živce. A u biti šta se dešava? Stavljaju senzore koje mjeru tlak napajanja vode kada se detektira da pada tlak znači tu je gubitak vode i odma se pristupa sanaciji i to se kontinuirano radi i to radi odgovorna vodovod, vodo opskrbljivač. Jeste vidli po Zagrebu toga? Ja toga nisam vidio. A s druge strane evo im ideja, Manduševac je pitka voda, stavite česmu na Manduševac

u teoriji sve znaju, a u praksi je to sve svede se na ništa, nula, ali i to građani cijene ili otrpe i isto dobivaju podršku, takvi smo u sustavu smo takvom i na nama je da se trudimo za svoje građane tamo u onim sredinama gdje živimo kao čelnici kao političari da im stvorimo uvjete da mogu imati potrebno dobre usluge, da imaju kvalitetu i da to što plaćaju ima svoj smisao. U Zagrebu je bilo pokušaja da se sve opravda s nekakvim poskupljenjima u smislu da pucaju cijevi pa moramo poskupit vodu pa da mi to riješimo, pa su govorili da imaju projekte koje su prijavili, nisu ništa prijavili itd. to trebamo govorit. Zašto? Jer građani to ne znaju, ima i određenih cenzura kada se govori o tome što se smije znati u nekoj sredini. Mi smo tu da govorimo i da se uspoređujemo, ako građani misle da je to dobro neka biraju, ako misle nešto drugo neka biraju to drugo, ali da ćemo pristat na to da se nabacuju na nas blato, da glume ovdje nešto što nisu e to ćemo rasobličiti u svojim raspravama. dobro smo još jedanput možemo potvrditi čuli da gubici vode imaju ideološki predznak HDZ, međutim kada se govori o investiranju i investicijama onda kažu da ponovno to dolazi u HDZ-ove općine i gradove. Da, HDZ daje truda kako bi investirao i obnovio i rekonstruirao i izgradio nove vodovodne mreže, HDZ daje truda kako bi osigurao sredstva i to značajna bespovratna sredstva upravo za takve investicije, HDZ je paketom mjera pomogao i gospodarstvu i kućanstvu kako bi se smanjile cijene energenata, a time i vode.

i da onom dijelu gdje oni upravljaju čine sve suprotno, poskupljuju sve usluge, poskupljuju dječje vrtiće itd. da dokažu da može i to proći. Neka građani ocjenjuju, mi smo tu da pomažemo građanima svih skupina i mojim, ne znam, moje županijsko središte, Rijeka je također, dio sustava aglomeracija koje će graditi jedno od najskupljih aglomeracija, mislim da su tamo provedeni natječaji, da će se to graditi i tamo je SDP i nema tu, SDP, HDZ, ali oni koji to pokušavaju, da bi sebe predstavili kao nekakve borce protiv ne znam kakve nepravedne vlasti, potpuno promašena politika. Apsolutno promašena i svesti gubitke vode na ideološki predznak je katastrofa i nepoznavanje opće materije o kojoj se govori, a to što će netko biti ili neće, ne odlučujemo mi to ovdje nas 150 u ovom Saboru. Reći će građani svoje, vidjet ćete to za godinu dana. Hvala lijepa. Nemate više replika. Sada je g. Pavić na redu, opet pojedinačna rasprava, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Evo, sve je bilo dobro do mojeg prethodnika, a onda, tajniče, samo da se zna, oni su prvi počeli, čuli ste. Prvo ću nešto o cijeni vode. Cijena vode je, nije samo ona kubikaža koja se potroši, tu imamo i naknadu za samu vodu pa imamo naknadu za korištenje voda, imamo .../Govornik se ne razumije./... naknadu za razvoj i sad to je sve u redu dok ne dođete na stavku koja piše da se naplaćuje odvodnja i to se naplaćuje na otoku koji nema ukopan jedan jedini metar cijevi za kanalizaciju. I to se uredno svim našim građanima naplaćuje. Vi znate o čemu pričam, o kojem otoku, nažalost evo, naplaćuje se odvodnja koja se zapravo ne koristi. Zato sam molio da se mnoge te stvari definiraju u zakonu jer će nam biti puno lakše i građani će znati točno što plaćaju i što će se dešavati nakon toga. Drugo, tehnološka voda, tehnološka voda o kojoj smo pričali. U Europi već dugi niz godina postoji zakon i propisi postoje koji obvezuju graditelje kuća da uz svoju kuću izgrade i cisternu kojom prikupljaju, u koju prikupljaju kišnicu odnosno tehnološku vodu i koju kasnije koriste za zalijevanje. Kod nas to još uvijek ne, odnosno ne postoje te odredbe zakona pa bi bilo zgodno da se o tome malo, da se na tome malo poradi, a o tome ću još reći malo nešto kasnije u vezi tehnološke vode. Ima još jedna odredba, a to je spajanje lokalnih vodovoda sa vodovodima javnih isporučitelja, to može biti i u redu za stanovnike koji imaju ovoga, svoj lokalni vodovod, međutim, to može biti u redu prvenstveno zbog sigurnosti opskrbe, međutim, jako se često dešava da kad se spoje sa javnim isporučiteljem, da nakon toga im se povećava cijena vode i plaćaju onaj dio koji se tiče, ovoga, izgradnje mreže koji su oni već izgradili sa svojim sredstvima i onda plaćaju za sve ostale. I tu je problem. Što se tiče tehnološke vode, skrenuo bih pozornost na odredbe Zakona o vodama, čl. 140 i čl. 73, a radi se o odvodnji oborinskih voda. Te odredbe obvezuju odnosno propisuju obveze jedinice lokalne samouprave da grade i održavaju građevine, urbane oborinske odvodnje za potrebu prikupljanja oborinskih voda sa svih javni površina. Naravno da ih pročišćavaju i da ne budu zagađene i da kao takve čiste, ulaze nakon toga u odvodni odvodni sustav. E sad, vi znadete, već smo puno puta to ovdje rekli, mi pišemo odlične zakone, međutim, nažalost tih ne provodimo, pa se tako nažalost u većini gradova ta odredba nije slušala i to u principu ne postoji. U većini jedinica lokalnih samouprava, ova građevine se svode zapravo na iskopane jarke pored cesta odnosno pored prometnica i nakon toga se zapravo to ne pročišćava ni u kom slučaju. Naravno da se radi o velikim investicijama koje ne obuhvaćaju samo ugradnju novih cijevi nego se radi i o izgradnji posebnih objekata koji trebaju te oborinske vode, ovoga, očistiti i nakon toga ispuštati, voditi o njima brigu, tako da bi bilo dobro, evo, recimo, Grad Zagreb da bude predvodnica u tome, s obzirom da je to već u planu bilo otprilike prije 2 godine. Kad bi glavni grad to napravio, ja mislim da bi zapravo povukao i sve ostale jedinice lokalne samouprave da krenu u tom smjeru jer to je stvarno izuzetno važno i bitno da voda koja odlazi, da bude čista i u manjim gradovima to nije problem, ali u većim gradovima, u većim naseljima, to je veliki problem. ovo je bila primjedba i još imam jedan prijedlog, a to je, odnosi se na čl. 173 do 175 Zakona, gdje se govori o uvjetima za priključenje na komunalne građevine i tu predlažem da se zapravo kompletno izrađuje kartografski sustav, da se točno vidi tko je u kojem području priključen, tko nije priključen i da se može preko tog .../Govornik se ne razumije./... sustava točno identificirati tko eventualno troši vodu na crno. Jer, to nije veliki problem, podloge postoje, prema tome, potrebno je samo još jedan dodatni sloj koji se stavi i imat ćemo kompletnu sliku koja nam je potrebna u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave. Hvala lijepo.

Hvala vam kolega Pavić. Evo, kaže kolegica Juričev-Martinčev da HDZ ulaže u infrastrukturu, a kolega Borić i svi njegovi prijatelji koju si isto .../Govornik se ne ideološko gubljenje vode. Što vi mislite o gubitku vode u Zagrebu u kojem se u cijevi nije ulagalo negdje 2 desetljeća, a istodobno je Bandiću, lojtre su držali upravo HDZ-ovci? A zašto su držali lojtre? Pa jer im je trebalo par ručica ovdje u Saboru. Da li je taj gubitak vode kojeg mi sad osjećamo u Zagrebu kad cijevi pucaju svakodnevno jer 20 godina nijedna nije promijenjena, da li on ima veze sa HDZ-ovom ideologijom da se treba ostati na vlasti pod svaku cijenu da bi se dalje grabio javni novac i trpao u privatne džepove a istodobno ovdje za govornicom ad hominem vrijeđalo zastupnike jer se argumenata za ostalo nema. Što mislite o tome? (Socijaldemokrati)** Ja ću vam odgovoriti na ovaj dio koji se tiče baš same vode, ovo sve ostalo ste vi već rekli. Mislim da su ljudi sve shvatili i da je sve jasno. Znači razvijenije sredine imaju jedno veliko prokletstvo, a to je da su instalacije ne samo voda, za vodu su stare i njih treba mijenjati. Treba ih non stop mijenjati, treba non stop na njima raditi i to je veliki problem. To nije problem samo grada Zagreba. To je problem i kod nas u Krapini, to je problem i u ostalim gradovima, odnosno jedinicama lokalne samouprave koji su imali vodu nekad davno kad su ostali o tekućoj vodi samo sanjali. čuli smo malo prije da se zapravo radi sve samo dobro u sredinama gdje je HDZ, pa ja pozivam gospodina Borića da dođe u Krapinsko-zagorsku županiju gdje je na čelu te županije župan

s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Ja ću se nadovezati na pitanje kolegice Kekin. Dakle, čuli smo tijekom rasprave da HDZ daje novce sa državne razine na lokalnu razinu, da se napokon obnovi i izgradi ta vodovodna mreža i infrastruktura. Ali meni nikako nije jasno pa evo jel' vi znate da HDZ to daje. Čije novce oni to zapravo dijele? Od kud taj novac dolazi? Jel to njihove babe ili strica ili pradjeda ili Andreja Plenkovića osobno ili je to možda, možda ne znam novac svih poreznih obveznika i građana Republike Hrvatske koji nešto uplaćuju u državni proračun pa djelomično i u lokalne proračune. Dakle, kad HDZ dijeli i daje čije je to (Socijaldemokrati)** Dobro, moramo kao prvo osvijestiti da ništa ne dijeli HDZ. To je prva i osnovna stvar. Radi se o tome da proračun donosi Sabor Republike Hrvatske. Jedan dio naših prijedloga se prihvati, drugi se ne prihvati. Činjenica je da se nakon toga taj novac koji dođe u jedinicu lokalne samouprave raspoređuje onako kako su odredila tijela jedinice lokalne samouprave bez obzira jel' to predstavničko tijelo ili je to čelni čovjek jedinice lokalne samouprave. Prema tome, ne možemo, mislim s tim da čelni čovjek ne može odraditi ništa bez predstavničkog tijela. Prema tome, imamo jedan sustav i bilo bi stvarno jako nisko govoriti o tome da nešto daje HDZ ili da daje netko drugi, jer to je naš novac koji smo mi prikupili nakon što smo odradili svoj posao i što smo svoj dio novaca dali u proračun. Prema tome, ne samo vi i ja, nego svi naši sugrađani. Hvala lijepo. Nemate više replika. I sada je na redu gospodin Miro Bulj.

možemo govoriti o tome da smanjit će se gubitak vode, osigurat ćemo slavine imigrantima i svima, sve će se napraviti i to će platiti lokalna samouprava. To je poanta, to su ti zakoni. To će platiti lokalna samouprava. Ja kad sam postao gradonačelnik grada Sinja, aglomeracija prva koja je projekt završen i pokrenut je bila aglomeracija Sinj. 378 milijuna kuna i sad je pola milijarde, jer je Brnaze nakon nivelacije pokrenuta, pola milijarde kuna. I odbijena je ta aglomeracija zbog provedbe natječaja prvi puta …/Govornik se ne razumije./… i ja postao gradonačelnik. Ovdje se sjećate da sam donosio bocu šporke vode koja teče kanalima, kanalizacija središtem grada Sinja fekalije kroz polje. I dolazi Sinjska alka. Ovo vam je istina živa. Sad ću vam ispričati istinu kolega Boriću tko ste i što ste. I tada su došli, naravno ja sam gradonačelnik moraju doći ministri svi. I ja sam jednostavno rekao svima, tim službama koji su došli da očekujem da će se pokrenuti aglomeracija do alkarskog tjedna, jer je protiv moj kandidat dolazio u drugome krugu sa direktorom bivšim vodovoda, sa ministrom Ćorićem razgovarati. On je rekao ne, neće bit, neka izgubimo izbore. Nema to, to je loš troškovnik. To je ovo nemam pojma što je bilo. Nisam baš najstručniji i naravno nakon jedno sat, dva vrimena zove ministar zove na sastanak Ćorić. Poziva me na sastanak, javno objavljuje da on jedva čeka dočekati Mira Bulja, treba doći na alku da bude sve u miru. I javno izjavljuje tada, javno na tiskovnoj konferenciji ja stojim kraj njega, mislim velika je to bila ljubav ide aglomeracija, ide aglomeracija dva lota, treći se naknadno. Evo sad nedavno je provedena javna nabava i neka je i tako se riješilo taj problem. Inače ne bi išla u ovome razdoblju proračunskom aglomeracija, bilo je gotovo. To svi znadu. I radi se, kopa se, nikad više. Najveći projekt u Sinju u povijesti je to i pokrenut je da ne bi bili izviždani. Jel' imamo mi nekakve akcije, nećemo mi baš biti zaboravljeni dole. Ima, znamo se i mi braniti i aglomerat se kopa, ima problema ali je Sinj cili prokopan. Rekao sam stotine tisuća kilometara kanalizacije, 30 km vodovoda, vodosprema i svega. Međutim, ovdje je ključni problem što vi namjerno opterećujete isporučitelje, vodovode. Za cijenu koju ste dali do mjera koje sam ja govorio ovdje da se donesu mjere da moraju vodovodna biti kao kućanstvima jer se radi o osnovnom ljudskom pravu. Ja imam koordinaciju sa gradonačelnicima oko tog rješavanja kad je poskupila cijena. U jednome mjesecu je bila skuplja cijena dva milijuna kuna nego u cilome jednoj godini za vodovode i nije se digla cijena u Sinju, nije kao u Šibeniku. Najprije su digli cijenu za dvije kune, onda vratili za po' kune, sad govore da su pojeftinili. Nema te priče. Nema priče žetončića, nema priče vašeg žetončića, neće meni proći. Nije se digla cijena. Ja kao najveći vodovod, kao najveći osnivač i suvlasnik osnivača, imamo tu dva čelnika HDZ-a, Nezavisna lista mladih i ja kao gradonačelnik Mosta i nezavisni iz Otoka, Đula. Ja predlažem da mi pošaljemo da HEP plati toj, tu povećanje to cijene, da ne iđemo na građane i znate tko je protiv ovoga, dopisa, to ću vam dopis službeni.

Ali Bugarin kaže poskupiti, a Vijeće za vodne usluge prije nekoliko dana kada se ode inatili na Zagreb, kada je i bio Šiljeg, donosi da se ne poskupljuje voda, a HDZ-ovi suvlasnici, načelnici općina koji su suvlasnici, Grad Sinj 47% najveći, je onda su ostali 53, i to je nepravedno, to je manje bitno, ne žele potpisati ovo da pošaljem da riješimo ovaj problem, s tim da lokalne samouprave preuzmu ovaj višak,

Hvala. Kolega Bulj, dakle jasno je da u Hrvatskoj curi voda na sve strane, rekli smo već, ponegdje 72%, u prosjeku 50% i što će to dulje trajati i što će se dulje odgađati obnova infrastrukture koja je dotrajala, ti će gubici biti sve veći i veći i time će i trošak vode koji na koncu pada na građane, također, biti sve veći i veći. No, mene zanima jedna druga stvar. Vi ste sada komentirali Vijeće za vodne usluge. Što vi mislite o neovisnosti Vijeća za vodne usluge koje je neovisno, navodno i transparentno tijelo koje je dužno pristupati nepristrano i transparentno, a recimo, o stavljanju odluke van snage u Gradu Zagrebu nas je o odluci Vijeća obavijestio ministar Filipović koji nije član tog Vijeća, ali baš je on prvi komunicirao njihovu odluku i to s jednom osobitom

nego da to plati HEP jer smo upumpali milijardu kuna nedavno u HEP, eura, pardon, da se riješe ovi problemi, a ne da građani Sinja plaćaju vodu i za splitski bazen, govorimo za splitski vodovod i omiški vodovod i sad bi to trebali plaćati građani. On se na vama, naravno, ministar i državni tajnik izašli, pokazali mišiće, mi smo socijalno osjetljivi, gradonačelnik, da gradonačelnik Bulj poskupi, to bi grmile, vi bi cvitali, on bi još narastao. Inače, državni tajnik, visoki ministar, visoki, igra i košarku u Sinju, on bi naresta, dobio bi brzoletke, perje, nećete perje. Nećete. Vaši gradonačelnici i načelnici, kolega Boriću, žele da se poskupi narodu Sinja i cetinskog kraja voda,

Izvolite. Nemam potrebe ponavljati bilo što iz ovog Zakona što sam već rekla u prvom čitanju, a ovu današnju raspravu odlučila sam da je puno bolje naprosto slušati. Slušati, pamtiti i čekati. Pričekati prvo sljedeće izvješće Državnog ureda za reviziju drugih nadležnih tijela, pa čak i Hrvatskih voda, eto, sad će i oni neke podatke prikupljati za EU, a onda će se vidjeti iz čijih to pipa na sve strane teče. I onda ćemo malo o tome ponovno porazgovarati. Ne tako davno, imali smo situaciju da nije na sve strane tekla samo voda, tekao je i novac. Sjetimo se afere Watergate, tamo negdje iz 2011. g., čuvena zagrebačka, kada se saznalo da se od 2005., 2006. nezakonito građanima naplaćivalo njihove priključke. Više od desetljeća je trebalo hrvatskom pravosuđu da dođemo do prve nepravomoćne presude. A što imamo danas? Danas imamo situacije da jedinice lokalne samouprave i komunalna trgovačka društva provode tzv. aglomeracije. Pišu projekte pa ih krivo sastave pa provode javne postupke, odnosno javne nabave, pa tu namještavaju natječaje za tko tko zna čije jatake i jarane. Imat ćemo situaciju da će europski ured tužitelja imati na stotine i stotine slučajeva koje će trebati jednog dana istražiti. Trebali bi oni sami utrostručiti svoje osoblje da bi se moglo sve na vrijeme pročešljati. I tu vas također, čeka. A onda ćemo doći i do toga tko su članovi uprava i nadzornih odbora komunalnih trgovačkih društava koje se bave ovim pitanjima i tko ih postavlja i po kojim kriterijima, kakve su njihove kompetencije. Mahom stranačke iskaznice. Da, uglavnom HDZ-a, jer, nije potrebna Bog zna kakva pamet, a niti matematika da se pobroji koliko županija drži HDZ, koliko gradova drži HDZ, koliko općina drži HDZ i kako se od HDZ-a postavljeni ljudi ponašaju u tijelima trgovačkih društava koja se bave vodnim pitanjima. Je li tako, Boriću? Stoga glavna tema ove današnje rasprave i nije Zakon o vodama. Stvarno smo se na toj temi iscrpili u prvom čitanju. Ali, ono što će ući u antologiju političkih dijaloga, a to je ova mala replika između vas Boriću i kolegice Juričev-Martinčev. Jer ona je objasnila šta je to predznak a i vi skupa s njom HDZ-a, a šta je predznak oporbe. Predznak HDZ-a je da dodjeljuje sa nacionalne razine svojim lokalnim jedinicama. HDZ dijeli tamo gdje je vertikala vlasti kako to kaže Andrej Plenković tamo se i vodovodna mreža obnavlja i gradi. A šta je predznak opozicije? Šta je predznak opozicije? Pa reći ću vam šta je predznak opozicije. Tamo gdje ona uopće postoji e tamo možemo reći da postoji država koja funkcionira kao parlamentarna demokracija, ali to je ono što HDZ ne želi. HDZ želi jednopartijski sistem gdje postoji samo on, HDZ jedna partija pod kontrolom i pod dirigentskom palicom jednog čovjeka. I zato riječ oporba, sama riječ, sam pojam smeta a kamoli oporbeno i opozicijsko djelovanje. Oporba je doslovno za Andreja Plenkovića glavna noćna mora pa čak i ova za koju se u medijima priča da je slaba, da je nikakva, da je neorganizirana, da je bezidejna. Zamislite bezidejna nakon svih odbijenih inicijativa, prijedloga i amandmana. Toliko o državi u režiji HDZ-a. Hvala. Poštovana zastupnice spomenuli ste natječaje, spomenuli ste aglomeraciju, pa ću malo samo skrenuti pozornost na jednu stvar koja se desila. Naime, imali smo potres u Hrvatskoj, čak štoviše dva u razmaku od godinu dana i postoji jedan fond koji se zove Fond solidarnosti. Iz tog Fonda solidarnosti se plaćaju i infrastrukturni projekti. Jedan od infrastrukturnih projekata je i vodovod. I ono što ja zamjeram čelnicima jedinica lokalne samouprave je to što nisu napisali ni jednu prijavu, znači ni jednu prijavu za obnovu vodovodne mreže, a imali su prilike da potroše preko 600 milijuna eura. I tu je problem i njih treba prozvati i pitati što su radili sve ovo vrijeme. **Radin, Furio uspostave političke i svake druge odgovornosti je da se postave pitanja i da se na njih dobiju odgovori, da se vidi tko je nesposoban za funkcije kojih se primio. A isto tako treba provjeriti i s kakvim kapacitetima svaki od gradonačelnika ili općinskih načelnika raspolaže. nije sve. U mnogim jedinicama lokalne i regionalne samouprave naslijeđeni su kadrovi koji ili nisu obučeni, nikad nisu ni bili. Neki možda i znaju, ali namjerno opstruiraju novu vlast i takvih primjera ima. Ali ja sam za to da se naprosto utvrdi kakvo je stanje, kakva je krvna slika u svakom od pojedinih gradova i općina. I da, ničija odgovornost ne smije biti stavljena pod tepih i nitko ne treba biti zaštićen od toga da ga se prozove zato što svoj posao nije radio kako treba. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Orešković. Rasprava o Zakonu o vodama je išla puno šire od samog sadržaja Zakona o vodama i nije tome čudno da rasprava ode puno šire. Čim se uključi i teme jedinica lokalnih samouprava, čim se uključe sve te teme ide puno šire. U jednom odgovoru gospodin Borić i ja mislim da sam ga ja dobro čula, a pretpostavljam da ste i vi dobro čuli, pa me zanima da li smo isto otprilike čuli je i bilo da i šta sad toj oporbi smeta što je Izborni zakon HDZ krojio onako kako njemu odgovara. Pa kako će ga krojiti ako ne onako kako njemu odgovara? I onda kad mi to kažemo onda je problem oporbe koja kaže, ali nije problem krojenja Izbornog zakona, nije problem da ćemo napraviti izborne jedinice i za svaki izbore ćemo ih ponovo definirati druge onako kako će odgovarati nekom. Kom? HDZ-u. prezimenom)** Meni se čini da se ovih dana istina guli onako ko' banana evo doslovno, kora po kora i dolazimo do same srži, a srž je ta da je Hrvatska u režiji HDZ-a bila i ostala jedna partijska država. I oni jadni možda sami sebi ne mogu niti pomoći. Vi ne možete shvatiti da demokratski procesi uključuju i druge da o nekim stvarima govore, da daju svoj doprinos. Vama je jedina mantra da apsolutno sve u državi dirigira HDZ kao što je to gospodin Borić rekao za sebe i za svoje potrebe, pa čak i novi Zakon o izbornim jedinicama. To ste rekli za ovom govornicom. To je sablazan! Imate sreće da ove popodnevne rasprave nitko živ ne prati, niti mediji, niti postoji interes samih zastupnika bilo s lijeve ili desne strane. Ali vi ste rekli ovdje gdje ja sada stojim da HDZ kroji zakon, novi Izborni zakon za sebe i za svoje potrebe.

Sad ću ja parafrazirati. Jel' tako? Nisam to rekao, rekao sam da na dnevnom redu Hrvatskog sabora postoji Prijedlog SDP-a o izbornim jedinicama i to već godinu dana i da je to legitimno. I rekao sam da postoji skupina u HDZ-u o kojoj svi pišu već mjesecima koja je i premijer na ovom aktualnom poslijepodnevu jasno poručuje što to znači. A postoji i ministarstvo, a postoji i Sabor koji će o tome raspravi. I ne izmišljajte! Mene više interesira zašto kolegica Kekin šuti kad ja nešto pitam, ali šuti jer nije dobro. A vas pitam za natječaj. Možete li vi meni reći kako to da u gradu Zagrebu pročelnici dođu, evo dva čak sa iskaznicom stranke Glas i baš je bio transparentan natječaj iz ne znam kojeg pokušaja. Ili u Splitu gdje vlada Centar. Kako tamo direktori dolaze iz nekih drugih gradova. Valjda nema ih dovoljno u Splitu ili što?

Nit su u koaliciji nit surađuju, ne znam baš niti da se puno vole, jedni su malo pretjerano lijevi, drugi su liberali. Elementarne stvari ne znate. A drugo, kad smo već kod SDP-ovog prijedloga koji je negdje na listi, znate što je još na listi i to ne godinu dana nego bome pune tri. Moja strategija suzbijanja korupcije. Znate li kad će ugledati svjetlo dana? U ovom sazivu, dok je HDZ-a, nikad. Vaša Vlada je odmah rekla, to ne dajemo u raspravu i na dnevni red. Tome ćemo reći stop i hvala. A što se tiče izbornih jedinica, da, krajnje neukusno, neukusno, neukusno, Šeks, njegov posinak, čovjek iz slavonskih županija koji se protivi samoj ideji zašto uopće ulazimo u reformu izbornog zakonodavstva. I tko nam još nekog sam zaboravila, a joj da, ministar pravosuđa. Nevidljiv čovjek, bez ideja, bez znanja.

Nismo ista stranka, ali smo ista bol, izgubljeni gradovi, građani koji su prepoznali šta HDZ radi i jasno rekli, koji je Filipović bio, 4.? U Splitu 2 puta ste izgubili. Nije to lako. No, mene zanima, kolega Borić je tu puno pričao o ekologiji danas, a čak je njegov kolega Ivanović nam je tu davao male sličice o tome koliko puta se trebamo kupati u istoj vodi, što vi mislite o tome, što je HDZ napravio za ekološku održivost u ovih 7 godina? Su sagradili metar pruge slučajno? Što su napravili s obnovljivim izvorima energije, osim što su tamo mešetarili pa su neki njihovi završili po zatvoru? Što rade s novim Zakonom o pomorskom dobru? Gdje je kolega Brkan da nam ponovno objasni kako se moraju zatrpavati plaže pijeskom jer oni imaju 20 tisuća kreveta u Makarskoj pa nemaju dovoljno plaža pa će obalu hrvatskih građana prilagođavati broju kreveta? Šta je to HDZ učinio za ekologiju i održivost ove zemlje?

pokazao kao vrlo velikodušan prema, primjerice, Gradu Bjelovaru i bjelovarskom gradonačelniku, ako sam dobro shvatila iz medija, nekakve će tamo dugove sad malo potapšati, pokriti, poravnati. Evo, HDZ vrlo velikodušno dijeli svojim odanim i poslušnim saborskim zastupnicima, onima koji su toliko poslušni, da i kad je korona, nađu načina da zaobiđu pravila i i dignu ruku u zrak kad Andreju Plenkoviću to treba. HDZ je napravio strahovito puno. A da slučajno ručica ne bi prifalilo, uvijek ima nekih novih žetončića tu i u oporbenim klupama, to što su napravili od Zekanovića pamtit će se kroz mandate i mandate nekih novih generacija. Velika su to djela. **Radin,

u Biljanima Donjim skoro gotov. Dakle, Zadar, Zadarska županija, dio ličke županije, Ličko-senjske će imati gdje zbrinuti otpad, a vi nećete. Hvala lijepa. Ovo je bila replika. Treća, treća, je l' da? Druga, ne, druga, imate, ne, ne, druga, to je bila tek druga. Ništa. Bila je replika, imate opomenu. Gđa Ankica Zmaić će završno govoriti u ime HDZ-a, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege kolegice. Prije nešto više od 2 mjeseca raspravljali smo u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama gdje su iznesene određene primjedbe i prijedlozi koji su dijelom i prihvaćene i uvrštene u Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama kojim smo i danas usput raspravljali jer pojedini zastupnici uzeli su si za pravo iskoristiti raspravu za vrijeđanje i blaćenje

Svi smo svjesni da je voda vrlo važan resurs, jedan neprocjenjiv resurs kojim trebamo učinkovito upravljati. Bez vode nema života ni ljudima ni biljkama niti životinjama i gospodarstvo ne može funkcionirati i djelovati bez vode. Ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama propisane su određene obveze, ciljevi i mjere za poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju s naglaskom za ranjive i marginalizirane skupine, zatim obveze provedbe procjene rizika i upravljanja rizikom od onečišćenja koja potječu iz područja sliva vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju i smanjiti gubitke vode u sustavima javne vodoopskrbe, što bi zasigurno doprinijelo smanjenju cijene vode. Propisane su obveze svim dionicima ovog Zakona, od Hrvatskih voda i Instituta za vode, zatim jedinicama lokalne samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga odnosno distributerima vode. Hrvatske vode imaju obvezu nadogradnje i održavanja svog informacijskog sustava, zatim zajedno s Institutom za vode u obvezu su izraditi izvješća o rezultatima procjene rizika za područje sliva vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju i osigurati financijska sredstva. Jedinice lokalne samouprave odnosno gradovi i općine moraju osigurati financijska sredstva u svojim proračunima za izgradnju i održavanje javnih slavina, zdenaca ili crpki, za plaćanje potrošnje vode na istim građevinama, kao što moraju osigurati zdravstvenu ispravnost vode za ranjive skupine, izbjeglice, migrante, beskućnike odnosno koriste zajamčene minimalne naknade. Javni isporučitelji vodnih usluga moraju osigurati financijska sredstva za plan gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina, za financiranje mjera za poboljšanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i provedbu aktivnosti oko obavještavanja stanovništva, mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe. Ovim zakonom usklađuje se nacionalno zakonodavstvo sa europskom direktivom kao i prilagodbu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Također osnovni cilj je potaknuti građane na korištenje vode iz slavina što će sigurno smanjiti korištenje vode iz plastičnih boca i u konačnici pridonijeti zaštiti okoliša. Na kraju želim reći da mi stanovnici lijepe naše Hrvatske moramo biti sretni što smo bogati vodom i što imamo puno zaliha vode po glavi stanovnika i jedni od najviše u EU. Temeljem svih prijedloga, ciljeva, mjera i obveza koje proizlaze iz ovog konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i koje pridonosi dostupnom i zdravom konzumiranju vode, kvaliteti življenja u ruralnim područjima, brdsko-planinskim područjima, otocima i prometno nepovezanim područjima, te razvoju gospodarstva klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća i podržava ovaj konačni zakon. I za kraj stop nervozi. **Radin, Furio (Nezavisni)** I gospodin Miro Bulj koji će govoriti u ime Mosta također završno. Izvolite.

Evo ovako ja bih samo na kraju pošto ja vidim pozdravljaju se svi saborski zastupnici. Ovo je vrlo značajna tema. Vodni resurs je vrlo bitan. Naše pitke vode, osnovno ljudsko pravo i svi zajednički moramo zaštititi. To na žalost vrlo malo to štitimo. Svi izvori su uglavnom u privatnim rukama i ovo što je malo prije dizana ova boca i to je također tko zna u čijim rukama, a 15 kuna je, koliko je rečeno da je 15 kn na, ova bočica je duplo skuplja nego litra nafte. Tako da je voda ogroman potencijal i resurs. Ali je isto tako činjenica i drago mi je, jedna stvar što sam čuo što smo dali na Ustavni sud za neustavnost. To je onaj dio Hrvatskih cesta gdje su pravo služnosti isporučiteljima o tome sam govorio, pa čak i ministra prometa Olega Butkovića, grad Novi Vinodolski oni su potpisnik uz moj grad i još ostale gradove da se to jednostavno je besmisleno da izravnajemo nešto sa teleoperaterima koji imaju najveći profit u Republici Hrvatskoj. I samim tim ako se to ostvari znači dobro je što sam to pokrenuo i što sam o tome glasno govorio. I kad se donosio taj zakon i poslije sve do Ustavnoga suda, tako da je to jedan od uspjeha. Samo što bih rekao na kraju ne smije se sve prebaciti na jedinice lokalne samouprave, jer jednostavno ustroj je tako napravljen poglavito na razini područjima jedinice lokalne samouprave nemaju 40% njih, samo da čujete nema mogućnost da omogući financijski kapacitet za jedno dijete dječji vrtić. Još ako im metnemo sve ove zakonske inicijative koje su prihvatljive u ovome dijelu, međutim sve na teret jedinica lokalne samouprave i ne znam čemu tu službe županije jer sveli ste gradonačelnike i načelnike da budu gradonačelnici za dječji vrtić i sa tu velikim obavezama koje je zakon donio će biti problema sa financiranjem jedinica lokalne samouprave i demografskih mjera. Jednostavno ta decentralizacija, te županije su problem. Moramo znati da jednostavno ja jedva čekam kad će se ukinuti te županije. Čak razmišljam samo mi je Sinj predrag da se kandidiram za župana i da budem …/Govornik se ne razumije./… posljednji župan. Jednostavno sveli su gradonačelnike na gradonačelnike dječjih vrtića, zdravstvo, sve i ovi problemi vodovodi i onda zakonske regulative sve iđu prema lokalnim samoupravama, ali to nije lako izdržati ni demografske mjere. Sva decentralizirana sredstva idu preko županija. I još jednom stići će cijene vode, ove Vijeće za vodne usluge je donijelo hajmo reći nekakav nekakav prijedlog, ali preporuke da se ne poskupljuje, da neće prihvatiti. Naravno to je bila politička odluka sa kojom se ja osobno slažem, ja to zastupam tako da. Ali me žalosti zašto ti gradonačelnici, načelnici na mome području to ne žele prihvatiti, koji su evo iz HDZ-a, ni Trilj ni Hrvace. Ja ću poslati taj dopis službeno, dao sam ga tajniku. Ovaj dio koji je voda poskupila, a moramo znati da vodovod Cetinske krajine isporučuje vodu i na vodno područje, na splitski vodovod di je odgovoran područje splitskog i omiškog vodovoda jednu trećinu. I to je brdsko-planinsko područje. U Slavoniji naravno vodospreme nisu na tolikim visinama. Ovdje stvarno triba dizati vodu na velike visine i to je mač oko vrata, evo vodovodu Cetinske krajine. Nadam se da će se urazumiti kolege načelnici, gradonačelnici. Još su ostala samo dvojica što upravlja HDZ u knjizi pet. Nekada je to bilo puno lakše, pa se to nekako lakše …/Govornik se ne razumije./… Međutim, evo nije mi jasno zbog čega ne žele ovo prihvatiti. znam da svaki tjedan iđu na savjetovanje u ministarstvo kako da mene destabiliziraju, idu kod premijera. Ali očekujem stvarno to znam da dobijaju i Bugari, poglavito Bugari kako mene dole je li zaustaviti u nekakvoj priči. Ali me čudi zašto ovo nije prihvatio i naravno da ću ovo javno poslati i da ću inzistirati na ovome, jer je neprihvatljivo da dovedemo isporučitelja u položaj da se raspane zbog povećanja električne energije. To je kao na tržištu, a kad isporučuje na druga područja to vodno Vijeće za usluge odlučilo i to tako mora biti.

Evo samo još nekoliko riječi da kao prvo ispravim pogrešne navode mojih kolega. Evo kolega je rekao da se zapravo sa ovim troškovima i naknadama koje se plaćaju i cestama zapravo terete isporučioci. Kolega Bulj u konačnici to plaćaju naši ljudi, naši sugrađani. Na žalost sve se to vidi na računima tih isporučioca i svaka ta lipa se kasnije zapravo pretoči zapravo u trošak naših sugrađana. ne razumije se./… Prema tome, moramo voditi računa o tome da ti troškovi budu što je moguće manji i da se na tim stavkama za pitku vodu pojavljuje što je moguće manje stavaka. To je poanta one naše čitave rasprave. Ja sam već spomenuo nekoliko stavaka koje se pojavljuju na tim računima. Na žalost među tim stavkama ima i stavaka koje zapravo naši sugrađani ne koriste. Evo spomenuo sam tu primjer na otoku jednom na kojem definitivno nema kanalizacije, nema odvodnje, naplaćuje se za pitku vodu naplaćuje se i odvodnja. Isto tako pozvao bih ljude koji su evo ovdje kritizirali i ljevicu i način rada u jedinicama lokalne samouprave koju vodi ljevica da dođu u Zagorje, da dođu u Varaždin, da dođu u Primorsko-goransku županiju, da dođu u Međimurje. Neka dođu u općinu Viškovo ili općinu Smokvicu da vidi da se može dobro voditi jedinica lokalne samouprave i da se može napraviti puno i sa puno manje novaca nego što dobivaju oni koji imaju razno razne konekcije prema onima koji taj novac dijele. Napomenuo bih da onih 200 tisuća stanovnika koji su razgovarali, gospođo vi ste rekli tu cifru da 60000 stanovnika nema priključak vode i da još otprilike 200 000 stanovnika nije spojeno na javne isporučitelje vodnih usluga. Znači otprilike negdje oko 400 000 stanovnika. bi bilo dobro da, to sam rekao i prošli puta da imamo registar tih ljudi, da imamo registar tih adresa gdje to nije ostvareno, gdje to nije realizirano i da se napravi nekakav sustavni plan kako da se oni svi priključe zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, zajedno sa javnim isporučiteljima vodnih usluga u tim jedinicama lokalne samouprave da država pokuša na neki način sudjelovati u tome i da se pomogne da svaki čovjek dobije pitku vodu, odnosno vodu za korištenje u svoj dom ili barem nadomak svog doma. Hvala lijepa. Sa raspravom gospodina Pavića zaključujemo raspravu o ovoj točci i sutra, petak 14. travnja imat ćemo kao prvu točku Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela. Drugo je čitanje i prijedlog je zakona broj 423.